Predlagatelj: ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Ministar unutarnjih poslova ovo je izvješće podnio temeljem članka 7. Zakona o policiji. Prijedlog akta dostavljen vam je poštom. Raspravu su proveli Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?

dame i gospodo uvaženi saborski zastupnici. Sukladno odredbi članka 7. Zakona o policiji kao ministar unutarnjih poslova podnio sam ovom časnom Domu pisano izvješće o obavljanju policijskih poslova. Ovo izvješće obuhvaća 2007. godinu i prvih pet mjeseci ove godine. izvješće je objektivni prikaz događanja i pojava u području sigurnosti, ali naravno samo u području rada i djelokruga rada Hrvatske policije. Uvjeren sam da ovaj Visoki dom uvažava činjenicu da je sigurnost jedan širi pojam, da u preventivnom dijelu na tom području djeluju ili trebaju djelovati brojna tijela državne uprave, ustanove, pravne osobe, obitelji, pojedinci. U području otkrivanja i procesuiranja kaznenih djela, osim policije djeluju i sudjeluju i pravosudna tijela u širem i užem smislu riječi. Mišljenja sam da predmetno izvješće objektivno i iscrpno raščlanjuje stanje i kretanje pojedinih oblika kriminaliteta u promatranom razdoblju i da predstavlja realnu osobu za jednu objektivnu ocjenu stanja sigurnosti u našoj zemlji. Pad broja prijavljenih kaznenih djela u 2007. godini u odnosu na 2006. za 6,41% te nastavak tog pozitivnog trenda u prvih pet mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 7,4% i stalno zadržavanje postotka razriješenosti kaznenih djela na razini 65-67%, svrstava Republiku Hrvatsku u gornju razinu sigurnosti europskih zemalja, a naš glavni grad jedno od najsigurnijih europskih metropola. Naravno, stanje uvijek može biti bolje i mi u Hrvatskoj policiji, Ministarstvu unutarnjih poslova i hrvatskoj Vladi nikada nećemo reći da nećemo učiniti sve da ovi rezultati budu još bolji. No, potpuno sam svjestan činjenice da pojedina kaznena djela kao što su ubojstva, premlaćivanja i sl. u javnosti stvaraju trenutačni i pojačani osjećaj nesigurnosti. Smatram to normalnom ljudskom reakcijom na događaje koje su vidjeli, događaje koje su možda doživjeli, događaj o kojem su čuli. Ono što naša javnost mora znati, iako joj se vrlo često nameću drugi zaključci, da se razrješenje ovakvih kaznenih djela ne može očekivati u kratkom vremenskom razdoblju. Razrješavanje ovakvih kaznenih djela zahtjeva puno terenskog rada, prikupljanje brojnih informacija i slaganja tih malih sitnih kamenčića u veliki mozaik razrješenje kaznenog djela. Naravno da i aktivna suradnja oštećenika i žrtve kaznenog djela, davanje pravnih i pravih i potpunih i pravodobnih informacija te pomoć građana kao možebitnih očevidaca, od velike pomoći u razrješenju svakog pojedinog kaznenog djela. Naša je zadaća učiniti sve kako bi se otkrili pravi počinitelji i njihovi nalogodavci ukoliko okolnosti kaznenog djela na to upućuju koje bi sa dovoljno dokaza proslijedili pravosudnim tijelima Republike Hrvatske na daljnje postupanje. Ovdje je vrlo bitno reći, radi hrvatske javnosti, da ne postoje kaznena djela koja su počinjena u nekakvom ranijem razdoblju i na kojima Hrvatska policija ne radi. Prema tome, ovdje ću reći da još danas hrvatski policijski službenici jednako aktivno rade i na nekim jednako zvučnim kaznenim djelima, premlaćivanjima koja su počinjena. Npr. gospodin Božo Prka u rujnu 2002. godine, gospodin Ante Šimleša 9. siječnja 2003. godine, gospodin Denis Kuljiš u studenom 2003., gospodin gospodin Ćaleta prosinac 2003. godine. Iako ova kaznena djela do danas nisu razriješena, ja ovdje ispred saborskih zastupnika i pred hrvatskom javnosti odgovorno govorim da policijski službenici i dalje rade na rasvjetljavanju tih kaznenih djela sa namjerom da se počinitelji i nalogodavci sa dovoljno dokaza odvedu hrvatskom pravosuđu na daljnje procesuiranje. Posebno područje sigurnosti i rada policijskih službenika za koje sam procijenio da zaslužuje potrebitu pozornost u ovom uvodnom obraćanju je područje sigurnosti cestovnog prometa. Ovdje ću otvoreno reći da nažalost svi mi sudionici u prometu ovo područje pomalo zanemarujemo odnosno na njega gledamo nekim drugim, nažalost vrlo često pogrešnim očima. Ljudi koji nikada ne bi pomislili počiniti neki prekršaj, a kamoli nekakvo kazneno djelo, svjesno ili nesvjesno krše odredbe Zakona o sigurnosti cestovnog prometa, potpuno zaboravljamo činjenicu da se ovdje mogu prouzročiti i teže i trajnije posljedice nego kod velikog broja kaznenih djela kojeg nekad percipiramo kao društveno nedopušteno ponašanje. novi zakon je u početnoj primjeni, još je prerano za davanje nekakvih čvršćih zaključaka, ali na nama, sudionicima u prometu je ostavljena mogućnost da ga već danas poštivamo i onda kada u blizini nema policijskih službenika. Dame i gospodo, uvaženi saborski zastupnici. Dopustite nekoliko riječi reći o našem glavnom problemu u radu, a to je trenutno nedostatan broj policijskih službenika. Mi smo danas opremljeni najsuvremenijom policijskom tehnikom. Uvažavamo i radimo najsuvremenijim metodama kojim rade sve europske i svjetske policije. Međutim, nedostatan je trenutno broj policijskih službenika. Ne ulazeći sada u razloge pojedinih odluka u prethodnim vremenima, činjenica je da smo bili suočeni sa prekidom kontinuiranog prijama novih mladih policijskih službenika. Odlazak u zasluženu mirovinu tzv. ratne generacije hrvatskih policajaca i nedostatna popuna uz gašenje Srednje policijske škole stvorili su nam objektivni problem u radu. Zato sam uvjeren da će započeti proces sa natječajem za primanje 1200 policijskih službenika u 2007. godini i 1400 u ovoj godini dati očekivani dobar rezultat. Uvažavajući tu tehničku opremu i primjenu novih tehnologija, ponavljam, osnove prevencije je ipak neposredni rad policijskog službenika na terenu, na hrvatskoj prometnici, u hrvatskim gradovima i hrvatskim selima. Uvjeren sam da će sustavno i dosljedno upravljanje i kadrovskim i materijalnim potencijalima u ovom ministarstvu dati dobar konačni rezultat, a da objektivne mogućnosti i rezultat rada Hrvatske policije budu na vrhu europske razine. Potpora te objektivno i analitičko promišljanje i stanja i uzroka ovoga stanja samo nas mogu još brže približiti našem cilju. Zbog toga predlažem ovom Visokom domu da prihvati ovo predmetno izvješće. Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak. Gospodin zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite. **Ostojić, Ranko (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, štovani kolegice i kolege zastupnici, poštovani gospodine ministre. Ja bih ispravio krivi navod vezano za to da je ovo izvješće objektivno i kako je rečeno iscrpno raščlanjenje zapravo rada policije. U njemu mogu odmah navesti da nema niti broja ubojstava, niti navedenih sigurnosnih događaja, nema raspostranjenosti i kriminaliteta, ne znamo što se događa u ostalim policijskim upravama ali to ću kasnije moći obrazložiti ali koristeći upravo argumentaciju oko pada broja kaznenih djela ali moram upozoriti gospodina ministra da je osim policijske uprava Istarske a nakon toga druge najgore po njegovom kriteriju kaznenih djela Šibenske Zagreb ipak na trećem mjestu po broju kaznenih djela na 100 tisuća stanovnika, prema tome, u tom djelu ne možemo svima govoriti da je to najsigurniji grad, odnosno najsigurnija metropola u Europi. Hvala. to su vrijednosne tvrdnje, jedna tvrdnja na drugu tvrdnju. A moliti ću zastupnike kako se budu javljali za ispravke krivog navoda, da iznese, ispravljam taj i taj krivi navod. Vi ste rekli ovo, ja tvrdim ono. To je ispravak netočnog navoda, ostalo mogli bi replike. Idemo dalje. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost gospodin Ranko Ostojić. Izvolite. Hvala. Poštovanje još jedanput svima gospodine predsjedniče, štovane kolegice i kolege zastupnici, gospodine ministre, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravljao je o izvješću ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u svojstvu matičnog radnog tijela. ministar gospodin ministar unutarnjih poslova napomenuo je da je iz izvješća vidljiv pojačani rad policije i dobra suradnja sa državnim odvjetništvom. Također da što se tiče stanja sigurnosti da je vidljivo da broj kaznenih djela koji se progoni i po službenoj dužnosti a takvih je djela u 2007. godini bilo za 6,41% manje u odnosu na 2006. godinu. Kao jedan od većih problema istaknuo je nedostatak policajaca na terenu koji predstavljaju osnovnu prevenciju kriminaliteta, a jednako tako da je prijem i izobrazba novih policajaca da se provodi i da je u tijeku. Vezano za stanje sigurnosti i prometa na cestama zabilježen je manji broj nesreća ali sa većim brojem smrtno stradalih osoba i napomenuo je da se ne može prihvatiti stav prema kojem se građani drže zakona samo kada je policajac iza njih. Ono šta mogu također naglasiti iz ove rasprave a to je da su iznesena različita stajališta, s jedne strane stav da je izvješće sveobuhvatan, cjelovito i kvalitetno i da je iz njega vidljivo smanjenje kriminaliteta, ali i ulaganje u opremu i kadrove, a drugo izneseno stajalište govori pak da se nikako ne može prihvatiti teze iznesene u izvješću kao da se ne događa ništa dramatično jer subjekt ne osjeća sigurnosti građana pokazuje suprotno. Također je izraženo mišljenje da su nužne strukturne promjene kao i bolje kadroviranje. Da ne ponavljam iz pojedinačne rasprave, vi ste svi dobili ovaj pisani materijal na vaše klupe, ali ono što je bitno i što je istaknuto da slika o javnosti o radu policije s obzirom u pojedinim akcijama obračuna sa korupcijom i organiziranim kriminalitetom, dobiva na neki način prioritet a da s druge strane nema slanja pozitivnih poruka o radu i kvaliteti rada policije. Također, ja bih još samo istakao da je u raspravi upravo vezano za medije navedeno da stvaraju percepciju sigurnosti, odnosno nesigurnosti da često prozivaju policiju zbog brutalnosti a da vrlo rijetko apeliraju na građane da poštuju svoje obaveze. Vezano za ove navode ministar uvodno u obrazloženju koje se odnosi na premali broj policajaca na terenu istaknuto je da se nužno mora napraviti preustroj o čemu je odgovarajući na te upite gospodin ministar je odgovorio da je u tijeku projekt strukturnog upravljanja kadrovima koji se provodi u suradnji sa Francuskom republikom. Na kraju većinom glasova Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost prihvatio je izvješće ministra unutarnjih poslova u obavljanju policijskih poslova. Hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Hvala vam što objektivnije dala ocjena o izvješću ministra unutarnjih poslova u obavljanju policijskih poslova potrebno je sagledati sustav Ministarstva unutarnjih poslova sa svim njegovim bitnim odrednicama kao i analizirati procese i razvoj samog sustava. Imajući navedeno na umu, a sukladno nastojanjima Vlade Republike Hrvatske MUP je provodio brojne mjere i aktivnosti sa ciljem poboljšanja učinkovitosti i promicanja svog djelovanja na putu stvaranja hrvatske policije koja je naravno permanentno na usluzi građanima. U okviru provedbe Strategije djelovanja policije u zajednici proaktivnog, umjesto reaktivnog djelovanja misija OESS-a u Republici Hrvatskoj, glavni Ured OESS-a u Beču ocijenio je hrvatski model najuspješnijim u regiji. U okviru toga procesa obučeno je 970 policijskih službenika, ustrojeni su informativni centri za prevenciju u Zagrebu, Varaždinu, Bjelovaru i Karlovcu. Na razini jedinice lokalne samouprave formirano je 29 vijeća za prevenciju i drugi značajni projekti. Na području jačanja sigurnosti državne granice donijeta je strategija za integrirano upravljanje granicom sa akcijskim planom, te Šengejski akcijski plan. Izmijenjen je Zakon o nadzoru državne granice, ustrojena mobilna jedinica za provedbu nadzora državne granice, koja je vrlo uspješna na samoj granici ali i po dubini teritorija obavlja svoje zadaće. Izrađeni su sporazumi o suradnji u nadzoru državne granice sa susjednim zemljama kao i ugovori o predaji i prihvatu osoba na nezakonitom boravku u Republici Hrvatskoj. Sve to je doprinijelo boljem nadzoru državne granice te značajnom padu broja osoba zatečenih u nezakonitom prelasku granice. Na području podizanja policijskog standarda i poštivanja prava iz kolektivnog ugovora tijekom proteklog vremena isplaćeno je gotovo 460 milijuna kuna za kamate i glavnicu nepodmirenih potraživanja djelatnika po sudskim ovrhama zbog toga što se u razdoblju od 2001. do 2004. godine nisu poštivala prava iz kolektivnog ugovora. MUP je značajna sredstva investirao u informatičku opremu, tehnologije, nabavku i …/Govornik se ne razumije./… 2000 automobila. Uvođenje novog digitalnog radiokomunikacijskog sustava …/Govornik se ne razumije./… uvođenje novog sustava za automatsku identifikaciju otisaka prstiju, a uveden je i sustav izvještavanja građana o izrađenim osobnim dokumentima putem SMS poruka. Na planu policijskog obrazovanja i kadrovske politike izrađen je i započet je program srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajac kojega je do sada završilo oko 1400 polaznika. Dok je trenutno u tijeku upis nove generacije od 1400 polaznika koji će školu završiti 2009. godine. Reformu u policijskom obrazovanju trebalo je izrealizirati iz razloga što je 2002. godine ukinuta srednja policijska škola i gotovo potpuno zapostavljen sustav policijskog obrazovanja na Policijskoj akademiji. Paralelno s tim u reorganizaciji ministarstva iz 2001. godine neselektivno je na raspolaganje tadašnjoj Vladi stavljeno preko 3000 policijskih službenika što je znatno devastiralo sustav policije i sustav sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Posljedice takvog upravljanja ljudskim potencijalima osjećaju se i dan danas. Jedan od strateških prioriteta Republike Hrvatske, a naravno i MUP-a je približavanje članstvu MUP Republike Hrvatske je pred očekivanjem otvaranja pregovara za poglavlje 24 – pravda, sloboda i sigurnost. Do sada je ugovoreno preko 50 milijuna eura sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije koji su korišteni za edukaciju i jačanje ljudskih kapaciteta, institucionalno institucionalno jačanje, ali isto tako za nabavku prijeko potrebne tehnike za obavljanje policijskih poslova. Policijski službenici MUP-a Republike Hrvatske bitan su čimbenik i međunarodne sigurnosti poglavito kroz sudjelovanje u mirovnim misijama od Kosova, istočnog Timora, Cipra, Afganistana, Jordana, Haitija za što su posebno pohvaljivani od strane zemalja primateljica, ali i od strane međunarodnih institucija i asocijacija u čijim misijama su djelovali. Sve nabrojeno u manjoj ili većoj mjeri utječe na stanje sigurnosti u Republici Hrvatskoj. U Republici Hrvatskoj u promatranom razdoblju 2007. godine i u prvih pet mjeseci 2008. godine, bilježimo pad prijavljenih kaznenih djela i to u segmentu općeg kriminaliteta, zloporabe droga, gospodarskog kriminaliteta i organiziranog kriminaliteta. Međutim paralelno sa time zabilježena je i veća aktivnost policije u razotkrivanju kaznenih djela i počinitelja istih. Posebno valja naglasiti veliku razriješenost najtežih kaznenih djela kao što su kaznena djela ubojstva. Ukupna razriješenost tih kaznenih djela je iznad 90% u periodu od 2001. do 2007., a u 2007. godini i preko 96% s time da su riješena neka ubojstva iz prethodnog razdoblja. Organizirani kriminalitet je dio kriminaliteta kojim svaka policija pa i policija Republike Hrvatske mora dati posebnu pozornost. Iako je u padu ukupan broj djela iz poglavlja organiziranog kriminaliteta, posebna je pozornost tijekom postupanja usmjerena na suzbijanje pojavnih oblika kaznenih djela u sastavu grupa ili zločinačkih organizacija. Za istaknuti su brojne aktivnosti na suzbijanju tih djela vezanih uz krijumčarenje osoba, trgovanja ljudima, proizvodnju i krijumčarenje oružja, duhanskih proizvoda, krivotvorenje novca i krijumčarenje motornih vozila. U analizi stanja u kretanju kriminaliteta u Republici Hrvatskoj nužno je potrebno istaknuti podatke o trendovima u nekim drugim europskim zemljama. Službenici policije su 2007. godine ukupno razriješili 65%, 76% 76% kaznenih djela što govori o efikasnosti prvenstveno kriminalističke policije dok su podaci za druge države sljedeći: Danska 17%, Bjelorusija 55, Njemačka 55,4%, Francuska 34,3%, Italija 19,42% Isto tako radi realne komparacije i opsega kriminaliteta među pojedinim državama izražava se stopa kriminaliteta koja je u Hrvatskoj 2007. godine iznosila 1673 kaznena djela na 100 tisuća stanovnika, dok je ta brojka u Danskoj 6816 kaznenih djela, u Bjelorusiji 1936, u Njemačkoj 7647, u Francuskoj 6103, u Italiji 4740 itd. Promatrajući podatke po stopama kriminaliteta može se zaključiti da je Republika Hrvatska jedna od najsigurnijih zemalja u Europi. Jedan od bitnih segmenata svakog društva pa i hrvatskog je sigurnost prometa na cestama. su u MUP-u Republike Hrvatske poklonili veliku pozornost. Statistike pokazuju da je tijekom 2007. godine došlo do povećanja brojčanih pokazatelja vezanih za stanje sigurnosti cestovnog prometa. Navedene pokazatelje treba promatrati kroz povećanje broja novoregistriranih vozila za preko 100 tisuća i to oko 20 tisuća mopeda i motocikala. Naravno i broj vozača se povećao za oko 45 tisuća te 18% povećanje prometa u ljetnim mjesecima. Navedeni trendovi djelomice su se nastavili i tijekom 2008. godine uz smanjenje lako i teško stradalih osoba, ali na žalost uz povećanje broja smrtno stradalih. Naravno da to nalaže potrebu dodatnog angažmana svih nadležnih u cilju iznalaženja rješenja za bolje stanje. Jednako tako za očekivati je da će primjena novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama te njegova dosljedna primjena od strane policijskih službenika i drugih tijela državne uprave, zainteresiranih subjekata, kao i službenika pravosudnih tijela donijeti veću discipliniranost sudionika u prometu i povoljnije stanje sigurnosti. Iz svega navedenog proizlazi da se svi temeljni pokazatelji stanja sigurnosti u Republici Hrvatskoj kreću u okviru 10-godišnjeg prosjeka, da većina trendova bilježi pozitivne pomake, da je sustav Ministarstva unutarnjih poslova i policije posebno usmjeren na one segmente koji pokazuju negativne trendove, a to je sigurnost prometa na cestama zbog čega je i predložio određena rješenja kroz Zakon o sigurnosti prometa na cestama koji je usvojio ovaj Visoki dom. Zaključno valja reći da se stanje sigurnosti i statistički pokazatelji u Republici Hrvatskoj kreću u okvirima stanja sigurnosti zemalja Nadalje, iz svega navedenog proizlazi da sustav Ministarstva unutarnjih poslova čini napore zajedno sa drugim nadležnim službama da unaprijedi stanje sigurnosti u svim njegovim Na koncu evo, klub Hrvatske demokratske zajednice prihvaća i prihvatiti će ovo izvješće ministra o stanju i o radu MUP-a. Hvala. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovane kolegice i kolege zastupnici. Prije pet mjeseci klub SDP-a je tražio raspravu na ovu temu, pozivajući se na članak 7. Zakona o policiji, a to je da je ministar unutarnjih poslova dužan najmanje jednom godišnje sada ću napomenuti riječ Zastupničkom domu Hrvatskoga sabora podnijeti pisano izvješće o obavljanju policijskih poslova. Zašto spominjem Zastupnički dom? Jer je samo jasno koliko dugo već ta odredba i nakon prestanka postojanja Zastupničkog doma je toliko stara, ovo je prvi puta da smo u situaciji da se suočimo u Hrvatskom saboru sa situacijom da se podnosi izvješće. Prema tome, govorimo o, bez obzira na to tko je na vlasti očito da nije ugodno doći i suočiti se zapravo sa onim o čemu treba redoviti razgovarati a to je sigurnosno stanje u republici Hrvatskoj. Mi smo smatrali da je sigurnosna situacija u RH-a značajno pogoršana i to je bio razlog zašto smo pokrenuli inicijativu i nažalost nije se ostvarila zakonska pretpostavka, već smo morali prikupiti potpise, već više od jedne trećine saborskih zastupnika da bi to došlo na dnevni red a onda smo vidjeli na koji način je zapravo ta točka tretirana, napokon evo, sada smo u prilici da o tome razgovaramo pa neću gubiti vrijeme na obrazlaganje kako se zapravo željeznicom izbija Medvednica, odnosno kojim sistemima se sve moramo služiti da bi došli u terminu, da bi se zaista moglo razgovarati o nečemu što mislim da bi trebao biti prije svega interes svih bez obzira na političke boje i gdje bi trebali razgovarati o nečemu gdje gdje ću to probati svesti u jednoj rečenici, apsolutno sam siguran da svaki građanin Republike Hrvatske zainteresiran da imamo najbolju policiju bez obzira na to koja Vlada u tom trenutku Vlada. Ono šta je bitno u samom uvodu ministar je u svome izvješće za koje moram reći da se nisam u početku mogao složiti, a to je, nedostaju upravo one brojke koje bi potkrijepile ove crte, a to je raspostranjenost kriminaliteta, nedostaju brojke o brojevima ubojstava, nedostaju brojke o zapljenama, nedostaje sve ono šta bi na neki način i saborskim zastupnicima moglo pomoći održe ili pohvale takvo izvješće i da im da objektivnu sliku. Međutim, najvažniji prioritet u suzbijanju kriminaliteta je naveden i tamo je dat posebni naglasak na organizirani kriminalitet, korupciju, zlouporabu opojnih droga, maloljetnički kriminalitet, obiteljsko nasilje, nasilje nad manjinskim i ranjivim skupinama. Upravo tu leži i najveći problem svega onoga što u zadnje doba slušamo a i sada smo u prethodnoj raspravi mogli čuti, a to je pohvala za pad broja kaznenih djela. Tu mislim da i leži najveća zamka, svega o čemu pričamo a to je pad broja kaznenih, nužno ne mora značiti bolju sigurnost. To je ono što pokušavam uporno reći jer u onome trenutku kada pad u drogama imamo 4,72 u gospodarskom za 19,95, u maloljetničkome 7,31, u organiziranom padu 6,99, to govori da policija ne ulazi dovoljno u tamnu zonu kriminaliteta, i da je to ono područje u kojemu se zapravo najbolje može ocijeniti efikasnost rada policije. Tu leži problem oko toga s čime trebamo biti zadovoljni, apsolutno da, padom broja kaznenih djela, ali ne smijemo biti zadovoljni time šta pada broj djela u tamnoj zoni kriminaliteta upravo u onome šta je stavljeno u izvješće kao prioritet i to je ono po kojim se standardima redovito mjeri efikasnost policije. Šta se tiče posljedica neselektivnog ustroja iz mandata 2002./2003. godine što je proizvelo veliki kadrovski deficit, kao i ukidanje Srednje policijske škole, to moram spomenuti samo na jedan način da bi bilo jako loše, ako je potrebno šest godina da se zapravo čeka, ako je nešto eventualno uočeno kao greška da se to ispravi, to je nedopustivo. A drugo, ukidanje Srednje policijske škole nije nikada napravljeno već je napravljena nova situacija a to znači prekvalifikacija za zanimanje policajac, na način da umjesto policijske akademije, u smislu internata i dolaska u poluvojni militarizirani sustav, čovjek stiče opću kulturu, opće obrazovanje u srednjoj školi, završava u to vrijeme vojni rok, nakon toga prolazi zdravstvene ispite i ide na jednogodišnju situaciju, prekvalifikacije, odnosno edukacije za zanimanje policajac, šta se uostalom i dan danas radi. ta stvar redovito ostaje. Oko broja ljudi koji su tada napustili Ministarstvo unutarnjih poslova, ja ću samo navesti jedan podatak, a to je da, od 2500 policajaca koliko smo imali u specijalnoj policiji, njih je reformom 2002. godine ostalo 330, svi ostali su pretvoreni u plave, interventne policajce temeljem čega dan danas pomažu i rade po meni kao jedan od najboljih rješenja policijskim upravama na terenu. Također igra sa statistikom brojevima vrlo često zna zavarati. Neki dan sam bio u prilici slušati državnog tajnika gospodina Buconjića koji navodi da u Hrvatskoj imamo prosječno 50 tisuća kaznenih djela, gospodin ministar govori da ih imamo 75 tisuća 875, ministar govori o tome da je pad od 6,8 ili 6,4, državni tajnik na televiziji govori o padu od 10%. Tako da mislim da se olako ulazi u te statistike iako je vrlo jasno da sama statistika i gola statistika neće stvoriti bolji ili ljepši dojam o policiji. U prvih pet mjeseci ove godine također kao što možemo vidjeti imamo dodatni pad u većini ovih dijelova iz kojih sam govorio o tamnoj zoni kriminaliteta. Ono šta želim istači, odnosno upravo zbog gospodina ministra neke nelogičnosti koje bi trebalo ispraviti zašto treba mijenjati Zakon o policiji. Mi danas imamo situaciju da ministar podnosi izvješće za razdoblje u kojem on nije bio ministar ali puno važnije od toga je da zapravo podnosi izvješće o obavljanju policijskih poslova koje radi glavni policijski ravnatelj a ministar kao politička osoba ne bi trebala biti zapravo ona figura koja treba dati ocjenu takvoga stanja i mislim da će tu biti potrebno upravo učiniti ono šta i jest smjer ravnatelji i policijski ravnatelji ili šef policije postane osoba koja ne ovisi o volji bilo koje vladajuće strukture već da bude kao što imamo ravnatelja protuobavještajne agencije ili šefa glavnoga stožera na način da bude biran na mandat. Da ima i prava i odgovornosti, to znači da bira one kadrove koji su mu potrebni da obavi svu zadaću. Ono šta je evidentno a to je da zapravo upravo kadroviranje gdje dolazi do situacije u kojoj ministar sudjeluje ili čak predsjednik Vlade u smjenjivanju načelnika. Postavlja se pitanje zašto se smjenjuju načelnici ako su rezultati dobri. Naime, taj odgovor nismo dobili, tako nam je u Sisku nastala situacija da javnost nije ni znala da tri mjeseca nemamo načelnika policijske uprave a da zapravo onaj koji je imenovan za načelnika policijske uprave u Zagrebu, kako je naknadno rečeno da je on tek privremeno rješenje. U kriminalističkoj policiji sada će godišnjica, odnosno godinu dana da nemamo načelnika sektora kriminalističke policije. O FBI se priča jako puno, odnosno preciznoj jedinici koja bi trebala biti specijalizirana a da na njenom čelu nema osobu koja treba to biti. I sve skupa kada se zapravo pogleda, upravo to kadrovsko upiranje, odnosno ulaz u taj dio problema mislim da stvara dodatne probleme i zbunjuje policiju i siguran sam da stvara probleme kod ljudi koji trebaju te poslove obavljati. U pokušaju da se da jedan pozitivan pomak, odnosno nama je cilj ovdje razgovarati o tome kako da popravimo varijantu oko sigurnosti. U toj namjeri smo zapravo i nastupali i želimo o tome razgovarati. Mi imamo 60 agencija koje na neki način predstavljaju represivni aparat. Ja ih sad ne mogu sve nabrojiti jer bih izgubio vrijeme za ovu raspravu, ali ono što je evidentno a to je zapravo da nema koordinatora odnosno ne postoji osoba koja bi bila nad tim agencijama, svim tim inspektoratima odnosno svima onima koji obavljaju poslove koji sigurno doprinose ili svojom radom ne doprinose sigurnosti u ovoj zemlji. Iz tog razloga upravo bi mjesto potpredsjednika Vlade ili osobe u Vladi zaduženo za nacionalnu sigurnost trebalo dati novi korak odnosno nešto što bi učinilo bolju situaciju u koordiniranju svih tih agencija koje se s tim bave. Osnovni faktori koji pospješuju rad kriminaliteta su prije svega negativni socijalni faktori. To je ono što je jasno svakome tko zapravo gleda iz kojih razloga dolazi do porasta. A ono što je po meni jedan od glavnih uzroka koji se kod nas događa, to je izostanak generalne kriminalističke prevencije. To znači osoba koju čak policija zatekne ili koja je uhvaćena, to nužno ne znači da će doživjeti pravosudni epilog. I to je razlog zašto i policajci sami odustaju u obavljanju svoga posla, jer osobu koju kazneno prijave za dva dana sreću na ulici i ovaj im doslovno prijeti tako da u tom trenutku taj izostanak, a to znači kažnjavanje i privođenja pravdi, zaista sa pravim epilogom dodatno utječe na kvalitetu rada policije. Dobro je da, iako se sad to pokušava spomenuti zapravo da ovi razvojni procesi koji su započeti reformom 2000., 2002. godine od kriminalističko-obavještajne analitike, TETRA-e, AFIS-a, Odjela za cyber kriminal, etičkog kodeksa, Odjela za posebne kriminalističke poslove 2001. koji je preteča priči o današnjoj jedinici koju se voli popularno zvati FBI, zatim funkcije Interpola 24/7, donošenje Zakona o zaštiti svjedoka, policije u zajednici, krim prevencije. Sve to skupa je dobro da se nastavlja, to rade policijski službenici, ponavljam, bez obzira na vlast. Ovo je otprilike odgovor, jer u razdoblju dok sam bio ravnatelj onda nije bilo dana kad me nisu pitali za ubojstvo Levara, za rušenje spomenika narodnih heroja ili za bilo koji drugi događaj koji u tom trenutku bio od javnosti. To se na neki način pripisuje određenoj vlasti, a to je potpuno pogrešno jer ja se nadam da ti slučajevi bez obzira na to što se nisu dogodili za vrijeme obnašanja jednog, drugog ili trećeg ministra, nisu slučajevi koje treba zaboraviti niti ih vezivati uz određenu političku opciju. Pa se nadam da i onih 28 neriješenih mafijaških ubojstava prije 2000., pa i ova četiri iza toga, nadam se da će imati isti tretman i da to neće biti zaboravljeno. Također u izvještaju moram napomenuti da jedan od primjera kako se zapravo preskače pa vam se pokušava dati jedan segment. Tamo je izdvojena akcija "Feniks" kao jedina koja je navedena zapravo kao posebna operativna akcija. Evo vidite, recimo, ona je od 2000. godine traje, tada je do 2003. istraženo 373 moguće lokacije, ekshumirane su 148, izvađeno 267 tijela, a za 298 je utvrđeno da probna iskapanja ne potvrđuju sumnju na postojanje posmrtnih ostataka. Ne znam zašto je to izdvojeno, moram biti iskren, valjda iz nekih razloga, ali to će nam vjerojatno ministar objasniti. Ono što ja smatram da je bitno, a kasnije ću biti u prigodi da i to odgovorim, globalna strategija na suzbijanju organiziranog kriminaliteta temelji se na oduzimanju imovinske koristi stečene kaznenim djelom, suzbijanjem korupcije, prodorom u kriminalna udruženja i kriminalističko obavještajnim radom. Upravo ove zadnje stvari nedostaju Hrvatskoj policiji. Mislim da je to problem i da je to nešto što treba shvatiti kao dobronamjernu poruku, a to je da upravo takav prodor može učiniti značajnim iskorak naprijed u smislu postupanja postupanja Hrvatske policije. Ono što je istina, a to je da samo 1% kaznenih djela pobuđuje interes javnosti. Ali rješavanjem tih 1% Hrvatska policija će jačat svoj ugled, doći će do situacije da se onda procjena stanja sigurnosti može kazati da nikad nije dovoljno dobro da ne može biti bolje, ali u tom trenutku možemo kazat da je stanje zadovoljavajuće. Same gole policijske statistike, ja ću ponoviti, o kriminalitetu neće uvjerit građane u dobro stanje sigurnosti, a ono što je po meni vrlo bitno i kao primjer da pokušamo izbjeći ovu političku priču, upravo u programskim smjernicama 2004. godine do 2007. godine bolje da ne čitam jer tamo lijepo uredno piše da treba racionalizirati Ministarstvo unutarnjih poslova, da je potrebno sažeti i da imamo 10-15% policajaca više. Nadam se da znate tko je te programske smjernice potpisao. Hvala. Hvala. Imamo ispravak prvi. Gospodin Tomislav Čuljak. Izvolite. **Čuljak, Tomislav (HDZ)** Evo, kolega Ostojić je rekao da ministru nije ugodno izići pred ovaj Visoki dom i aludirao je da je točka tako i tretirana i da zbog toga nije ni otvarana rasprava o ovom izvješću. Stvarana je takva i klima da se izbjegava rasprava. A istina je da je 9.7. Hrvatskom saboru upućeno ovo izvješće i da je tek 24.9. zakazana sjednica Odbora za nacionalnu sigurnost sa točkom dnevnog reda Rasprava Rasprava o izvješću ministra unutarnjih poslova, obavljanje policijskih poslova, a što je preduvjet da uopće plenarna sjednica može raspravljati o ovoj točci. Hvala. Ispravak drugi. Gospodin Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa štovani kolega je pogrešno utvrdio, citiram: "sigurnosna situacija u RH je pogoršana jer pad broja kaznenih djela ne znači i bolju sigurnost." Ali nije pogledao na stranici 15. u prilogu 1 ne broj kaznenih djela nego postotak razriješenosti kaznenih djela što jest dokaz uspješnosti rada policije. Pa da ga podsjetim što tu piše. Za ubojstva je postotak razriješenih kaznenih djela 20007. prema 2006. povećan za 5,5%. Postotak razriješenih razbojništava je povećan za 5,2%. Postotak razriješenih otuđenja motornih vozila povećan je za 3,3%. Dakle, nemojmo zloupotrebljavat statistiku, ona je ovdje neumoljiva i pokazuje na bolji rad policije nego što vi prikazujete. U ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre, gospodine Benko, uvažena gospodo zastupnici. Meni je jasno da će se ova rasprava pretvoriti da se ona kao takva i pretvara u polemiku, čiji je ustroj policije bolji, da li je ona od 2000. do 2003. ili ova od 2004. do 2008.? Da odmah kažem, niti je dobar bio onaj, niti je ovaj. Jasno isto tako da će se sve pretvoriti u polemiku da li je Hrvatska sigurna zemlja ili smo nesigurna nesigurna zemlja? Ja tvrdim odmah ću dati odgovor i na ovo drugo pitanje, da smo mi još uvije sigurna zemlja. Međutim, usuđujem se reći da čak hrvatski problem broj nije učinkovitost ili neučinkovitost Hrvatske policije, to je ogroman problem, već hrvatski problem broj jedan leži u ne efikasnosti i nevjerodostojnom hrvatskom pravosuđu, a kada je riječ o normalno ratnom zločinu i kompromitiranoj politici. Na trenutak u ovoj zemlji kada se pokrene ne znam "Indeks", "Selotejp", "Maestro", "Grunotovčani" itd. čovjek pomisli, pa eto nešto će biti, kada nakon 15, 16, 17, 18 mjeseci svi ti ljudi vidimo da su na slobodi. Jasno je isto tako gospodine ministre da se ne može ovaj pritvor u Hrvatskoj pretvarati u kaznu zatvora, ali to govori da je često policiji pa i Državnom odvjetništvu možda više stalo do nekog spektakla, nego do zanatski odrađenog posla. Usuđujem se čak i reći da je ovaj "Indeks" krenuo u onom trenutku kada je Ustavni sud u slučaju "Selotejp" na slobodu pustio još nekoliko konačno sve optuženike. Jednom riječju to se valjda dogodilo da se gnjev Europe ne bi srušio ili sručio da Državno odvjetništvo, pa se znači nešto moralo učiniti, ali je ovo sada problem odvjetništva ne policije, ali problem našeg Državnog odvjetništva policije je nešto drugo. Obavještavanje novinara da prisustvuju samom činu recimo hapšenja, privođenja istražnom sucu i tome slično. To se ne radi. Ja tvrdim ovo što se je dogodilo sada nedavno, to je korupcija par exellance korupcija, pogotovo ako vijest ide samo jednoj medijskoj kući. Zašto? I na kraju 80% tih istih kojima je u medijima posvećena nevjerojatna pažnja čije su možda karijere i upropaštene, potom bivaju pušteni na slobodu i tome slično. Istina korupcija je sve prisutna. Kada se dogodila ona u pravosuđu, što ja znam, od nesankcioniranja zločina do dodjele turističkog zemljišta od Istre do dole do Dubrovnika, to nas čak bi se usudio reći nije toliko pogodilo, kada se dogodila korupcija u zdravstvu, to ste ignorirali, kada se dogodila u Hrvatskom fondu za privatizaciju, bez obzira što su i neki automobili letjeli u zrak, to smo reći ćemo očekivali, ali sada ovo zadnje u slučaju sveučilišta, to nas je nekako prestravilo ne zbog te sistematičnosti kako nam mediji opisuju, koliko zbog činjenice da su gotovo sve institucije ovoga društva zahvaćene tom pošašću. Od sudstva znači do izvršne vlasti, od javnih poduzeća šta ja znam do zdravstva, od lokalne samouprave do uprave, od policije možda čak i Državnog odvjetništva iako vas ja uvjeravam da toga nisu pošteđeni ni javna televizija, ni mediji, ni udruga civilnog život, na žalost ni dobar dio građana koji je jasno spreman nešto dati da bi nešto isto tako preko reda dobio. Znači to je ona da za ples uvijek treba dvoje. Jasno da govorim o segmentima, ne govorim o globalu, ali gdje je ovdje policija i gdje je u tom slučaju sigurnost hrvatskih građana. U zadnje vrijeme se spominju 4 slučajeva premlaćivanja. Ja se usuđujem reći da smo mi čak i dobri, da dobri da neki manijak, kao recimo nedavno u Finskoj, ne upadne u neki razred i tu nam pobije desetero učenika učenika koliko je recimo oružja zaostalog iz Domovinskog rata u našim domovima. A s druge strane vidimo da je Finska, pretpostavljam jedna od najmanje korumpiranih zemalja u Europi, jasno slučaj "Patria" skinuo je janšu s vlasti, vidjet ćemo što će se iz toga izroditi. Finska je jedna vjerojatno od najbogatijih zemlja na kugli zemaljskoj, socijalno je jedna od najosjetljivijih, jedna je od najtolerantnijih prema onima druge nacije itd. a opet to je već drugi slučaj takvog jednog masovnog lišavanja života u Finskoj, toga se ima u Engleskoj, toga je bilo u Njemačkoj, a u Americi to izgleda kao reći dobro jutro. Imamo znači 4 slučajeva tih premlaćivanja, rezultat je uvije otprilike isti, ali povodi i naručitelji se nekako razlikuju. Slučaj Miljuš, tu je očigledno on žrtva. Isprebijan je. Zašto? Jer je čovjek stao nekome na žulj svojim pisanjem i sramotno je da se do današnjeg dana te počinitelje nije otkrilo. Da se spančao s podzemljem, a i toga ima među novinarima, novinarkama, da je frizirao činjenice vjerojatno se čovjeku ne bi dogodilo. Ali bio je svoj. Slučaj Rađenović, kaže pročitao sam jednu njegovu izjavu, kaže, moja obitelj u zadnjih nekoliko mjeseci izgubila je 50 a kaže moj naručitelj uživa u bogatstvu, a zagrebačkim cestama sve ostaje na istim pozicijama i očigledno, zna policija bolje nego ja, i vi znate na koga aludira, a vještak sada kaže, dogodila se laka tjelesna povreda, pa i još je dobro prošao Rađenović da sam sebe nije u pol bijela dana čovjek, netko će reći, isprebijao s nekom šipkom itd. Slučaj Galinec, istina čovjek je prebijen i on u pol bijela dana, vjerojatno su batinaši htjeli pokazati da za njih nema razlike dan, noć, ne znam od kuda je došao, ja o tom slučaju imam neku svoju priču, jer kada je taj isti Galinec sa 30, 40 zaštitara usprkos presudi Općinskog i Županijskog suda u Puli, upao u hotel "Duga uvala" kao kauboj, svi su tada šutjeli, tada su promijenili brave kao da smo na Divljem zapadu, okupiran je jedan turistički objekt ili ne znam kako da ga nazovem, naselje, i nikome ništa, i nikome ništa. I zato ne znam u ovom slučaju sam malo rezerviran. Istina je kao što je rekao ministar da je tih premlaćivanja neotkrivenih još od 2002. ili treće godine. slučaj Prka, Kuljiš, ne znam Čaleta itd. Ja Ja bih se isto tako usudio reći bez obzira što me učinkovitost hrvatske policije nikada nije impresionirala, da je možda čak i više učinjeno od 2004. na ovamo, nego do 2003. bez obzira na ove ratne poratne godine itd. itd. Za rata gotovo da je bilo normalno u ovoj zemlji, ne znam Srbinu dignut kuću u zrak na slobodu su puštene ubojice obitelji Zec. Imamo slučaj sindikalista ovog krivokuće. Ubice iz Pakračke poljane možda su se, možda se i danas šeću na slobodi da nitko nije ništa poduzimao pa i da pa i da ne nabrajam dalje i kad sam očekivao da će se po tom pitanju nešto dogoditi nakon 2000. nije se nažalost dogodilo ništa. O 3 hiljade srušenih partizanskih spomenika, jasno, ne treba trošiti ni riječi iako se sve zna tko je to radio, ali policija niti tada niti danas ne želi počinitelje otkriti, ne znam, javnosti. Što se tada dogodilo? Mislim da su tada ljudi u Ministarstvu bili 2000. prestrašene, prestrašeni. Nikada podzemlje nije bilo bezbrižnije nego tada. Govorili smo da imamo najboljeg šefa policije jer nije dao nikog uhapsiti. Unutar policije sustav nije funkcionirao, a zašto? To ću i reći. U te tri, četiri godine podzemlje, ratni profiteri legalizirali su dobar dio posla. Danas nadograđuju to posve posve jasno i nitko im ne može stati na kraj. Zašto sustav nije funkcionirao? Zato jer smo tada, ne znam, svaki svog preferirali. Nismo uspjeli niti razriješiti slučaj Gotovina staviti ad acta. I da nismo imali Predsjednika države pitanje, predsjednika Mesića što bi se događalo? Policija je tada bila jedan veliki HDZ-ov aparat i danas je. Djelatnici su tada opstruirali vodstvo policije koje nažalost nije uspjelo nametnuti svoj autoritet. I to je najveći problem policije jučer, danas ali bogami to će izgleda biti i najveći problem policije i sutra. I zato treba tu jedna maksimalna profesionalizacija. Ako imamo čovjeka, ja apsolutno nikog ne prozivam, na na čelu policije koji ne može, ne treba on biti Sarkozy, nametnuti svoj autoritet policija će nam biti mlaka vodica. I djelatnici u toj policiji više će glumiti sindikate, više će se baviti svojim socijalnim i drugim pravima, apsolutno to trebaju imati najbolji mogući standard, nego što će se baviti stanjem na terenu. Vojnici u ovoj zemlji to vidimo, će prihvatiti svakog civila za šefa i to u Hrvatskoj će funkcionirati gotovo besprijekorno, ali šef policije mora biti i nešto više od civila i više od toga da samo osigurava novac za svoje djelatnike u državnom proračunu. Ja ne bježim, od 2004. na ovamo odradilo se i nekoliko velikih poslova. Gotovina, pa i Zagorac koji bi bilo najbolje da se tako izrazim da bude pokajnik pa da nekako doznamo kamo je sav taj novac išao tko je to koristio? Kakvi su putevi isti? I tako dalje. Vjerujemo da ćemo dobiti odgovor i na ona pitanja koja je postavio Ferdinand Jukić, ne znam, glede onih dijamanata koje je navodno kako on kaže bivši kardinal dostavio Predsjedniku države koji su zasigurno bili u posjedu Židova koji su stradali u holokaustu i tako dalje. No da idem sad na ovo izvješće. Na strani 5. se govori o razriješenosti kaznenih djela gdje se kaže da je u Hrvatskoj razriješenost čak 65,76%. To je više nego u Njemačkoj, više nego u bilo kojoj takoreći europskoj zemlji. Ali ono što brine je prijavljivanje kaznenih djela o čemu je govorio gospodin Ostojić za droge, minus 4,72% u odnosu na 2006. a sve više je u zemlji drogiranih. Ili 7 tisuća 952 jednom riječju valjda po toj progresiji što je više drogiranih to je manje prijava. Za korupciju minus 19,95% u odnosu na 2006. Za organizirani kriminal minus 6,99% u odnosu na 2006. To je bilo znači 2007. a 2008., govorim sad za ovo izvješće za tih 5 mjeseci, to, taj trend pada i dalje je prisutan. Kod droga je pad 22,3% u odnosu na 2007. Kod organiziranog kriminala je pad 37,4%, ali je zato porast prijavljivanja za gospodarski kriminal i korupciju plus 28,7%. hiljade 18 slučajeva za 5 mjeseci. Bogami to nije ni tako malo. Ako tako krenemo, šta ja znam bit će negdje do kraja godine 7 hiljada prijava. Dojam je u javnosti kada gledamo televiziju da se banke pljačkaju sve u 16 a pad je 70%. Jasno da o tome valja govoriti i tako dalje. Pad postoji i kod provalnih krađa. Minus 13,4%. Pad je kod razbojstva minus 13, Jasno i jedan takav slučaj je previše. U padu su i krađe minus 7%. Znači to su djela isto tako, to trebamo priznati, koja po logici stvari se prijavljuju. Tu ne može biti statističke greške. Ona je nula. Znači razbojstva, provalne krađe, krađe su u padu, a rastu kaznena djela protiv života i tijela i jasno da i to plaši. E sad da li je zbog nekoliko slučajeva premlaćivanja a to treba riješiti Hrvatska nesigurna zemlja. Ja tvrdim da još uvijek nismo ugroženi nasiljem ali da u Hrvatskoj postoji organizirani kriminal, da je sve više umrežen. To je isto tako velika istina. istina. Jasno je isto tako i tu treba biti pošteno da ove kvalifikacije stalno, Hrvatska je strašno nesigurna zemlja, zemlji koja 20% bruto društvenog proizvoda ostvaruje od turizma, gospodo ja vas uvjeravam u to šteti. Zašto je taj porast kriminala najveći u Istri, Zagrebu i tako dalje? Pa zato jer su to sredine koje imaju najveću apsorpcijsku tu moć privlačenja stanovništva. U jedan Zagreb se doseljava godišnje 5, 6 hiljada ljudi. U 5 godina to je 25, 30 tisuća ljudi. To je jedna nova policija policija bi se trebala tu formirati. Jasno da uvijek ljudi ovdje nema. Sve u svemu za kraj da kažem, gospodin Ostojić je rekao da u Hrvatskoj djeluje nekih 60 agencija koje se bave kriminalom kriminalom ili protiv kriminala. U jednoj policiji ima 32 tisuće ljudi. U tajnoj policiji, ne znam, dvije tisuće. Zaštitara imamo možda 5, 6, 7 tisuća, ne znam. Tu imamo bivše policajaca, policajce. Na svakih 50 ljudi imamo jedan, jednog policajca ili obavještajca. Znači po tim brojevima Hrvatska bi trebala biti valjda najsigurnija zemlja na svijetu i nažalost nismo. Ali još uvijek isto tako ću reći nismo zemlja koja bi se trebala u ovom trenutku bojati za svoju sigurnost. Hvala. Hvala lijepa. Imamo dva ispravka. Prvi je gospodin Davorko Vidović. Izvolite. **Vidović, Davorko (SDP)** Ispravljam netočan navod kolege koji ničime nije utemeljen u izvješću koje smo dobili da je došlo 2004. na ovamo do pada općeg kriminaliteta i kaznenih djela. Naprotiv, upravo obrnuto. U svim skupinama općeg kriminaliteta se bilježi porast u tim godinama i bilo bi dobro ne uzimati za bazu prethodnu godinu nego uzeti da vidimo kakav je trend. Sinoć smo čuli podatak 2001. 2 tisuće 600 ljudi je bilo u zatvorima. Ovoga trenutka 4 tisuće 7 stotina. Dakle pretrpani su zatvori. To očigledno ne govori o padu kriminaliteta nego upravo, upravo Hvala. Ispravak gospodin Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega je rekao prvi netočan navod. Kaže “gotovo je normalno bilo u tim vremenima dić' kuću Srbinovu“. Niti je danas to normalno, niti je ikad to bilo normalno dić' kuću bilo kome, bilo Srbinu, bilo Hrvatu ili bilo kojem drugom pripadniku nacionalne manjine. Dakle, bilo kome. Drugo. Nije točno da je policija HDZ-ov aparat. Niti je bila, niti je danas. Možda vi to govorite iz iskustva kad ste bili na vlasti od 2000. do 2003. kad ste isključivo po političkim kriterijima postavljali ljude u policiju, pa ste tako i načelnike policije bez ikakvog policijskog iskustva stavljali. Dakle, to je vaše iskustvo očigledno, ali to nije istina.

**Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDSS-a gospodin zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite.

Dakle, o razdoblju u kojem je ministar unutrašnjih poslova bio gospodin Kirin. Ali raspravljamo u sjeni ovoga što se događa od početka ove godine pa do danas. Dakle, u razdoblju ministra Rončevića i to je neizbježno. Možda nije najpoštenije prema samom izvještaju, ali jeste pošteno prema onima koji su nas birali. Jer ti koji su nas birali očekuju da doprinesemo tome da se stanje sigurnosti, uvjeti rada policije, organiziranost policije poboljšaju. I u tom smislu gospodine ministre vi i vaši suradnici kad ste sastavljali ovaj izvještaj bilo bi bolje da niste svako poglavlje započinjali sa rečenicom koliki je pad u postotku kriminaliteta za ovo ili ono područje. Jer ste se zato, to vam govorim kao partner u vladajućoj koaliciji namjestili i to namjestili statistikom protiv grubih činjenica koje mi doživljavamo svaki dan. Te grube činjenice istina potenciraju mediji iz svojih razloga, ali to je neka druga tema o kojoj bismo mi ovdje u ovom Saboru također mogli raspravljati. Ali da sam ja bio u situaciji, što nisam, ali evo sad jesam da kažem kako bih kao zastupnik volio primiti izvještaj MUP-a, onda sasvim sigurno taj izvještaj ne bi trebao počinjati sa tim pad kriminaliteta toliki u općem kriminalitetu, pad kriminalitetu u borbi protiv korupcije toliki, pad kriminaliteta u postotku kad je u pitanju zloupotreba droga toliki itd. Zašto? Pa zato što to neće umanjiti činjenicu da mi, koju mi svi više-manje znamo. Netko na osnovi činjenica, netko na osnovi intuicije, netko na osnovi iskustva, a to je da u nizu tih stvari stanje nije dobro. Činjenica da imamo ili da bilježimo neku vrstu pada kriminaliteta kada su u pitanju opojne droge i zloupotreba droga, pa neće umanjiti činjenicu da je na žalost to stanje alarmantno u našem društvu, bez obzira o kojem tipu opijata bilo riječi. Neće. I kada budemo raspravljali o izvještaju za slijedeću godinu ja bih volio da naprosto imamo izvještaj u kojem policija onako kao što to radi, kad šaljete policajca ne šaljete ga naoružanog postocima gospodine ministre, nego ga šaljete, dobro ne šaljete ga vi, šalje ga glavni ravnatelj, šalje ga načelnik ili zapovjednik ili vođa grupacije. Šalje ga, usmjeri ga na problem, na izvor kriminaliteta i šalje ga oboružanog umijećima i tehničkim sredstvima i ovlastima koje ima, a ne statistikom. A ovako ispada kao da smo se mi oboružali statistikom i kao da se policija bori statistikom protiv kriminaliteta i zato se nemojte ljutiti što ni ja ne mogu biti zadovoljan načinom na koji to prezentirate. Ja znam da to niste radili u lošoj namjeri, ali to nije dobar pristup. Dobar pristup je onaj u kojem se mi fokusiramo na probleme koje imamo, a probleme doista imamo. Činjenica jeste što kaže zastupnik Kajin da policija kao što sam i sam rekao na Odboru za unutrašnju politiku bilježi porast profesionalnosti, bilježi porast učinkovitosti, bilježi i porast boljega ustrojstva. Ali to još uvijek nije ono što bismo trebali imati. I mi ovdje smo zato da vam pomognemo, da imate sve što vam je potrebno na raspolaganju da biste to mogli imati. Činjenica da se u određenim područjima broj nerazriješenih kriminalnih djela posebno ističe, ne samo u prošloj godini, nego se održava i još uvijek organizirani kriminalitet, koruptivni kriminalitet, među etnički incidenti. Na žalost to su područja u kojima se održava neka vrsta još uvijek nedovoljne moći policije da se efikasno suoči sa problemima koji tu postoje. I sad bih još nešto rekao. Pa čak to u nekim slučajevima i nije stvar policije, nego je to stvar nas. Da smo mi kojim slučajem, a nismo koalicijska država onda bismo mi bili onakvi kakva nam je policija. Ali budući da je obrnuto, da smo mi demokratska država i demokratski izabrani političari, onda je policija onakva kakvi smo mi. I svatko od nas treba razmisliti i stranački i svakako drukčije koliko ima stvarnoga utjecaja, koliko ima stvarnoga udjela na povećanje profesionalnosti, učinkovitosti i etičnosti policije kod kadroviranja i kod rješavanja slučajeva. Ne samo mi zastupnici, nego i naši kolege, naše kolegice vijećnici, naše kolegice načelnici, naše kolegice i kolege župani. To je područje u koje ne treba ulaziti policija, kao što nije trebala ulaziti na sveučilište, nego je to trebalo riješiti režimom profesionalne etike i trebalo je riješiti režimom suspenzije onih koji zloupotrebljavaju položaj. Ali to vrijedi onda i za nas. To vrijedi i za nas. I tu bih sad htio kazati sasvim potkraj nešto. Kad se dođe do toga da se uoči neki problem, a neki kolege jesu pokazali da postoji problem. Javnost je ukazala da postoji problem. Ne govorim o tabloidima i njihovoj potrebi da proizvode probleme veće nego što stvarno jesu. Onda razumni ljudi naprosto kažu pa da, ovo je naša država, ovo je naš narod, ovo su naša djeca. Idemo sjesti i dogovoriti se kako da to riješimo. I zato će prijedlog kluba SDSS-a biti da se uz ovaj izvještaj o kojem ćemo glasati usvoji zaključak da Vlada u roku od 3 mjeseca podnese izvještaj o tome koje su posebne mjere poduzete u suzbijanja maloljetničkih oblika sukoba i kriminaliteta, organiziranog kriminaliteta, međuetničkih motiviranih sukoba i naravno posebno ovih oblika razbojstva koja izgledaju i ostavljaju na neki način najdramatičnije slike u javnosti i ukoliko to napravimo, a ja mislim da je ova Vlada u stanju to uraditi. Mi smo spremni glasati za ovaj izvještaj, ali samo ukoliko taj zaključak bude popraćen glasanjem o ovom izvještaju. Hvala. U ime kluba HNS-a, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite.

Suprotno onome što se moglo čuti jutros u ovoj sabornici, mišljenje kluba HNS-a je da je ovo jedna od najvažnijih tema o kojoj ovaj Sabor raspravlja zato što je to jedan od originalnih razloga za postojanje države. Da ne idem predaleko u povijest i u teoriju, vjerujte mi na riječ jedan od razloga postojanja i uspostavljanja moderne države bilo je povećanje sigurnosti, odnosno smanjenje nesigurnosti u društvu od Hobsa na ovamo. Prema tome, garantiranje sigurnosti i monopol na nasilje koje država ima kroz vojsku i policiju je jedan od preduvjeta mogućnosti funkcioniranja svakog društva i naravno jedna od temeljnih razloga razloga za postojanje države i zato smatramo ovu temu, pa kroz to onda naravno se to reflektira i na samo izvješće jednim od naših glavnih zadataka ovdje u Parlamentu i u kontroli nad tim da li država uopće funkcionira i da li uopće obavlja svoju zadaću. Sigurnost se mjeri na različite načine, sigurnost je između ostalog jedan od glavnih čimbenika u konstruiranju osjećaja socijalne uključenosti ili isključenosti. Kad mjerite osjećaj socijalne isključenosti, sigurnost je tu jedan od ključnih čimbenika, a po istraživanjima u Hrvatskoj osjećaj socijalne isključenosti raste, a ne pada. Prema tome, to je također jedan moment ili jedan čimbenik koji treba držati na umu i po mom mišljenju na neki način i ovo izvješće samo po sebi, način na koje je sastavljeno doprinosi osjećaju nesigurnosti, ne zbog toga što spominje u tom izvješću, nego zbog onog što ne spominje u tom izvješću. Jasno je da je u svim stvarima, a naročito u ovako važnoj stvari kao što je pitanje sigurnosti u društvu, dakle policije i Ministarstva unutrašnjih poslova kao jednog od ključnih segmenata izvršne vlasti. I s druge strane Parlamenta da je to radni dinamični odnos. Mi moramo imati komunikaciju o onome što se zbiva u najmanju ruku informaciju, uvid u ono što se zbiva i kako naša izvršna vlast u ovom slučaju, kako Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa onda i policija reagiraju na ono što se praktično u društvu događa. I zato mi se čini da ovo izvješće, način na koji prikazuje situaciju ulijeva određenu nesigurnost jer se nigdje ni na koji način, pa čak niti u iznošenju uvodnom ove ove teme od strane ministra ovdje u Parlamentu ne spominje ono što nam je svima na pameti i svim građanima ove zemlje na pameti kad se počne govoriti o funkcioniranju policije i o sigurnosti. A to je što se događa u slučaju Miljuš? Što se događa u slučaju Rađenović? Što se događa u slučaju Galinac? Što se događa u slučaju Luka Ritz? To su teme koje su nam sada na pameti. Što ste naučili iz onoga što ste radili ili o čemu izvještavate za 2007., što vam na bilo koji način pomaže ili vam je podloga za rješavanje Miljuš-premlaćivanje, Rađenović-premlaćivanje, Galinac-premlaćivanje, Ritz-ubojstvo. Što smo naučili? Da li iz ovoga se može zaključiti da će se ovi slučajevi nekako moći riješiti? Do danas oni nisu riješeni. Ništa se nije dogodilo ili u najmanju ruku javnost ništa ne zna o tome. Ono što znamo, a nekako polako i tone u marginalizaciju ili zaborav vrlo konkretno što je u slučaju Gašparac? Sjećate se slučaja gdje policijski inspektor Gašparac podnio kaznenu prijavu protiv Marka Perkovića Thompsona i nepoznatih počinitelja zbog isticanja ustaških simbola i poticanja na tu vrstu ikonografija koji je nakon toga suspendiran. Što se dogodilo? Da i se iz iskustva i posla i statistika koje ste naveli, koji se radio i opisuje se u ovom izvješću, može izvući neki zaključak da se takve stvari više neće događati. Da li tu postoji neki temelj da se kaže, da ovi svi slučajevi će se raščistit, istjerat će se na čistac cijeli problem i počinitelji će biti identificirani ili barem osumnjičenici će biti identificirani. Na to u ovom izvješću ni na koji način ne postoji ni naznaka bilo odgovora, bilo mogućnosti da se iz onog što se radilo do sada na neki način ti slučajevi razriješe, a vjerujte mi to je ono što stvara osjećaj nesigurnosti i to je ono što se odražava u istraživanjima, osjećaju socijalne isključenosti, to su konkretni slučajevi koji destabiliziraju društvo i naravno kreiraju atmosferu nesigurnosti. I zbog toga je važno da policija ima i Ministarstvo unutrašnjih poslova ima odgovore na ta pitanja. Neposredno nešto što je pitanje pa ja bih rekla u prvom redu za ministra unutrašnjih poslova, a tekar sekundarno za policiju je pitanje provedbe akcije „Indeks“ na zagrebačkom sveučilištu. To je pitanje baš za ministra zbog toga što je to u prvom redu političko pitanje. Dozvolite mi par uvodnih rečenica. Koja je svrha borbe protiv korupcije? Jedna od temeljnih svrha borbe protiv korupcije je očuvanje institucija. Dakle isključivanje onih koji svojim ponašanjem funkcionirajući temeljem korupcije, a ne temeljem najboljeg interesa institucije, ruše i stabilnost, integritet i društveni ugled jedne institucije. Dakle zato se protiv korupcije borimo, a ne zato da bi te institucije uništavali. Da bi uništavali njihovu reputaciju, njihov ugled među građanima i onako imamo relativno lošu situaciju u tom pogledu što se tiče institucija. Prema tome u slučaju akcije „Indeks“ koja ima za svoj cilj deklarirani borbu protiv korupcije na sveučilištu, a vjerujte mi to je sigurno područje na koje sam ja, obzirom da dolazim sa sveučilišta, naročito osjetljiva. Akcija „Indeks“ je u svojoj provedbi, dakle upravo tamo gdje je postupala policija u privođenju sveučilišnih nastavnika i zaposlenika, u prvom redu sveučilišnih nastavnika za koje još nije bilo jasno i za koje nije jasno da li će biti optuženi, da li postoji osnovana sumnja da budu optuženi, privodeći ih pred fotoaparatima novinara i pred novinarima destruirala ne samo uglednih ljudi nego naravno i samog sveučilišta. Sve se mogu složiti da je naravno sveučilište trebalo i ti fakulteti i samo sveučilište trebalo djelovati prije toga i različitim internim mjerama postupati, to je posebna rasprava. To je rasprava koja nije prvenstveno za Ministarstvo unutrašnjih poslova i ministra i policiju. Ali rasprava koja jeste za policiju je koja je svrha, zbog čega kada tako pazimo u svim recimo slučajevima kada se radi o sumnji na ratni zločin, da se ne bi nitko smatrao krivim prije nego što ga sud osudi ili barem optuži, zašto u slučaju privođenja sveučilišnih nastavnika od strane policije je to učinjeno pred fotoaparatima novinara, objavljeno u novinama naravno što se novina tiče sigurno da njih interesira i dolaze svugdje gdje znaju da će biti nešto što prodaje novine, to ne trebamo sumnjati. Pa zato baš i odgovornost Ministarstva unutrašnjih polova i policije da to spriječi i na taj način to ne radi. Jer kada to napravite pred fotoaparatima i objavite u novinama onda ste vi de facto ljude koji još nisu ni optuženi, osudili. Osudili ste ih kroz javnost, osudili ste ih prikazujući ih kao ljude koji su sveučilišni nastavnici i istovremeno korumpirani. Može se dogoditi da ih za pet minuta kroz druga vrata pustite van, oni svoj obraz više nikada neće oprati. To ne trebam ja nikome ovdje da to objašnjavam i govorim, naravno da svatko u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u policiji to zna. Gospodine ministre ja vas pitam zašto ste ljude privodili pred fotoaparatima? To je također pitanje zaštite institucija, to je također pitanje efikasne borbe protiv korupcije, a ne osude preko fotoaparata. Ja naravno znam i prihvaćam i smatram da je to problem da u policiji postoje slabe plaće, da postoji problem edukacije. Ja ću biti prva gospodine ministre i gospodine ravnatelju koja ću s vama zajedno se boriti za bolje plaće u policiji, jer smatram da je to važno i doprinosi sigurnosti. To je nešto što odavde također treba raditi. Znamo također da je policiji teško obzirom na problem i nefunkcioniranje pravosuđa, probleme koje imamo u pravosuđu i gdje policija obavi svoj posao pa onda ljudi koji prirede na druga vrata izađu van. To je također problem. I to tom problemu treba ovdje također razgovarati u kontekstu izvješća o obavljanju policijskih postupaka. Međutim, te teme gospodo iz Vlade trebate otvoriti vi. Mi ih ovdje otvaramo upravo zato što ih vi niste otvorili, ali vi nama morate odgovoriti na ova konkretna pitanja koja smo vam ovdje postavili. Morate nam u najmanju ruku odgovoriti što je što je iz ovog izvješća i vašeg rada kojeg ste opisali u izvješću koje je pred nama, podloga da se odgovori na slučaj Miljuš, slučaj Rađenović, slučaj Galinac, slučaj Ric, slučaj Gašparac i na akciju "Indeks". U svjetlu ovoga što sam ovdje iznijela, na žalost klub HNS-a neće moći podržati ovo izvješće i ne prihvaća ovo izvješće o radu policije. Hvala Hvala lijepa. U 16 i 17 minuta je prošlo vrijeme za prijavu, 10 minuta. Imamo nekoliko ispravaka. Prvo gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegica je netočno rekla da je akcija "Indeks" političko pitanja. Ona nije niti može biti političko pitanje, ona je isključivo rezultat rada institucija koje se bore protiv korupcije. Druga stvar, nije policija odgovorna za objavljivanje imena niti fotografija u dnevnom tisku ili ne znam na bilo kojem. kojem. Treba respektirati i zakone i jasno je sasvim sigurno da oni koji i uređuju taj dio, da trebaju voditi računa o tome da nije dobro objavljivati puna imena i prezimena osoba koje su eventualni osumnjičenici. Oni to jako dobro znaju. Bilo je privođenja pred kamerama i u vaše vrijeme i velikih privođenja pred kamerama i objavljivanja imena, pa bilo je čak i izjava da su stranke pod istragom, da vas podsjetim na tu činjenicu.

Netočno je što je kolegica izjavila. **Bebić, Luka (HDZ)** Pardon. Imamo jednu povredu Poslovnika gospodin Ostojić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Članak 210. je povrijeđen, odnosno kada se netko od točke dnevnog reda kao što ste meni malo prije dali opomenu, molio bih vas da to napravite i gospodinu Matušiću. Najveći zagovarač da se nikomu ne priznajem prvo mjesto ispred sebe. Stalno govorim držimo se dnevnog reda. Međutim, očito da svako ima svoje viđenje, što je to držanje dnevnog reda, jel'. Ali nastojat ćemo. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ispravljam netočan navod kolegice koja je rekla da je policija kriva što se pred kamerama uhićuju osobe koje možda neće biti krive. Tko je dokazao da je policija za to kriva? A što ako nije kriva policija? Zar je mogla obustaviti akciju ili je mogla pristupiti privođenju novinara? A što bi rekli da je policija pristupila privođenju novinara? Tvrdim da policija nije kriva, sačekajmo tko je kriv, dok se dovrši istraga. I nemojte biti sudac prije suda. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Boris Matković, ispravak. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa isto se odnosi moja ispravka na ovu ocjenu, odnosno neistinitu tvrdnju kolegice Pusić da je ova akcija pred fotografima provedena da bi se ljude optužilo jel' nakon 5 minuta da bi se dovelo u pitanje i policiju policiju itd. Ja tvrdim sasvim suprotno kolegice Pusić, a to je da je "Indeks" posljednja u nizu antikorupcijskih akcija i da ona kao i sve prethodne u biti doprinose da se korupcija u cijelom društvu obeshrabri i da bi se godišnje jedna ukupni državni gubitak od 6 milijardi nakon određenog perioda i akcija koje će se provesti sve odnosno nestao. Čuljak. **Čuljak, Tomislav (HDZ)** Kolegica Pusić je nabrojila nekoliko slučajeva koji su sa pravom uzbudili hrvatsku javnost i rekla je da se nakon toga ne događa ništa. To je netočno. Događa se postupanje policije od obavijesnih razgovora, traganja za počiniteljima naravno dok se ne utvrde počinitelji, izvršitelji počinitelji, naručitelji, a kada će to biti ovisi puno toga što se treba poklopiti da bi se nekakav slučaj zaključio. Znači policija radi svoj posao, a osjećaj kada bi to trebalo biti, policija ne može raditi prema osjećajima, nego prema zakonu i onome pri čemu znači što je rukovodi da određene postupke provede nekada brže, a nekada sporije. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Stanko Grčić u ime kluba HSS-a. Izvolite. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče, gospodine ministre, gospodine ravnatelju, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odmah da kažem da ću nastojati u raspravi eliminirati određene politikantske sadržaje i na objektivan način ukazati na ovaj sadržaj i izvješće. Na početku naše rasprave mi u HSS-u prvo želimo pohvaliti sve pripadnike policije i držane službenike i namještenike MUP-a kao i sve one koji skrbe za sigurnost Republike Hrvatske, njenih građana, a i turista u turističkoj sezoni, a posebno pohvaljujemo pripadnike policije koji sudjeluju u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima širom svijeta. Mišljenja smo da ovo izvješće o kojem raspravljamo na zadovoljavajući način obuhvaća pojedine važne probleme, izazove i zadaće s kojima se susreće Ministarstvo unutarnjih poslova, a posebno policija Republike Hrvatske sa upravljačkom i rukovodnom strukturnom u cjelini. Tijekom naše rasprave posebno ćemo se osvrnuti na neka možda otvorena pitanja iz razloga što živimo u vremenu kada se treba suprotstaviti šarolikoj paleti sigurnosnih izazova ili pojava iz djelokruga policije. Stoga se sama po sebi nameće potreba prilagodbe policijskih sposobnosti i odgovora na nove izazove. Iz iznijetih podataka u izvješću vidljivo je da policija dobrim dijelom ispunjava zadaće utvrđenih u zakonom o policiji a točna je činjenica i nju naglašavamo da policija ima značajnu ulogu u području sigurnosti Republike Hrvatske, ali nije jedina i najodgovornija za to stanje. Naime, sigurnost ovisi o ponašanju svakog pojedinca, sigurnost i struktura u zajednici, te svih njih, odnosno svih nas zajedno, pa i mi kroz raspravu danas kao i sutra u svakodnevnom životu možemo i vjerujemo da doprinosimo povećanju No nismo sigurni je li No nismo sigurni je li ovo izvješće u potpunosti na izbalansiran način obuhvatilo poziciju i odnos policijskih poslova s drugim dijelovima sustava nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. U sadržaju izvješća očekivali smo obrađena ili barem detaljnije obrađena neka od sljedećih pitanja koja se odnose na razvijenost i iskorištenost samozaštite građana, na materijalno-tehničku opremljenost, na obučenost, osposobljenost i uvježbanost, na međunarodnu suradnju, na neke preventivne mjere koje mislimo da treba provoditi kao i na disciplinske mjere, a možda i na neka još druga pitanja jer sve to više ili manje utječe na stanje i jačanje ukupne sposobnosti policije u obavljanju njihovih poslova. U idućem izvješću željeli bismo u statističkim podacima vidjeti a nadamo se da će tako i biti što manje kaznenih djela a posebno onih za maloljetnike i djecu. Pri tom nas posebno zabrinjava porast nekih kaznenih djela u 2007. godini. Mislimo prije svega na kategoriju kaznena djela maloljetnika. Ubojstvo u pokušaju gdje vidimo porast 200%, tjelesne ozljede i porast 274%, sudjelovanje u tučnjavi porast 200% također. Zbog učestalih razbojstava i napada na novčarske institucije, banke, mjenjačnice, kladionice, benzinske postaje postavlja se pitanje da li policija u suradnji s vlasnicima tih institucija poduzima sve potrebne preventivne mjere kako bi odvratila počinitelje od nakane da učine određeno razbojstvo? Ne znamo što u Ministarstvu unutarnjih poslova poduzimaju da se u postupku priprema za organizaciju i provedbu vježbi civilno-vojnog karaktera na temu borbe protiv terorizma normativno i planski uredi ovo područje. Naime zbog normativne i planske neuređenosti sustava u takvim vježbama često sudjeluju i oni djelatnici koji se u stvarnoj situaciji neće naći na supozicijama koje se uvježbavaju. Slijedom iznijetog Klub HSS-a se nada da će Vlada Republike Hrvatske kao i Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji sa građanima i mjerodavnim tijelima u nastupajućem razdoblju postići i održati što viši stupanj opće građanske sigurnosti. s obzirom na prilike u zemlji nitko ne može očekivati radikalnu prekretnicu u kratkom vremenskom razdoblju. No država je dužna provesti i poduzeti sve potrebne aktivnosti i mjere kako bi ostvarila sve funkcije sigurnosti. Sigurnosna funkcija mora biti djelotvorna. Mora ostvariti temeljni cilj postići odgovarajući odnosno što viši stupanj sigurnosti. Ona mora na pravi način odgovoriti suvremenim sigurnosnim pojavama i iskorjenjivati ih, onemogućavati te sprečavati njihovo štetno djelovanje jer sigurnost je ključan preduvjet demokratskog gospodarskog razvoja te svekolikog boljitka zajednice. S obzirom da je izvješće sveobuhvatno na zadovoljavajući način kao što sam u uvodu iznio obrađuje obavljanje policijskih poslova Klub HSS-a podržat će ovo izvješće. Hvala lijepa. U ime predlagača gospodin ministar Berislav Rončević. Izvolite nakon izlaganja klubova. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Nakon izlaganja klubova samo nekoliko kraćih osvrta na stavove koje su izrekli pojedini predstavnici klubova. Nismo se naoružali statistikom nego smo podnijeli izvješće o obavljanju policijskih poslova ali priznajem da nam je statistika i lagani obrambeni mehanizam protiv onih stavova koji iz pojedinih slučajeva koliko god oni traumatični, neželjeni bili pokušavaju stvoriti jednu generalnu negativnu sliku i o stanju sigurnosti u Hrvatskoj i u radu hrvatske policije. Ja ću samo upozoriti na činjenicu da je OESS u lipnju mjesecu prošle godine završio monitoring nad radom hrvatske policije jer je ocijenio da je hrvatska policija postigla visoke profesionalne standarde i da je potpuno depolitizirana. Ne mogu uvaženoj saborskoj zastupnici gospođi Pusić odgovoriti što sve i konkretno policija radi i u ova 4 ili 3 predmeta koji su predmet njene pojačane pojačane pažnje jer bi na taj način ugrozio rezultate dosadašnjeg rada hrvatske policije na ovim predmetima. Ali reći ću vam samo u grubim brojkama da je u rasvjetljavanju okolnosti premlaćivanja nažalost preminulog Luke Ritza i gospodina Pavla Babića do sad policijska uprava preko svojih kriminalističkih službenika provela obradu nad 62 osobe. Da je izvršeno 41 prepoznavanje. Da su izvršene brojna poligrafska testiranja i da je obavljeno do sada gotovo 1100 obavijesnih razgovora sa građanima koji bi možebitno mogli imati saznanja. I tako u svakom predmetu. O nekakvim dodatnim mjerama apsolutno vam neću ovdje odgovoriti bez obzira što znam da to, zbog toga kod vas neću izazvati oduševljenje ali moj je posao osigurati hrvatskim policajcima nesmetano obavljanje posla pa čak i kada zahtjevi dolaze sa ovako uvaženog i visokog mjesta. Pravilo je struke ovdje ipak na prvom mjestu. Što se tiče operacije «Indeks» jedna pozitivna antikoruptivna mjera koju je pozdravila svekolika hrvatska javnost. U ovoj akciji sudjelovali su policija, USKOK, Državno odvjetništvo i Županijski sud u onom dijelu kada se došlo do izdavanja naloga za pretres stanova, ureda i automobila. I pitam se odakle tolika sigurnost da je informacija o toj akciji izašla iz reda policije? Ne upirem prstom ni na koga. Mi ćemo napraviti zajedničku raščlambu ove akcije. Slažem se da je moglo ugroziti istragu u njenom početku. Potpuno se slažem s time i to se ne smije događati ali zašto odmah prst ide u hrvatskog policajca? Nismo bezgrešni. Nismo virtualni policajci i griješimo, ali i sankcioniramo ljude koji griješe. U 2007. godini Ministarstvo unutarnjih poslova je provelo 600 stegovnih postupaka zbog razno raznih sumnji sumnji da su naši policajci počinili ili nekakve nedopuštene radnje ili nisu postupali sukladno pravilima struke. Recite mi koje je to tijelo državne uprave imalo snage tako isto napraviti? Predmet Gašparac. Još jednom ponavljam. Suspenzija protiv policijskog službenika gospodina Gašparca ni u kakvoj vezi nema sa koncertom Marka Perkovića Thomsona na Jelačićevom trgu 30. svibnja 2008. godine. Vi jako dobro znate tko je organizator ovog koncerta i što je organizator učinio za osiguranje javnog reda i mira. Ali ono što on kaže suspendiran je jer ga je nadležno tijelo dovelo u sumnju da je ogriješio se o pravila. Bacao je stolicu na kolegiju i neprimjereno se ponašao. Hoćete mi reći da trebam se zbog toga uplitat se u ovaj stegovni postupak? Dati poruku da se to može raditi? Možemo imati i različite stavove, zato se i održava kolegij, ali ne smijemo bacati stolice. Ovaj stegovni postupak još uvijek nije pravomoćno okončan i ja ga neću dodatno komentirati. Hvala vam lijepo. Gospodin Vujić, ispravak netočnog navoda. Izvolite. Ispravljam precizno netočan navod, navod koji je rekao gospodin ministar da je akciju “Indeks“ pozdravila sveukupna hrvatska javnost. Akciju “Indeks“ nije pozdravio Senat Sveučilišta. Akciju “Indeks“ nije, je prokomentirao Predsjednik Republike da je maestralna. Zna se što je to značilo. Akciju “Indeks“ nije podržao niti ona osoba koja u ovom momentu vodi da tako kažem hrvatske pregovore vis a vis Vijeća Europe. Prema tome, ovo nije točno. Ne podržavam je ni ja i dobar dio ovih klubova. Ne podržava je niti dobar dio medija osim onih medija koji su u njoj na aktivan način sudjelovali gospodine ministre. Nadam se da ću moći više reći kada nastavim s vlastitom diskusijom. **Bebić, Luka (HDZ)** Pa nije nužno podržavati bilo što ako je u skladu sa zakonom i nebitno je tko podržava tko ne podržava nešto što je u skladu sa zakonom. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Na redu je gospođa zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. Pa gospodine predsjedniče, gospodine ministre malo prije ste ovdje rekli da koristite statistiku kao određeni obrambeni mehanizam, a ja mislim da bi bilo puno bolje za hrvatske građane i za sve nas da ste ovdje došli i iskreno progovorili o problemima sigurnosnog stanja u Republici Hrvatskoj koji su evidentni i da onda probamo zajednički vidjeti kako pomoći da se stanje sigurnosti poveća na puno veći stupanj nego što to danas imamo. Sigurnost se ne mjeri statistikom. Ona se mjeri činjenicom da li se građani osjećaju sigurno ili ne, a evidentno je da se građani ne osjećaju sigurno i ne mogu se osjećati sigurno kada vas svako možda drugo ili treće jutro zateknu duge cijevi negdje na nekom gradskom mostu ili nekoj gradskoj ulici zbog toga što je opljačkana banka ili neka pošta. Ne mogu se osjećati sigurni ukoliko se pretuku ljudi sred bijela dana u centru grada. Zadnji slučaj pred Ministarstvom gospodarstva. Znate što kažu ljudi? Još samo treba da vas tuku na Markovom trgu pred Vladom. Kako smo krenuli ni to nije isključeno. Ne mogu ljudi biti sigurni niti zbog toga što se događa među mladima. Svatko tko ima dijete doista strepi petkom i subotom kada djeca izlaze van, jer ne znaju da li će dijete se vratiti kući živo ili će se vratiti u mrtvačkom sanduku. U ime te djece, u ime tih roditelja dužni smo danas ovdje ipak malo ozbiljnije pristupiti ovoj raspravi, jer smo se doveli u situaciju u ovoj zemlji da vam netko ubije dijete na cesti iz čiste obijesti, iz čiste zabave. Ja se ne mogu složiti da je to normalno i ne mogu se složiti da kažemo eto tako to je dio nekakve naše statistike, ali nije tako jako crno. Ne mogu se složiti s time. Vi ste isto tako rekli za organizirani kriminal koji je doslovno u ovoj zemlji godinama netaknut. Rekli ste da se organizirani kriminal naziva međudruštvenim odnosom. E pa znate, kod organiziranog kriminala padaju glave ljudima, strada gospodarstvo, strada puno toga u organiziranom kriminalu. Na kraju krajeva strada sama država, jer je to jedan od najvećih karcinoma svake države, a vi to nazivate međudruštvenim odnosom. E ako vi to tako nazivate, a ne prijetnjom i opasnošću ovoj zemlji onda doista teško je vjerovati da ste se vi spremni uhvatiti u koštac sa tim problemom. Oni koji upozoravaju na alarmantnu situaciju u nekim segmentima dakle naše sigurnosti nazivate politikantima. Ni to nije dobar pristup gospodine ministre. Ni to nije dobar pristup! Dobar pristup bi bio da dođete ovamo i da kažete hajmo zajedno vidjeti što napraviti, a ne odmah dodijeliti etiketu i reći svi ste vi politikanti jer ste se usudili dići glas i uopće upozoriti da se ne osjećamo sigurno u ovoj zemlji. Pa ne osjećamo se gospodine ministre! Ne osjećamo. Ne osjećamo se sve dotle dok ljudi koji su pretučeni samo zato što su ili pisali o organiziranom kriminalu ili su upozoravali na neke reketare, dakle neke ljude koji se bave kaznenim djelima završavaju pretučeni i nitko ne odgovara za to. Nema odgovornih, a još manje ima onih koji su sve to naručili, koji su nalogodavci koji sve to uredno kreiraju. Danas jednog, sutra drugog. Možda će sutra biti isto tako netko pretučen, jer je uperio prstom u nekoga. Svi ti ljudi kažu da te informacije cure iz sustava. A ja vas pitam koja je poruka hrvatskim građanima, jer nema borbe protiv korupcije niti kriminala bez suradnje sa građanima. Koju smo mi poruku poslali građanima, da recite nešto, ukažite na nešto, imate šanse izgubiti glavu. Što mislite da će sutra netko se usuditi bilo što reći? Neće. Neće. Stvaramo u ovoj zemlji klimu u kojoj je šutjeti jedino sigurno i jedino dobro. Tako ne možemo riješiti probleme koje imamo u zemlji, naprosto ne možemo. Prema tome, naš je zadatak, odnosno vaš jer ste trenutno na vlasti i jer obnašate funkciju ministra unutarnjih poslova stvoriti sve preduvjete i omogućiti doista da se svi počinitelji kaznenih djela pronađu, a ne da se stvaraju afere koje su malo prije ovdje spomenute. Ja ću samo ovdje spomenuti neke vrlo tako bi se moglo reći indikativne povezanosti između nekih akcija. Na primjer, 2006. godine kada je par dana prije objavljivanja jednog Izvješća dakle o postignuću Hrvatske na putu priključenja Europskoj uniji, onda smo imali spektakularno uhićenje liječnika Ognjena Šimića u Rijeci. Moram priznati da je strašno bilo gledati jednog liječnika kojeg se privodi u lisicama, isto tako sa medijima, s medijskom pozornosti. Dakle, 2 dana prije tog izvješća uhićen je gospodin Ognjen Šimić koji je trenutno u susjednoj državi. Akcijom "Maestro" u Hrvatskom fondu za privatizaciju Vlada je poduzela još u lipnju 2007. godine i to baš pred sastanak Europskoj vijeća u Bruxellesu. Vrlo interesantno da smo baš tada reagirali na na akciju "Maestro" isto je bilo vrlo pompozno, mediji, policija, hapšenje ljudi. Danas imamo situaciju da su 2 puštena iz zatvora zatvorenika da su tužili državu pred europskim sudovima, kako će stvar ići dalje, vidjeti ćemo. Bojim se da ni od toga nema ništa, ali neke ljude su uredno godinu i pol dana držali u zatvoru, neke smo javno oblatili, što je rekla kolegica Pusić i ništa od svega toga, ali je vrlo interesantno opet pred sastanak, dakle u Nakon toga je gospodin Sanader izjavio da je riječ o jednoj spektakularnoj akciji i da je to, kako je on tada rekao snažan korak naprijed, snažna poruka onima u Hrvatskoj koji se na nepošten i kriminalan način pokušavaju služiti javnim dobrom i državnom imovinom da će biti gonjeni svim sredstvima pravne države. Pa lijepo su mu se pokazala ta sredstva progona. Dvojica puštena odlukom Ustavnog suda i tuže državu zbog toga što su bili protupravno u zatvoru. Da ne govorim o tome da oni koji su sve to organizirali, ovo se samo provodi, oni koji su to organizirali opet nisu došli pod udar pravde i neće ni biti. je interesantna i ova zadnja akcija "Indeks". I ona se nekako podudarila baš sa odlaskom premijera Sanadera u Bruxelles. Navečer on tamo, sutra ujutro mi imamo uhićenje ovdje preko 100 i nešto ljudi. Slažem se svim što je kolegica Pusić rekla. To je veliki udar na sveučilište i moram priznati da mi je bilo teško slušati Hanesa Svobodu koji je nama na neki način dodijelio lekcije i rekao da je to udar na kraju krajeva i na ugled jedne zemlje. Jer udariti na takvu jednu instituciju na takav način kao što smo to mi učinili je naprosto nešto što nije dobro niti za jednu zemlju, tako ni za Hrvatsku. Ja bih voljela kada bismo mi sve akcije u Hrvatskoj radili zbog nas samih, zbog toga da mi u Hrvatskoj živimo bolje i kvalitetnije, da se osjećamo sigurnije, da imamo manje ili da nemamo uopće organiziranog kriminala, da nemamo dakle ljudi koji se premlaćuju na ulici, odnosno da ako toga ima da onda oni koji to rade i naručuju budu sankcionirani. Ali ne volim kad se to radi na površan način samo zato da bi se u Bruxellesu ili bilo gdje drugo reklo da, evo mi se borimo protiv korupcije. To je neodgovorno prema nama, prema našoj zemlji i prema našim građanima. I zato se s tim ne smije nastaviti. Sve akcije su napravljene površno, napravljene su spektakularno sa medijima da bi se pokazalo da mi nešto radimo. Za godinu, dvije se pokaže da od toga svega nema ništa, ali neki ljudi su oblaćeni, uprljani i doista više ne mogu skinuti ljagu sa svoga imena. I na kraju ću završiti s time da teško mogu vjerovati da će ova Vlada doista nešto ozbiljno učiniti u borbi sa organiziranim kriminalom i sa sve većim stupnjem kriminaliteta u Hrvatskoj kada premijer Sanader, ključna osoba koja bi trebala neke stvari u ovoj zemlji ipak određivati kaže ovako: "Upravo sam bio u Washingtonu gdje je stupanj kriminaliteta veći nego u Hrvatskoj pa nikome ništa." Što to znači? Da je premijeru Sanader i HDZ-u premlaćivanje, ubojstva, pljačka, organizirani kriminal normalna pojava. Ako je tome tako, onda doista teško možemo očekivati da će se u ovoj zemlji nešto pomaknuti na bolje. Hvala. 2 ispravka, gospodin zastupnik Andrija Hebrang prvi. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo, od niza netočnosti zbog kratkoće vremena kaže kolegica da bi bolje bilo da je ministar iskreno ovdje nastupio itd. Gospodin ministar je nastupio vrlo iskreno u namjeri da sačuva dignitet, neovisnost i političku neovisnost časne struke policije koja vrši svoj časni posao. I to je ispravak netočnog navoda, citirao sam kojega. Rekla je da ministar trebao postupiti iskreno, on je postupio iskreno u namjeri da zaštiti dignitet. Ja ne znam što je ovo, ja nisam vidio do sad u Saboru. Molim vas, kolegi objasnite, rijetko je u Saboru da ovdje postoji poslovnik, kolegi Milanoviću. Drugi ispravak netočnog navoda je, kaže akcije radite pred sastanke u Bruxellesu i pred putovanja premijera Sanadera. Netočno. Sastanci u Bruxellesu su svaki tjedan. Premijer Sanader radi jednu diplomatsku ofenzivu i neprestano je na putu, znamo iz kojih razloga. Pa što ćemo zaustaviti rad policije, to je netočno jer je cilj politikanstvo. Drugi ispravak, gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ispraviti ću ovaj zadnji netočan navod da je premijeru Sanaderu i HDZ-u da je normalna pojava i premlaćivanje i ubojstva i sve ove pojave negativne koje ste rekli. To je netočno, tendenciozno i doista nevjerojatno da ste tako nešto izrekli. Ali kad već tako nešto izričete, onda bi se moglo postaviti pitanje kakve su te pojave SDP-u. Možda bi odgovor na to pitanje najbolje dao Rađenović. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Žao mi je što je još jedan čovjek morao biti brutalno premlaćen pa da premijer Sanader i vi reagirate. Činjenica je da je pomicanje ove točke dnevnog reda sa vrlo visokog, odnosno niskog 58. mjesta kako se gleda na današnji dan posljedica onoga što se dogodilo prije nekog vremena, a to je zadnje brutalno premlaćivanje u gradu Zagrebu. kad mi u Saboru upozoravamo na stanje sigurnosti, na gotovo svakodnevna premlaćivanja, pljačke, na nerješavanje vrlo ozbiljnih slučajeva, tada ste se vrlo neodgovorno pozivali na statistiku, premijer Sanader je tu sjedio pored vas i to odobravao, a ne znam da li je znao i da li ste mu rekli što ste napisali odnosno potpisali u izvješću, u zaključku, pa citiram: "Građani svoj osjećaj sigurnosti i kvalitete zaštite koje im pruža policija formiraju na temelju informacija koje objavljuje policija te iz osobnog iskustva. Uvjereni smo da ovo izvješće pokazuje da se danas u Republici Hrvatskoj ne događa ništa dramatično na planu javne sigurnosti i da nema ničega što u većoj ili manjoj mjeri nismo iskusili u proteklih 10 godina." To je jedan dio zaključaka koje stoji u vašem izvješću. Na zadnjem aktualnom satu na postavljena pitanja oko stanja sigurnosti opet ste se pozivali na statistiku uz to što ste rekli da mi netko obmanjuje vezano na jedno pitanje koje sam postavio da li je istina što mediji govore da ste pod istragom? Oko te obmane morate sa vašom kolegicom vidjeti kako stvari stoje, ministricom pravosuđa, jer je ona to na određeni način potvrdila u intervjuu koji je dala za „Jutarnji list“ u srpnju. I sve je bilo u redu na tom „Aktualnom satu“ da bi se opet na žalost, dogodilo brutalno premlaćivanje, izvanredna sjednica Vlade u popodnevnim satima i onda žestoka i oštra poruka sa te sjednice Vlade za obračun sa kriminalom. Premijer Sanader je sebe ponovo postavio kao spasitelj, ali kasno, jer je još jedan čovjek stradao. Što se dogodilo? je načelnik Policijske uprave Zagrebačke četvrti po redu, sada smo dobili petoga u pet godina i to je u ovom trenutku bilo sve. A načelnici u najvećoj policijskoj upravi, vrlo važnoj policijskoj upravi se mijenjaju ko' na tekućoj vrpci. Prije ovog letećeg načelnika Tolušića koji je bio samo tri mjeseca je bio načelnik Tomurad, koji je smijenjen zbog neefikasnosti i nerada nego vjerojatno zato što je netko u sustavu podnio prijavu za nekoga tko tu prijavu nije trebao dobiti. Vrlo važna ocjena je da sigurnost u nekoj zemlji se ne mjeri samo golom statistikom već subjektivnim osjećajem sigurnosti kod građana, uostalom i sami ste to rekli u svom zaključku. Ali je činjenica isto tako da je Republika Hrvatska iz dana u dan sve nesigurnija zemlja. Građani, birači, ljudi koji su nama dali povjerenje, i vama i nama, i svima nama u ovom Domu, da im omogućimo bolji i sigurniji život, gube vjeru u institucije tzv. pravne države, prije svega policiju i ja ih razumijem. Jer gotovo ni jedan pouzdanik USKOK-a, a riječ je o ljudima koji su bili spremni pomoći policiji i tužiteljima u dokazivanju korupcije i borbe protiv korupcije, organiziranog kriminala nije ostao zaštićen. Nije ostao zaštićen. Štoviše, bande batinaša na ulici sa šakama, bejzbol palicama, željeznim šipkama neometano obračunavaju sa onima koji dignu glas protiv nepravde i nezakonitosti. Nastradao je na žalost i Luka Ric, pretučen je bivši direktor Zagrebačkih cesta Igor Rađenović, za Luku Rica nema, nije riješeno, za Rađenovića su nađeni počinitelji ali ne i naručitelji, na kraju će ispasti da eto slučajno se našao i da nije dobio po glavi. Napadnuta je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač Koritnik samo zato što je kao državna dužnosnica ispred svog ureda upozorila na neprihvatljivo javno ponašanje i širenje nacionalne mržnje. Samo zato je dobila po glavi pred svojim uredom. Pretučen je novinar Miljuš jer je pisao stvari koje se nekome nisu svidjele. Pretučen je poduzetnik Galinec u pol bijela dana kao poruka da se to može raditi kako se hoće. Obračuni u po hodnicima, nasilništvo na stadionima, po ulicama su gotovo svakodnevnica. Banke, pošte, mjenjačnice, kladionice, zaštitari koji prijevoze novac pljačkaju se gotovo svakodnevno. Alarmantno nam raste broj poginulih na cestama. To su ozbiljne stvari. Što radi policija? Neprestane smjene. Ponovit ću, Policijska uprava Zagrebačka, najveća policijska uprava, najveći broj zbog veličine stope kriminaliteta, peti načelnik u pet godina. Na odboru ste gospodine ministre rekli da ćete mijenjati dok ne pogodite. Mislim da nemamo eksperimente. Nemogućnost izbora prvog čovjeka Krim policije, a sve ovo o čemu govorimo se tiče tog sektora policije, Krim policije već godinu dana. Priče o hrvatskom FBI ili nacionalnom uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta imenuju se ljudi pa se brže-bolje traži da se ta imenovanja povuku. Molim vas dogovorite se već jedanput, imenujte ljude, neka rade svoj posao. S ovim potezima HDZ-ova Vlada je pokazala da nema političke volje obračunati se sa organiziranim kriminalom i nasilništvom u zemlji, svojim nečinjenjem u proteklih nekoliko mjeseci svjesno ste poručili da je kriminalcima u Hrvatskoj sve dozvoljeno. Mnogi su stradali zbog toga, stradao je moj prijatelj zbog toga, možda ću stradati i ja sutra jer neću prestati govoriti o organiziranom kriminalu i korupciji koja guši Hrvatsku. Bojim se da će zbog takvog odnosa i dalje stradavati ljude i među građane Hrvatske se uvlači strah i tako više ne ide. Ali gospodine ministre vi ne morate biti zabrinuti, više vi niste odgovorni. Odgovoran je premijer Sanader, jer vas nije smijenio. Hvala. Nekoliko ispravaka. Gospodin zastupnik Frano Matušić prvi. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega je rekao još jedan čovjek je trebao biti premlaćen da bi ministar i premijer reagirali. To je neistina. To je čista neistina. Policija reagira u svakom slučaju, bilo u ovim slučajevima koje ste vi nabrojili ili bilo drugim nepoznatim slučajevima kojih ima, od kojih nitko ne bježi da ih nema, ali ih ima manje nego što je bilo i usporedbe sa drugim zemljama već smo govorili, daleko manje. Dalje ste rekli iz dana u dan je nesigurnost sve veća, postajemo iz dana u dan nesigurnija zemlja. Ja ne znam odakle vam takav dojam. To je potpuna neistina. Drugo kažete ministar, ne činjenja policije. Pa jesu uhvaćeni napadači na vašeg kolegu Rađenovića? Uhvaćeni su. Dvojica su uhvaćena. Koliko ja znam iz medija, znam da su dvojica uhvaćena. Je li nalogodavac uhvaćen? Ako postoji nalogodavac, pretpostavljam da će gospoda u procesu propjevati pa ćemo vidjeti tko je nalogodavac. Ali ono što govori vaš kolega Rađenović, dalo bi se iz toga zaključiti na koga aludira kada govori i o kome je riječ. Prema tome, sasvim sigurno da će se doći do rezultata. Evo kolega je rekao da je pomicanje točke dnevnog reda posljedica zadnjeg premlaćivanja, da je zbog toga ova točka pomaknuta prema naprijed. Ja ću podsjetiti kolegu da je 9.7. stiglo izvješće u ovaj Hrvatski sabor, da je 24.9. prvi puta zakazana sjednica Odbora za nacionalnu sigurnost sa točkom dnevnog reda – rasprava o izvješću i da je 26. održana sjednica sa tom točkom dnevnog reda i tek nakon te sjednice moguće je održati ovu plenarnu raspravu. Inače podsjetiti ću vas, predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost je kolega Ranko Ostojić.

vi ste gospodine potpredsjedniče vrlo iskusan u vođenju ovih sjednica. Povrijeđen je Poslovnik u članku 210. Gospodin Matušić umjesto da ispravlja netočan navod, on je postavio niz pitanja i održava i uvijek nam održi neki govor, pa neka digne repliku pa dopusti čovjeku da mu odgovori. On je rekorder po broju ispravaka netočnih navoda u kojima ništa nije ispravio. Evo to je gospodin Matušić. Čovjek koji je dignuo sto ispravaka netočnih navoda u kojima ništa nije ispravio. Hvala lijepo. Neće stojati vaša ova tvrdnja, jer ja sam vrlo pažljivo i brižno pratio sve zastupničke izlaganja. Prethodnik zastupnika je iznosio određene činjenične tvrdnje, njih je zastupnik Matušić osporavao. To je u tradiciji ovog Doma, na koji način se ispravljaju zastupnička pitanja.

jako puno netočnih navoda. Ja ću nabrojati sada. Recimo rekao je HDZ nema političke volje. Bande baditanaša hodaju ulicama, iz dana u dan je u Hrvatskoj situacija sve nesigurnija. To jednostavno sve skupa nije istina. Dokaz za to je da je 2007. godine od, najteži slučajevi u kriminalu su riješeni sa 96%. Znači i policija i Vlada rade na tome da riješe i 96% su riješeni najteži slučajevi. Meni je žao što je vaš govor takav da bude što gore to bolje za vas, ali mislim da ne trebate ići prema tome, jer policija štiti i vas i nas. Hrvatska nesigurna zemlja. da je Hrvatska nesigurna zbog ovih par slučajeva koje u svakom slučaju ne odobravam i osuđujem ih, ali bih pitao i kolege iz SDP-a da li je Hrvatska bila sigurna zemlja 2002. kad je pretučen gospodin Božo Prka, 2003. kad je pretučen Ante Šimleša, Šimleša, 2003. Denis Kuljiš, pa Ivan Čaleta itd. Da li je ona bila sigurna zemlja, i da li ste gospodo riješili te slučajeve koji su bili u vrijeme vaše vlasti i da li je onda koji ministar smijenjen ili ravnatelj policije? Hvala.

premlaćivanja, odnosno napada na gospođu Lukač Koritnik, ali ste svjestan i nesvjesno propustili reći činjenicu koja vam nije mogla ostati nepoznata jer je i gospođa Koritnik o tome javno progovorila. Sat vremena nakon napada pronađena su dva od napadača, a nekoliko sati poslije i treći. Pa bilo bi možda i zgodno i pohvaliti tu i policiju i dati im podstrek. Po Zakonu o USKOK-u niti ministar unutarnjih poslova niti glavni ravnatelj policije, niti nitko iz policije ne može saznati tko je pouzdanik USKOK-a. Čudno je da vi znate tko je pouzdanik USKOK-a i to je zabrinjavajuće. Još je veća opasnost ovdje što ste vi ovdje rekli i citirali, istina Bog netočno, što sam ja rekao na sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Te sjednice su zatvorene i nitko ne smije iznositi što je tijek tih sjednica, a budući da vas predsjedavajući odbora sada nije upozorio na to, ja ću se ubuduće dok dolazim na sjednice tog odbora onda suzdržavati komentara i informacija jer neću biti siguran da vi to dalje nećete prenijeti, odnosno bar neću govoriti na onim sjednicama kojim ste vi nazočni. Upozoravam vas da postoji obveza i molim vas da je se držite.

pažljivo slušati i paziti šta tko kaže i kad kaže. **Dragovan, Igor (SDP)** Gospodine ministre, sjednice nisu tajne. To je rasprava koja je na sjednici odbora, te sjednice nisu tajne. Postoje određene informacije i kada se postave kao takve onda se one ne smiju prenositi, a pitanje rasprave, pitanje rasprave to nisu tajne sjednice. To nisu tajne sjednice. A što se tiče državni službenice, odnosno pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Gordane Lukač Koritnik ja sam rekao da je ona napadnuta, kao argument da je ona napadnuta u središtu grada jer si ljudi dozvoljavaju, odnosno ti kriminalci i batinaši da rade što god hoće i pohvaljujem policiju da je u tom smislu vrlo brzo i vrlo efikasno reagirala. Ali kao ocjenu sam rekao da je stanje sigurnosti takvo da kome nešto padne na pamet napravi u centru grada i napadne bilo koga. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I gospođa zastupnica Gordana Sobol, ispravak netočnog navoda. **Sobol, Gordana (SDP)** Ministre, rekli ste da su sjednice Odbora za nacionalnu sigurnost tajne, što koliko ja znam kao zastupnica to nije točno i ovaj Parlament koliko je meni poznato nije Vlada, to je praksa Vlade da ima tajne sjednice, a ne ovoga Parlamenta i odbora ovog Parlamenta. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora. Većina diskusija koju smo imali, vodili do danas bila je na neki način diskusija o stanju sigurnosti u vezi sa tako kažem i zahvaljujući radu policije. A na žalost mislim da bi se tome već trebala pridružiti jedan drugi oblik te iste teze, a to je stanje sigurnosti u odnosu na djelovanje policije i ja uz svu podršku u onim elementima gdje se vas može podržati, na žalost moram istaknuti da postoji i takav problem. Probat ću ga objasniti. Prvo, ovdje ima i ljudi koji su profesionalni. Drago mi je da barem jedan takav ovdje sjedi i mene zanima što on misli kada se policijske, Kada se odvijaju kao kampanja "Maestro", kao kampanja "Gruntovnica", kao kampanja ne znam vezano na zdravstvo kako se zove, kao kampanja …/Govornik Ja smatram da nema takve vrste djelatnosti policijske koja bi bila stručna, odgovorna i vodila cilju, a koja se može provoditi kao kampanja, ali kada se stvar postavi na taj način da je stručni rad kampanja, onda se hoće nešto drugo reći. Onda se želi ili prikriti ono što se ne može riješiti putem policije, što se nadam da nije takav slučaj ili se zapravo želi ostaviti utisak da se nešto radi, a to se ne radi, ili se ne radi onako kako bi se trebalo raditi. Molim vas lijepo gospodo za jedan fakultet se već 30 godina zna i javna je tajna da se tamo događaju neke stvari vezno na ispite, na lako položene, mnogima pogotovo neke poznanike koji su tamo diplomirali itd. Što se konkretno ikada napravilo sa imenom, prezimenom, mjestom, događajem kao konkretan slučaj, ne kao kampanja, nego kao konkretan slučaj da to bude upozorenje pa da se to ne radi. Dali se došlo dekanu toga fakulteta i reklo što bi inače u smislu očuvanja institucija o čemu je govorila Vesna Pusić, pa mu se reklo, čujte gospodine dekane, imamo indicija da se kod vas nešto radi, pa hoćete li reći vi onome profesoru za koga smo mi čuli da se to radi, da se to prestane raditi, jer je to kazneno djelo i da ćemo mi morati nešto poduzeti. Ne radi se tako gospodo. Ne. Nego se ovako na slučajevima koje se zna kakvi su, gdje se ništa ne čini, ništa se ne čini godinama, ne mislim samo ove godine da se razumijemo, ove godine koje su sada, nego niti ranijih godina, a onda ih se uklapa u veliki događaj, u veliku akciju "Indeks" u kampanju "Indeks" koja zapravo ima oblik lovca na vještice na sveučilištu. Na žalost taj oblik ima takav je osjećaj proizveden u javnosti, na kraju krajeva tako reagiraju sada kada su se oslobodili malo straha i oni koji su na sveučilištu odgovorni ljudi toga sveučilišta. Kažem da su se oslobodili straha, da jer je zapravo akcija zastrašujuća. Akcija u kojoj se dolazi u sred ispitnih rokova na fakultet naoružan u kojem se ulazi u prostore u kojem se privode, pa zar to nije zastrašujuće nešto. Da bi se na kraju od stotinjak ljudi ili koliko ih je bilo, sada već negdje to svelo na dvadesetak zadržanih. Baš me zanima na koju će taj na kraju broj biti sveden. Sada se događa da se u onoj drugoj akciji, jer ova je izvedena upravo tako maestralno, to da se oslobađa istražnog zatvora one zbog toga što je očekivana kazna je već takva da tako kažem da vjerojatno više nemaju razloga da budu u zatvoru, ako i jesu krivi. Ova akcija je zastrašila dio javnosti i mnogi oni koji misle da zbog svojih malih krivica su krivi, jer su nekome progledali u oči kada je osam puta dolazio na ispit, a onda je gubio godinu, pa je mislio dobro k vragu možda će naučiti drugi put, oni su sada također ovdje, postavljam vam pitanje jesu li oni možda moralni, jesu li i oni takvi. Trebali možda predstavnik policije da sjedi na fakultetu i da gleda dali je ispit stvarno položen kod profesora ili ne, pa da se na taj način to vidi. Molim vas lijepo, ovo je jedna vrlo ozbiljna šteta koja je nanesena fakultetu. Ja ne znam dali je ona nanesena u smislu da je to netko htio ili da nije htio, ali to je tako nešto, kako da kažem uzeti pajser i lupati po porculanskoj radnji. Nanesena je šteta Hrvatskoj, nanesena je šteta njenom imidžu u Europi, jer se jedno vrijeme što me je posebno zaprepastilo tumačilo kako je to možda nismo napravili što je baš trebalo, ali smo to napravili zbog Europe. Ma tko u Europi može prihvatiti da se na ovaj način upada na sveučilište. Kada rektor koji je u početku, vjerojatno pod pritiskom nije reagirao onako kako bi možda i trebao reagirati, počeo reagirati, organizira se … protiv rektora i njega se optužuje kontinuirano u onome istom listu koji je bio prisutan kod privođenja gospođe Mlikotin, kontinuirano se dakle vrši haranga da ti strašni ljudi na sveučilištu, sveučilišni senat umjesto da se bave korupcijom, ne oni se bave krivnjom vezno na potencijalnu krivnju policije u akciji "Indeks". Da bi se u tom istom listu ovakav naslov pojavio, reći ću zašto ga citiram da bi bilo jasno onima koji će me moći pratiti u ovome. Tko je protiv akcije "Indeks" taj je za korupciju. Naslov u tome listu. Možda će se neki sjetiti kako su izgledali naslovi '72. Tako su izgledali. Isto su išli na sveučilišta, isto su išli na kulturne institucije itd. Gospodine ministre ja znam da u policiji ima ne samo mnogo, nego i najviše časnih ljudi. Ja znam da je to vjerojatno jedan od najnezahvalnijih poslova koje postoje. Gledamo i američke serije, ni tamo nije lako. Ali molim vas ako treba pomoći što je govorila i Vesna Pusić, ovaj Sabor će biti za to. Ali ako treba miješati supstancije, provoditi akcije umjesto istraga, optuživati da tako kažem … institucije umjesto pojedince, onda se zapravo razara još ono malo što je od ove zemlje ostalo. Sveučilište koje nije baš nešto beznačajno koje nije fond za privatizaciju, koje nije čak niti zdravstvo, čak niti drugi elementi školstva, nego nešto na što bi trebali biti ponosni i nešto što bi trebali raditi. Ja tražim od ovoga Sabora da izvuče ovu situaciju na neki način, prihvaćajući može se pogledati i cijeli tekst, ali ću pročitati samo jedan odlomak, to je odlomak zaključaka Senata sveučilišta u Zagrebu. neodgovorno bacanje sumnje na sveučilište kao cjelinu, stvaranja atmosfere u kojoj sveučilišni posao moralno problematičan, a potencijalno i kriminalna djelatnost. Krivnja pripada pojedincu i ne može biti kolektivna krivnja. Krivnja se ne temelji na sumnjama i pričama, već na dokazima, a dok dokaza i presuda nema ne smije se širiti ozračje općeg sumnjičenja za moralno posrnuće i profesionalnu nekompetenciju. Da je ovo napisao netko od ovdje prisutnih zastupnika možda bi mu dobacili i ispravili i tražili ispravak navoda. Ovo je mišljenje momentalno najrespektabilnije tijela na tom istom sveučilištu. Kako ćete na ovo odgovoriti? Nemojte odgovarati da je sada … i doskočicama. Ovo je jedna ozbiljna greška. Iz ove ozbiljne greške gospodo iz policije i vi trebate nešto naučiti. Na ovaj način sa kampanjama se ne može ništa, sa kampanjama se može zastrašiti, jedan put je gospodin Šuker i rekao kod "Maestra" da se sada više nitko neće usuditi nakon akcije "Maestro" ništa učiniti. Kako se neće usuditi? Evo vidite da prodaju ispite. Mislim strašno. Teški primjer. Ali dobivamo zamjenske okrivljenike. Dobivamo one koji sjede jer su batinjali ali ne one zbog kojih su oni batinjani. Ja se nadam da radite oko toga nešto. Ja se nadam da ćete nešto možda i učiniti. Ali ne može se supstituirati, ne može se supstituirati ono koji je istodobno fond za produktivnost sa stanovišta interesa zemlje, sa stanovišta sveučilišta, sa stanovišta zakonitosti, jer se ne može na ovaj način ući u sveučilište. I sa stanovišta rada sa medijima što je posebno tužna priča prosto nevjerojatna priča. Priča u kojoj dakle policija ima probleme kada se nešto govori ovdje na saborskom odboru ali mirne duše se može … /Govornik se ne razumije./ … javljati mediji onda im preuzimaju njenu na neki način ideologiju zbog čega ona nešto radi. Ja bih se ogradio gospodo iz ministarstva na podršku koju sam dao i neki mediji. Ogradio bih se i mnogo bih toga učinio da se popravi situacija vezano na ugled ovoga sveučilišta. To je ono što mi od vas očekujemo. Ja osobno ovdje ne postavljam pitanje ostavki ili neostavki. Ja ovdje postavljam pitanje kako će se popraviti situacija u kojoj već studenti na jednom fakultetu traže da ih se po mogućnosti, da im se prizna godina. Jer ste to proizveli. Proizveli ste pravo onih, ako je sve tako korumpirano, da možda prolaze opće i bez ispitivanja. … ono što vi trebate shvatiti gospodo. I ovdje vam mi nismo nikakvi neprijatelji kada vam ovo govorimo. Voljeli bi da smo bliski prijatelji, ali ne možemo prihvatiti da se zamjenjuju stvari, da se mijenjaju teze i da se na ovaj način upropaštava ono malo što je od ugleda

profesora Vujića zbog njegovog neistinitog iznošenja da je ova akcija zastrašujuća. Naime istina je da su negativni pokliči koje čujemo s lijeve strane sabornice takvi da bi zasigurno imali drugačije i konotacije i intonacije i interpretacije da ste kojim slučajem vi na vlasti jer u tom slučaju ova bi akcija bila proglašena vrhuncem funkcioniranja pravne države i institucija koje besprijekorno rade svoj posao što po mom mišljenju akcija Indeks sudeći po prvim rezultatima i zaslužuje. Hvala. Ne igrati se s pločicama!

stanje kolektivne krivnje, da se ne producira jedan stereotip o tomu da je upravo sveučilišna zajednica ona prema kojoj bi trebala, neki su ovdje spominjali ofanzivu, antikorupcijsku ofanzivu. Pa baš na sveučilište i baš metodama juriša. Čini mi se da možemo upasti u zamku. Nitko ovdje nije, nema u dvorani onoga tko podržava korupciju i neka svatko odgovara tko je korumpiran, ali zaista igramo se možda u navodnike kažem «igramo se sa najsuptilnijim slojem hrvatskog društva, najfragilnijim», ono što je rekao Vujić: «Pajserom po porculanu». To ne može raditi odgovorna osoba. Mi smo doveli sebe u tu situaciju da su nam sveučilišni nastavnici kao zvanje, kao zanimanje, kao socijalni sloj, ne znam kako ih nazvati pribijeni kolektivno na stup srama. I nemojmo se zavaravati. Javlja se duh onoga što se nekad zvala kulturna revolucija. Najbolje da se sa sveučilištima sada obračunavaju oni koji unaprijed proglašavaju krivima neke druge samo zato što ih je netko optužio. Upozoravam na to jer možemo upasti u zamku antiintelektualizma a ako tu upadnemo onda smo doveli u pitanje puno toga u ovoj državi. Kolega Vujić govoreći o aferi Indeks ali i čemu čuđenje lakše je staviti lisice nekom profesoru u debeloj vesti, samtanim hlačama nego obračunati sa političkom korupcijom. Tako ministre. Pogotovo pod svjetlima reflektora. Ma koja to policija još svijeta hapsi pod svjetlima reflektora? I ta famozna akcija Indeks vidjet ćemo kakav će imati sudski epilog na sudu? Hoće li diplomirati? A tada će vjerojatno i ministar shvatiti da je od indeksa do diplome težak i trnovit put. Ministar unutarnjih poslova Berislav Rončević. Izvolite. Da stavovi gospodina Vujića nisu izrečeni u točki koja se zove: Izvješće o obavljanju policijskih poslova ja bih ostavio njegovom slobodnom voljom on ima pravo na svoj pogled. Međutim kao ministar unutarnjih poslova a kad se rasprava ovakva vodi u kontekstu obavljanja policijskih poslova i bit ću slobodan, bar sam ja to tako doživio, bacanje i upiranje prstom na sve što je vezano za operaciju Indeks na policijske službenike onda sam prisiljen reagirati. Ovu akciju je vodilo Državno odvjetništvo odnosno USKOK i djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova, policijski službenici su davali asistenciju gospodo. Što bi vi rekli ministru unutarnjih poslova i glavnom ravnatelju policije da su oni rekli: Mi u ovome nećemo sudjelovati. Ispunjene su sve formalne pretpostavke. Autonomija sveučilišta je sačuvana. O akciji je prije njenoga izvođenja obaviješten rektor sveučilišta i sve formalne pretpostavke su riješene. Ono što zabrinjava to je da pomalo skreće tema u jednom krivom smjeru. Nitko se ne bavi činjenicom da je ova akcija pripremana godinu dana. Nitko se ne bavi i ne želi saznati činjenicu ili realno sagledati činjenicu da su prve informacije o ovome došle iz reda studenata a i oni su dio sveučilišta u onom širem smislu. Da na nekim fakultetima hodaju posrednici. Da ta djeca studenti znaju njihova imena i znaju modele rješavanja. Ako želite da hrvatska policija odnosno pravosudna tijela u širem smislu na tome žmire morat ćete sačekati nekakva druga vremena. Ispravljam netočan navod ministra koji je već po drugi puta rekao da mi upiremo prstom u policijske službenike. Ne, gospodine ministre policijski službenici rade svoj posao pošteno i kao što je ovdje rečeno za malu plaću. A mi cijelo vrijeme upiremo u vas prstom. Vi ste ti koji kreirate neke stvari u ministarstvu. Smatramo da ste vi odgovorni što su se neke stvari odradile kako su se odradile i one koje se nisu odradile. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dakle, ministar Rončević je rekao da akcijom “Indeks“ nije narušena autonomija sveučilišta. Pa gospodine ministre, jeste li vi čuli što je pročitao zastupnik Vujić kad je čitao ono što je Senat zaključio. Onda iz toga niste zaključili da su oni rekli da je povrijeđena autonomija sveučilišta. Niste čitali, niste slušali. Hvala. Gospodin zastupnik Ivan Jarnjak, potpredsjednik Doma. Izvolite. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, ravnatelju, tajniče, kolegice i kolege. policiji je to tak navek! Ak' delaš nije dobro, ak' ne delaš još je gore! I današnja rasprava ide u tom smislu. Ja bih rekao da prije svega policajci poznavajući ih rade svoj posao i s voljom i nikad ne gledaju na radno vrijeme i nema toga tko ih može zaustaviti kad oni osjete da je negdje kazneno djelo, da će ih zaustaviti da oni to neće do kraja odraditi. A govoriti da su policajci da su sjajni, a da vodstvo baš niš ne valja je čisto politiziranje, jer oni svi zajedno čine jednu cjelinu. Ali idemo redom. Kad govorimo o Izvješću za 2007. godinu i Izvješće za prvih pet mjeseci 2008. godine onda mi govorimo sad ću reći o sigurnosti, stanju sigurnosti Hrvatske za 2007. godinu koju proglašavate da je katastrofalno, da su ljudi nesigurni, a ti isti ljudi su koncem 2007. godine dali nama povjerenje na izborima. Prema tome, znači da vjeruju ovoj stranci i da vjeruju ljudima koji rade taj posao. Govorite da je Hrvatska nesigurna, da je katastrofalno, da praktički svaki dan prebijanja, razbojstva i to, a ovu Hrvatsku godišnje posjeti preko 10 milijuna stranih turista sa svojim obiteljima, sa svojim najmilijima koje imaju, dođu u tako nesigurnu zemlju provesti godišnji odmor. Pa molim vas koja bi to bila da velimo osoba koja bi išla u takvu nesigurnu zemlju provesti godišnji odmor, dovesti svoju imovinu ovdje i svoju djecu i da onda ide u zemlju koja je potpuno nesigurna. Nema takve osobe i sigurno je da upravo ti turisti i upravo turističke sezone pokazuju da je Hrvatska sigurna zemlja, jer je to temeljna pretpostavka da bi turisti uopće došli u neku zemlju. Moramo to uzeti kao temelj kad govorimo o stanju sigurnosti u Hrvatskoj. Kad govorimo da je ovo statistika i da su samo ovdje unutra statistički podaci. To je točno da su statistički podaci. Ali upamtite, iza ove svake brojke stoje dani i dani tvrdog i mukotrpnog rada da bi se došlo do tih brojki, ne da bi ih se napisalo, nego da bi se stvorili preduvjeti da se može nešto napisati. To je krvav posao, težak. Nema dana, nema noći, ne koriste godišnje odmore ti ljudi. Ni jedan nije iskoristio cijeli godišnji odmor upravo zato jer rade taj posao. Stoga nije korektno ni prema ministru, ni prema ravnatelju, ni prema hrvatskoj Vladi, a posebno ne prema policajcima da ih kritiziramo za ono što su učinili. Ako nešto nije dobro učinjeno u postupku, tada u tom postupku treba izanalizirati i vidjeti što to nije dobro učinjeno. Ali, ne možemo policiju za sve okriviti i reći da sve što nije dobro u ovoj državi kriva je policija. To je netočno. I sam sam radio u toj policiji i isto tako reći da za vrijeme rata je to maltene bila skupina Hrvatske demokratske zajednice. Ta policija je za vrijeme rata '90.-te, '91. godine držala bojišnicu na prvoj crti. Ta policija je sudjelovala u svim operativnim akcijama koje smo imali za oslobađanje Hrvatske države i također se borila protiv kriminala koliko je mogla u takvim uvjetima. Zar se vi neki ne sjećate '91. godine kad je pun Zagreb svaki drugi je nosio automatsku pušku na ramenu. I u takvoj situaciji Hrvatska policija je održavala red. Nije dobro da ljude koji predano i odgovorno rade svoj posao na taj način ocjenjuju. Nije dobro da za svoju zemlju kažemo skoro maltene da je najgora u Europi po pitanju sigurnosti. To je ljudi netočno! Pa nemojmo protiv svoje zemlje govoriti. Ako se politički obračunavamo recite Ivanu Jarnjaku da mu ne valja to, to i to. Ali nemojte govoriti protiv svoje zemlje! Nemojte da sutra novine pišu po Europi da smo mi proglasili, Parlament da je to najnesigurnija zemlja u Europi. Nije to dobro. Kome to treba i koji je cilj toga? Koji je cilj toga? Ja vam ne bih puno više govorio, jer kad govorim o policiji s razlogom moram reći da se i uzbudim i da mi je teško govoriti o tim ljudima. Ja znam koliko teško rade taj posao i s kojom voljom. Nije im lako, ali ocijeniti da neke ljude ili neke grupacije ljudi treba upozoriti, ne se boriti protiv kriminala, nego upozoriti nemojte to činiti, jer to nije dobro. Hoćemo i mi sve skupine u Hrvatskoj oni koji čine protuzakonita djela ići upozoravati pa reći nemojte to znate, možda će vas hapsiti. Kud to vodi? Što će reći ti, druga strana koja prijavljuje ta kaznena djela. I moram reći još oko te akcije “Indeks“ ako je ovdje pet puta rečeno policija je asistirala. Nije vodila akciju. Pa nemojte na njih bacati ljagu. Nemojte sve ako i nešto nije dobro napravljeno isključivo baciti na policiju. Nije kriva policija. Nije kriva, niti MUP, niti ministar. Radili su svoj dio posla koji su dobili u jednom timskom radu. Kad govorimo o stanju sigurnosti lokalna uprava i samouprava ima bitnu ulogu u stvaranju preduvjeta kriminala ili nekriminala, pa i u Zagrebu, Prema tome, da zaključim. Podržati ću s veseljem vaše izvješće jer daje jamstvo sigurnosti u Hrvatskoj državi. Hvala lijepo. Hvala. Dva ispravka. Gospođa zastupnica Tanja Vrbat. Izvolite. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Imam dva ispravka netočnog navoda nakon izlaganja potpredsjednika Jarnjaka. Prvo je da turisti dolaze u ovu zemlju jer je Hrvatska. Ja mislim da će malo manje biti australskih turista nakon ove nesretne epizode sa gospođicom Australkom čija je obitelj trebala je obitelj trebala alarmirati australsku i hrvatsku javnost kako bi se počele poduzimati nekakve radnje. Molim da ih smirite. A drugo je teza koju pokušavate ovdje proguravati u ovom Visokom domu, a to je da SDP-ovci govore protiv Hrvatske i protiv interesa naše zemlje. Mi govorimo ovo što govorimo zato što volimo našu zemlju i stalo nam je do njene sigurnosti i njenih građana. To je teza koju ja ne prihvaćam. Tanja (SDP)** A ispravak netočnog navoda je taj da mi govorimo protiv hrvatskih interesa i da ne volimo svoju zemlju. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ja sam slušao pažljivo kao i svi ostali. Mir molim vas.

Sljedeći ispravak, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Netočno je da ovdje mi govorimo, doslovno citiram: "Protiv države". Samo vi morate shvatiti da vi niste država. Vi ste vlast i mi govorimo o odgovornosti vlasti za ovakvo stanje. 7 replika. Prvi, gospodin zastupnik Marin Jurjević, replika. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Kolega Jarnjak, ako netko od nas ima familiju pa kritizira svoju djecu jer mislite da nešto loše radi, to ne znači da je mrzi, nego da im želi dobro možda. Puno više nego oni koji šuti i koji pušta da ponavljaju greške. Nitko ovdje pametan ne želi napadati policiju emblog niti je to cilj ovoga. Sva moja osobna iskustva su pozitivna kad bi gledao sebe sa policijom. Uvijek sam nailazio na suradnju, na pomoć itd. Ali mi govorimo o jednoj vrsti politike o situaciji u našoj državi i onome što mi doživljavamo kao loše. Ja znam da nije policija donijela tu odluku, ali mi ovdje razgovaramo i ne možemo zaobići ni policiju. Ne možemo zaobići i vi ste ovdje ministar u Vladi. Vi ste ministar u Vladi koja je imala bitnu ulogu u svemu tome. I mislim da smo govorili vrlo dobronamjerno i loše da idete tako nisko pa nas napadate vi ste protiv države. To ste ipak rekli implicite, pa čak i eksplicite. Činjenica je da i ova premlaćivanja, brojke su brojke, ali ova premlaćivanja, ona su na razini simbola, ljudi moji. Ne tuče se bilo tko. Tuku se ljudi kao primjeri, mi živimo još u takvom društvu gdje je sve simbol. Pretuče se onaj koji je surađivao s vama. Pretuče se onaj koji je spreman biti kooperativan, tko je spreman ukazati na kriminal da bi se reklo ostalima ako vi to napravite, dobiti ćete po glavi toljagom. To je poruke i to je to loše stanje. To je to stanje nesigurnosti da se ja plašim kazati što mislim ili pomoći vama. Izvinite, ja kao saborski zastupnik svašta sam doživio zato što sam govorio o aferi "Brodosplit" kao saborski zastupnik ostajem zaštićen kao lički medo u odnosu na običnog građanina. Pa da znate, i prijave na sudovima i sto čuda i obavještajni razgovori itd., uznemiravanje javnosti. Izvinite, i u Saboru me se ovdje vrijeđalo zato što sam pitao gdje su pare od škvera na koje nećemo nikada dobiti odgovor. To su te loše poruke, a moj dragi Ne znam zašto se to sad na mene adresiralo to? Retoričko pitanje. Odgovor na repliku, potpredsjednik doma gospodin Ivan Jarnjak. ovdje se nije govorilo o pojedinačnim stvarima. Ovdje se govorilo o stvarnoj nesigurnosti u Republici Hrvatskoj kao činjenici, kao nečemu što nije pojava, nego je konstanta, kao o nečemu što se ne smiruje, nego se pojačava, kao o nečemu što je stravična pojava, gdje se ljudi ne osjećaju sigurni, gdje to utječe na razvoj gospodarstva, uopće na razvoj države. To jednostavno nije točno. Ja sam rekao da to nije točno i rekao sam vam nekoliko primjera, a to je da je u Hrvatsku došlo na godišnji odmor zadnjih nekoliko godina po preko 10 milijuna ljudi svake godine provelo u Hrvatskoj godišnji odmor. Reći za ovu jednu osobu koja je meni jako žao da ta osoba još nije pronađena, ali reći da zbog toga neće doći ljudi, pa je li to poziv ili je poziv jedan drugi da kažemo hajmo se svi skupa dogovoriti da pomognemo policiji da se ta osoba pronađe pa da pokažemo primjerom da ih dođe još više u Hrvatsku iz Australije, a ne da ne dođe, nego da dođu, da dođe ih što više. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Sljedeća replika, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Hvala lijepo. Pa ne mogu ne replicirati kolegi Jarnjaku jer je pogodio u srž stvari. Neki ovdje kritiziraju rad policije zbog tri neriješena slučaja. Mi svi podržavamo policiju da ih što prije pronađe i aktere u slučaju gospodina Miljuš i sve ostale. Čuli smo izvješće ministra koliko se na tome radi, ja sam siguran da će i te akcije biti uspješne. Ali ono što je ovdje danas pred nama to je izvješće o cjelokupnom radu. Ne možemo zbog tri svježa, još neriješena slučaja osuditi vrh policije, a još manje cijelu policiju. A da je Hrvatska sigurna zemlja ne mogu ne pročitati jednu elektroničku poštu koju sam dobio od prijatelja koji puno putuje po svijetu. Prevesti ću ju. Dragi Andrija, hvala ti na tvojoj gostoljubivosti. Bio sam vrlo sretan šećući kroz centar Zagreba za vrijeme ponoći. capital, posljednji glavni grad u staroj Europi koji je siguran za vrijeme noći. Hvala vam gospodine ministre, hvala vam gospodine ravnatelju, hvala svim policajcima što mogu dobiti takvu poštu, na nju sam ponosan i o tome treba govoriti, a ne samo o 3 ili 4 neriješena slučaja jer to je onda politizacija. o ovoj sigurnosti o kojoj je moj prijatelj ovako lijepo napisao da govori izvješće koje je pred nama. Na stranici 5 jasno i glasno kaže da je razrješenje, dakle nije statistika prijave, nego uspješno riješenih predmeta 65,7% a u ostalim zemljama razrješenje kada je riječ o kriminalu kreće se između 17% u Danskoj i 55% u Njemačkoj. Dakle i po statistici koja je priložena, policija je uspješna i zato bih molio da naša rasprava dalje u tom smjeru, a ne da raspravimo politiziranjem

da ukažem na ono što smatram da nije dobro i da time ne doprinosimo stanju sigurnosti u Hrvatskoj. Takvom raspravom sigurno ne doprinosimo stanju sigurnosti u Hrvatskoj nego, i slažem se s time također i očekujem i nadam se da će ovi slučajevi koji su zaredali u nekoliko zadnjih tih mjeseci, da će biti uspješno riješeni. Nije policija, nema čarobni štapić kojim bi mogla otkriti počinitelja djela. Vidite kod jednog tog predmeta uhvaćeni su izvršitelji. Kada su uhvaćeni izvršitelji više oni nisu važni, maltene su žrtve nego traži se onaj tko je naredbodavac. Jel' imaju naredbodavca? Nemaju? Ne znam, daj Bog da ga nađemo i da ga svi privedemo licu pravde. Ali to mora biti zajednički stav. To mora biti zajednička borba. Mi danas ovdje tim policajcima moramo poslati poruku da poštujemo i cijenimo njihov rad, da podržavamo to što se uspješno bore protiv kriminala, da ćemo im i sami pomoći u tome da budu još uspješniji, još učinkovitiji. Ako mi to zaista odavdje pošaljemo takvu poruku onda će sigurno njima biti puno lakše. Hvala lijepa. Sljedeća replika, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Evo kolega Jarnjak je u više navrata napravio jednu zamjenu teza. Ne pozivamo mi ovdje na odgovornost policajce, ne pozivamo na odgovornost službenike koji marljivo i odgovorno rade svoj posao. Mi ovdje tražim odgovornost i odgovore od vlasti, od ministra Vlade Republike Hrvatske zbog toga šta nije uvijek podatak statistika i nije uvijek poanta u statistici. Stvar je i u osjećaju da li se nešto čini, da li za nešto ima političke volje da se napravi ili je nema. Recimo imamo jedan primjer slučaja „Brodosplit“ gdje dvije godine nema nikakvih rezultata i vrlo vjerojatno da nismo imali poticaj i od jedne strane države, tko zna šta bi se sa tim slučajem desilo. I na taj način SDP želi zaštititi Hrvatsku i da imamo veći ugled u Europi kada radimo i rješavamo takve slučajeve gdje se korupcija i gospodarski kriminal dešavaju. Tako da gospodine Jarnjak da gospodine Jarnjak molim vas da ne izvrćete teze. Mi ne tražimo odgovornost i ne prozivamo policajce i službenike koji odgovorno i savjesno rade svoj posao nego tražimo odgovore od vlasti oni koji su za to nadležni. A sa druge strane obzirom da ste rekli da su birači ocijenili stanje sigurnosti prošle godine na način na koji ste rekli, ja isto tako mogu reći da više od dvije trećine birača koji nisu glasali za HDZ dali su onda negativnu ocjenu. Ali tu nije, znate ne možete baratati tako podacima jer oni nisu na taj način ocijenili da je stanje sigurnosti dobro ili da nije dobro. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, potpredsjednik gospodin zastupnik Ivan Jarnjak. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Gledajte, onaj tko je radio u sustavu policije mu je jasno da bez suradnje sa vlašću i bez htjenja vlasti oni sami ne mogu učini ništa. I ovdje upravo jest pokušaj da se odijeli uspjeh policije, to je njihov uspjeh a sve drugo je vlast. Policija ako nema uvjete za rad, ako nema odore, ako nema sve one uvjete koji su potrebni da ih ne nabrajam, ako nema vozila, ako nema gorivo, ako nema sve te druge uvjete, oni jednostavno ne mogu izvršiti svoje zadaće. Prema tome da nije ova vlast imala namjeru se boriti protiv kriminala, ne bi stvorila uvjete policiji da to upravo može napraviti. Policija je toliko učinkovita koliko joj vlast stvori uvjete da može biti učinkovita, jer oni sami po sebi će napraviti posao, ali ako im se ne stvore materijalni uvjeti po kojima mogu to raditi, sigurno da su onda manje učinkoviti. Prema tome ne može se jedno od drugog to dijeliti. Hvala lijepa. Sljedeća replika, gospodin zastupnik Dragutin Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Jarnjak u svojoj ste raspravi između ostalog ustvrdili, a ja vama vjerujem da govorite samo istinu, kako se policajci odriču godišnjih odmora, ne koriste godišnji odmor sve u svrhu dobrih rezultata. Što bi sada to trebalo značiti? Da to tako treba biti ili da imamo premalo policajaca u Hrvatskoj pa ljudi ne mogu koristiti godišnje odmore ili da je policija loše organizirana pa da bi sustav funkcionirao ljudi ne smiju na godišnji odmor. Ja želim naprosto vjerovati da niste to tako mislili i da ćete dati poruku da svaki policijski službenik, svaki policajac mora iskoristiti svaki dan godišnjeg odmora na kojega po zakonu ima pravo, pa i ravnatelji policije. pa i ravnatelji policije. I hvaliti se činjenicom da ljudi ne koriste godišnji odmor nije dobra poruka i ne smije iz Parlamenta ići. Ali ono u čemu se s vama slažem kada ste spomenuli „Indeks“ doista je policija u toj akciji asistirala na zahtjev državnog odvjetništva i USKOK-a, pa čak bi se mogao složiti i s onima koji se pozivaju na autonomiju sveučilišta, ali pod jednim uvjetom, da je … sveučilišta i da su dekani fakulteta radili svoj posao i sami unutarnjim nadzorom, mjerama nadzora učinili zaštitni mehanizam da korupcije na fakultetima nema. Ako bi u slučaju bili sami nesposobni da riješe taj problem onda bi vjerojatno bili zvali oni USKOK i državno odvjetništvo. Ali sada kada je do ove akcije došlo, ja ne znam kako će ona završiti, ne znam koliko će optužnica biti podignuto, koliko će presuda biti donijeto i ne mogu suditi o tome. Ali sada kada je USKOK i državno odvjetništvo ušao u trag dijelu kriminala na … sveučilištu, sada se pozivati na autonomiju sveučilišta i amnestirati od bilo kakve odgovornosti senat i dekane, nije korektno prema ovom dijelu represije koja za to u Hrvatskoj postoji. Odgovor na repliku, potpredsjednik Ivan Jarnjak. Izvolite. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Ma kolega Lesar meni je jasno da u vama odmah proradi dugogodišnji sindikalni radnik i da se vi borite za … /Ne razumije se./ … ja to cijenim i poštujem. Međutim, htio sam to reći kao primjer zbog toga što je netko u svojoj raspravi rekao da se policajci bave sami sobom i sindikalnim radom što kaže dobro je da se organiziraju sindikalno, ali nije dobro da se samo bave time. To jednostavno nije točno. To nije točno. I kada sam govorio o tome onda sam htio reći da su i spremni i da se mnogi od njih odriču i godišnjeg odmora da bi mogli izvršiti svoje zadatke. A što se tiče uspjeha ili neuspjeha operacije „Indeks“ najmanje na to ima utjecaja policija i mislim da u tom svjetlu na to treba i gledati. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre. Ja bih se također osvrnuo i pohvalio ovo izlaganje gospodina Jarnjaka, ali sam zabrinut što smo danas u ovoj sabornici upravo i od kolege Vujića i od drugih kolega slušali riječi kampanjski. Moram ispraviti i nadopuniti ovdje da riječ kampanjski ne stoji, a da ni jedna akcija u policiji se ne provodi kampanjski, već dugoročno i sukladno zakonu, a posebno u ovakvim akcijama. Doista sve ono što je ovdje izrečeno za rad policije mislim da je ovo također isto bitno još nadopuniti i reći neka se zna. Hvala lijepo. Sad imamo kampanju šećerne repe. Gospodin zastupnik Luka Denona. **Denona, Luka (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Gospodine Jarnjak, ja sam se javio za ovu repliku samo zbog one vaše rečenice da je SDP na neki način da parafraziram ili da skratim kada kritizira rad policije, pa mislim da oporba u ovom Parlamentu treba i kritizirati rad policije, da je eto protiv Republike Hrvatske po ime svih onih SDP-ovaca koji su branili ovu Hrvatsku, stvarali ovu Hrvatsku, pa i u policijskim redovima kao što je to moj dragi prijatelj Bukuljan, kojega vi vrlo dobro znate i s kojim smo jako dobro surađivali, mislim da to nije od vas, kojega jako dobro poznajem, čini mi se da nije fer. Ali no dobro, kritizirati da. Ja ću uvijek kazati da dobar dio policajaca, veliki dio policajaca, ja ću …/Govornik se ne razumije./… Primorsko-goranske županije reći izuzetno dobro radi, da rade u lošim uvjetima, da surađuju sa lokalnom da surađuju sa lokalnom samoupravom i da u toj sprezi je i rezultat ovakav kakav u izvješću je relativno dobar. poseban osjećaj nesigurnosti rješavali vi te slučajeve ili ne, je nešto sasvim drugo. Znate, biti će po ovome ovako, ako ovako nastavimo sve manje prijava, ali kada budete kontrolirali mene da li sam pio ili nisam pio u prometu, molim vas kontrolirajte i ljude ili neke druge ljude koji se skupljaju negdje da vidite imaju li palice, jesu li naoružani, jer toga ima sve više. I sami ćemo se braniti, to je poruka, ako policija nije učinkovita. I ja bih htio da policija bude učinkovita, da se sami ne počnemo braniti i da onda ne postane divlji zapad na ulicama Hrvatske. I samo još evo jedno. Gospodine ministre, htio sam pitati gospodina Jarnjaka, ovi veliki slučajevi Rađenović itd., zvučni. Znate kako to izgleda. Strašno se osjećamo nesigurni. Kada na televiziji, u "Dnevniku", jednih od televizija, neću reći koje je prikazano kako je dječak koji je išao u školu ustrijeljen zračnom puškom. To je bila vijest dana. Čak je, nekako bilo šematski prikazano kad pod tim putem je samo moglo od tamo. Vijest je stala. Vijest i sigurnost građana bi bilo puno bolja kada bi onda iza te vijesti, u istom tom "Dnevniku" reklo i NN je uhvaćen, kriv je, i on je to napravio. Evo te male stvari bi učinile da se u Hrvatskoj onda osjećamo puno, puno sigurnije, a ne da moramo onda djecu pratiti. Možda je uhvaćen, možda nije, ja to ne znam, ali da je objavljeno da je bili bi puno sigurniji i više bi onda blagonaklono gledali na rad policije. Odgovor na repliku, zastupnik Ivan Jarnjak. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, prije svega ne pada mi na pamet da vama SDP uopće ili bilo kome drugome osporavam pravo na kritiku, ali pravo na ocjenu oprostite da. Pravo na kritiku da se kritizira jedna institucija koji danas daje ovdje izvješće apsolutno, ali dati ocjenu da je u Hrvatskoj katastrofalno sigurnosno stanje i da se ljudi apsolutno osjećaju nesigurno, oprostite, dozvolite i meni da kažem da to nije točno i da se s tim ne mogu složiti i da to jednostavno nije istina, ako pogledamo s druge strane da je u Hrvatsku samo po jednom elementu došlo preko 10 milijuna stranih turista koji ne idu. Turizam je najbolji indikator sigurnosti neke zemlje, najbolji indikator. Samo vrlo uspješne zemlje mogu biti u turizmu ako imaju dobro sigurnosno stanje. Prema tome, zaključno, apsolutno ne, da ja govorim o tome da vi nemate pravo kritizirati. Kritizirati svaka čast, ali davati ocjenu takvu, dozvolite da ja tu kažem da se s time ne slažem. Hvala lijepa. I gospodin zastupnik Boro Grubišić, zadnja replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Mislim da je vrlo bitno da zapravo iz ovog Doma, iz ovog Visokog doma ne pošaljemo upravo kako je rekao gospodin Jarnjak krivu poruku svijetu. Vidite mi moramo poslati poruku i našim građanima, građanima Hrvatske. Točno je da kod nas u Hrvatskoj nema bombaških akcija tipa Turske, Tunisa, u Nabaliju, Indoneziji, Egiptu, na Crvenom moru, itd. ipak su to sve skupa i Španjolska, zajedno s njima Italija, uspješne turističke zemlje. Iz toga ispada i zapravo čini se da stičemo jedan krivi smijer, krivi dojam. Ja bih malo pojednostavio, možda i karikirao, ispalo bi da su trebali gospodin Galinec, Rađenović, Miljuš biti u turizmu, negdje na moru ili naš mladi Luka Ritz, pa im ne bi se ništa dogodilo. Dakle, ne govorimo o turizmu i o toj vrsti sigurnosti. Govorimo o tome, odnosno govori se ovdje, ja još nisam govorio i ne kritizira se kako biste vi rekli da sve ono što je policija učinila. Tako ste rekli. Ne. Kritizira se ono što policija nije učinila, što je trebala, mogla učiniti ili što ne može učiniti. Ja ne bih ulazio u to. Dakle, ono što je učinila uglavnom se ne kritizira. Nadalje, rekli ste da je 1991., 1992. bilo, kako bi rekli, rekli ste pušaka puno, dakle kako je rekla gospođa Milanka Opačić dugih cijevi u našim gradovima, pa nije bilo nikakve panike. I još ste uz to tvrdili da su to bili sve uglavnom policija, kako ste rekli HDZ ili tako nešto. Osobno sam bio policajac, bili ste i ministar i da ne kažem i zapovjednik, ali nisam bio u HDZ-u. Cijela se Hrvatska digla na noge, gdje god je tko trebao biti bio je, prema tome ta

Prije svega to je rečeno za ovom govornicom ovdje, daje policija na početku bila praktički grupacija Hrvatske demokratske zajednice i moja diskusija koju očito niste dobro slušali je upravo u smjeru toga, kažem to nije točno. to nije točno. Ne bi mogli pobijediti u Hrvatskoj u svim tim bitkama da su samo bili … HDZ-u. Pobijedio je cijeli narod zahvaljujući cijelom narodu, ali je činjenica da je Hrvatska demokratska zajednica bila na vlasti. To je činjenica. Drugo, da bi se moglo polemizirati, moram to reći mora se i problematika poznavati. Prema tome, o drugim stvarima ne bih polemizirao Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Doista ovo izvješće koje nam je ministar posalo za prošlu godinu i prvih pet mjeseci ove godine je obilje statističkih podataka, pokazatelja po svim segmentima. Usporedni prikazi rasprostranjenost i svega ostalog i tako da se eventualno da su se još dodali podaci i krvnim grupama počinjenja kaznenih djela, vjerojatno bi imali kompletnu krvnu sliku stanja kriminaliteta u Hrvatskoj. Međutim meni je žao što se veoma značajni podaci, barem po mom sudu u tom izvještaju nisu tumačili, obrazlagali što oni znače, koje vrijednosti sa sobom donose i koje probleme uzrokuju. Pa tako na primjer na stanici 11 izvješća za 2007. su dati podaci o rasprostranjenosti kriminaliteta po policijskim upravama iz čega je vidljivo da je od 75 tisuća kaznenih djela otkriveno 50 ili 66,8%. Međutim u tri policijske uprave taj postotak je ispod prosjeka države, dakle Zagrebačka 53, Istarska 56 i Zadarska 64. Sada ja pitam, koji su razlozi zašto te tri policijske uprave udio ili postotak otkrivenih počinitelja kaznenih djela ispod prosjeka. Bez ikakvih aluzija, možda je objektivno stanje, možda je stvar posljedica lošeg kadra, možda je ne znam koji su razlozi u tome, jer nema nijedne konstatacije i komentara i stručne ocjene od strane prvih prvih ljudi policije, zašto je tome tako. A ako netko je ispod prosjeka jedne godine, prvih pet mjeseci ove godine, pretprošle godine, onda nekakav razlog mora postojati. Dakle, mene interesira koji je razlog toga? Nadalje, na stranici 17 broj kaznenih djela na 100 tisuća stanovnika po policijskim upravama. Ako se ne varam hrvatski prosjek je 2 tisuće 049 na 100 tisuća i sada imamo jedno policijsku upravu, a to je Požeško-slavonska sa 812, tri puta manjim ili dva i pol puta manjim ispod prosjeka i Istarska 3 tisuće 415. E sada, jeli to posljedica efikasnosti u otkrivanju ili neotkrivanju počinitelja u ovom slučaju jedne otkrivanja druge neotkrivanja ili neke prirodne sklonosti stanovništva u Istarskoj županiji na počinjenju kaznenih djela. Dakle nekakvi razlozi. Zašto to pitam? Naprosto zato da razumijem procese koji se dešava, jer je očito stanje kriminaliteta u Hrvatskoj strašno različit od policijske uprave do policijske uprave. Jer ako je prosjek 2 tisuće, a u Istri imamo 3 tisuće 400, čujte to nije razlika 5%, 10%. Zbog toga bih molio da ubuduće o svojim izvještajima osim nešto manje podataka, a više stručnih tumačenja uzroka, pa onda i mogućih posljedica, ali i mjera koje moramo donositi pa i mi u Saboru da to tako više ne bude. Nadalje, pad podataka ili otkrivenih zabilježenih počinjenja kaznenih djela, ne znači da je njih bilo manje, jer neke krađe se mogu ustanoviti da su se desile tek nakon 3 godine u bankama, poduzećima, ustanovama kao i druga vrsta kaznenih djela. Neka ubojstva se otkrivaju kada se leševi otkriju nakon 5 godina, 10 godina. Dakle, tvrditi da samo zbog pada počinjenja kaznenih ili otkrivenih kaznenih djela je došlo do pada kriminaliteta, nije do kraj korektno niti pak točno. Zašto krim policija nema prvog čovjeka? I to nije mjesec, dva, tri, nego duže vrijeme. Očekivao sam bar u uvodnom obrazloženju da će se netko na to osvrnuti i objasniti koji su tu problemi zašto to nije izvršeno. U ovom izvješću ministre … prikaz uspješnosti i komparacije sa Danskom Bjelorusijom, Njemačkom, Francuskom, Italijom, Ukrajinom i Litvom ispada da je recimo Bjelorusija ima razriješeno 55% počinjenja kaznenih djela. Pa ako u Hrvatskoj ne možemo naći adekvatni kadar za čelnog čovjeka krim policije, ministre ja vam predlažem da uvezete nekoga iz Bjelorusije, jer očito imaju užasno efikasne krim policajce, pa se među njima nađe neki dobar i za nas. No, rekli ste da se policija aktivno radi na slučajevima iz 2002., treće, četvrte, ja možda želim vjerovati da radite još uvijek na onim slučajevima iz '92. treće, četvrte, pete kada su ubijani ljudi. Zato bi bilo dobro da nam date podatak osim ovog, koliko je otvorenih predmeta zbog recimo ubojstva i teškog ubojstva od osamostaljenja Hrvatske. Želim vjerovati da policija ne zatvara dosjee ili slučajeve nakon godinu, dvije i tri ako nije otkrila ubojicu. Dakle, podatak o otvorenim predmetima svima do sada bi govorio kolika je ukupna efikasnost policije, toga podatka nema. Zašto cure informacije iz redova policije pa i one koje se smatraju jako bitnim za funkcioniranjem policije? Očekivao sam da ćete na predložiti što bi mi kao Parlament trebali učiniti, napraviti, donijeti da vam olakšamo posao, dakle ne samo ministarstvo, nego ukupnoj policiji. Očekivao sam prijedlog promjena propisa koji neće više dovoditi do toga da osobe optužene, osumnjičene ili pod istragom, koje imaju dvojno državljanstvo objektno iz Hrvatske, a evo jučer, prekjučer imamo novi slučaj jednog koji je bio pred sudom, pa je završio s dvojnim državljanstvom u Bosne i Hercegovini slučajno je bio sudac u jednom sudu hrvatskom prije toga, a sudovi odgovarali da nisu izricali mjeru oduzimanja putnih isprava jer to nitko od suda nije tražio. A s obzirom da imamo dakle uočeni problem da počinitelji kaznenih djela napuštaju Hrvatsku i odlaze u državu čije državljanstvo također imaju moramo li nešto u propisima mijenjati ili promijeniti praksu da policija i to provjerava i da se ide u oduzimanje putnih isprava jedne i druge države kako bi sprečavali bijeg u drugu državu gdje ima također državljanstvo. Ja vjerujem da ova ideja i ovaj savjet vam ne smeta, možda čak koristi. Ali možda i neki propis treba zbog toga mijenjati. Dajte nam takve ako postoji, predložite to da to riješimo. Bilo bi dobro propitati i vidjeti gospodine ministre da osposobite službe da daju točne podatke kad se od njih traže. Primjerice koliko je konačno radnih dozvola izdano u prošloj godini? Ne smiju se dešavati takvi propusti. Točnost tih podataka gotovo ništa ne smije koštati. Zakon o sprečavanju nereda na sportskim stadionima. Na prijedlog policije u zakon je unijeta odredba da ako policija procijeni da organizator nije poduzeo sve potrebne mjere za sigurnost održavanja da će zabraniti održavanje sportske priredbe. Ne «može zabraniti». «Zabraniti će». Evo svjedoka državnog tajnika. Rekao sam prilikom prvog nereda na sportskom stadionu do kojeg dođe a policija nije zabranila prije održavanje priredbe smatrat ću krivom prvog čovjeka policije jer je takva ovlast zatražena od policije. Nijedne zabrane nije bilo, nereda je bilo. Nereda je bilo ali zabrana utakmica na nogometnim stadionima nije bilo. Jer znam da bi morali zabraniti igrati recimo Hajduku ili Dinamu zbog toga a takvu političku hrabrost nažalost očito još uvijek ne postoji. Komunikacija s javnošću. Gospodine Benko, gospodine ministre slušate li vaše glasnogovornike sa terena da daju izvješća? Jezik koji se koristi, način šablonizirani. Birokratski, odbojan. Ljude to već iritira. Ili ukinite to ili promijenite. Poboljšajte, hitno poboljšajte komunikaciju s javnošću. Slučaj nestale Australke. Strana državljanka. Ja znam da čovjek može nestati svaki bilo gdje i kako. u takvim slučajevima trebamo posebno oprezno postupati. Ja da sam bio na čelu šefa policije ja bih roditelje i braću te mlade žene sam pozvao da iz Australije dođu u Hrvatsku. Pozvao bi ih da oni dođu u Hrvatsku. Ne da sami dolaze. Naime na vagi je i riziku međunarodni ugled policije jer sam pratio australske medije posebice na internetu što govore i pišu o svemu tome. I to više ne možemo popraviti. «Hrvatska policija 14 dana», citiram njihove komentare i tvrdnje «ništa nije radila da nađe ženu dok njen brat nije došao u Dubrovnik». I što god vi poslije tvrdili. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi

imamo sada dvije, najprije jedan ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Šuica. Izvolite. gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege htjela bih ispraviti potpuno netočan navod gospara zastupnika koji je rekao da hrvatska policija 14 dana nije ništa radila. Ako je igdje radila onda na ovom slučaju tako intenzivno radi, mogu slobodno posvjedočiti pred ovim Saborom svih 14 dana. Na današnji dan 100 policajaca intenzivno pretražuje teren maksimalno smo se uključili i kao što je malo prije u raspravi, ali nisam htjela se za repliku javljati, gospodin Jarnjak rekao da je uloga lokalne zajednice, lokalna uprava i samouprava se maksimalno uključila ali nešto što nije u našoj moći nije u našoj moći. I prema roditeljima i prema bratu i prema Australskom veleposlanstvu i u subotu imamo kontakt sa predsjednikom Australskog parlamenta. Prema tome mislim da je s naše strane maksimum napravljen

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Kolega Lesar postavili ste pitanje zašto krim policija nema prvog čovjeka? Mislim da je to vrlo, vrlo važno pitanje jer svjedoči zapravo o inferiornosti sustava koji vodi policiju u jednom vrlo delikatnom pitanju gdje se može steći dojam da služba ne može normalno funkcionirati ako nema prvoga čovjeka, a ja ne želim vjerovati u to. Služba djeluje i mora djelovati ali svakako je vrlo važno da se zna tko je na njenome čelu. Ali nije to jedina stvar koju hrvatska policija nema. Ja ću okrenuti iz drugog rakursa pa ću pitati zašto moja županija jedina nema policijsku upravu u ovoj državi? Zašto moja županija jedina nema ni jednu jedinu policijsku prometnu postaju? Zašto moj grad šesti po veličini u državi jedini nema oznaku svoje registarske tablicu? Za to ste odgovorni vi. Vi donosite o tome odluke. I prema tome gospodine Lesar ima jako mnogo pitanja koja bi se mogli postaviti u kontekstu ovoga izvještaja. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Kolega Beus stvarno je jako važno slušati kad netko nešto govori pa onda ne upasti u zamku ispravke krivih navoda za ono što ja nisam ni rekao i zato hvala što ste me pažljivo saslušali kad sam to pitanje postavio. ovo vaše je u kontekstu davanja, pružanja pomoći jer ako postoji problem imenovanja prvog čovjeka krim policije koji je vezan na nadležnost Sabora a mi to ne znamo onda nam treba reći, a ako pak znamo a ništa ne učinimo onda smo sukrivci takvog stanja i zato je doista važno i očekujem da doista odgovor na to suštinsko pitanje dobijemo. koje se u ovom izvješću spominje kaznena djela lihvarskih ugovora, protuzakonitih kredita i zajmove koje je također uočeno kao jedan od pojavnih oblika kriminala ne mogu razumjeti kako to da recimo kontakt policajci kada šeću po tramvajskim stanicama u Zagrebu ne mogu skinuti one oglase gdje se nude lihvarski krediti na kojem su čak i brojevi telefona pa dati nadležnima u policijskoj stanici ili upravi da putem broja mobitela pronađu tko taj kredit nudi. Ali je očito bio problem u tome da je veći broj mobitela vodio do banaka i štedno-kreditnih zadruga i onda se tu stajalo sa daljnjim telefonskim pozivanjem pa ne možemo otkriti tko to nudi lihvarske ugovore, protuzakonite kredite i zajmove osim brojeva mobitela njihovih? Zahvaljujem. I drugi je, druga replika je uvaženi zastupnik Marin Brkarić. Izvolite. **Brkarić, Marin (IDS)** Gospodine potpredsjedniče, evo kratka replika gospodinu Lesaru ili kolegi Lesaru, a vezuje se na podatke koje je uspoređivao koji stoje u izvješću normalno između Istarske županije i ostalih kontinentalnih županija. Ja moram ovdje reći da svima poznato da je Istarska županija turistička županija, da ostvaruje negdje 30% turističkog prometa Republike Hrvatske, da je ljeti na području Istarske županije negdje dvostruko veći broj stanovnika da tako kažemo. Znači 400000 u odnosu na 208000 koliko ima stanovnika. Znači još 200000 gostiju i da je jasno da je i broj kaznenih djela, pa i broj pa i broj zaposlenika u policijskoj upravi veći i da je u tom dijelu i jedna neotkrivenost veća s razloga što se radi o kaznenim djelima koja se ipak i jednim dijelom odnose na turističku sezonu, a vezuju se usko i sa znači ili zlouporabu opojnih droga koje se dešavaju i tijekom turističke sezone. Tako da naša ocjena ja ću kratko reći stanja u Policijskoj upravi Istarskoj s obzirom da razmatramo izvješća i kroz izvršnu vlast je da je ona zadovoljavajuća. U tom dijelu je vrlo teško komparirati kontinentalne županije i primorske u pokazateljima koji su izneseni. Ali svakako ministar će bolje na to odgovoriti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. vidite poštovani kolega kako je riskantno citirati tuđe dokumente, podatke ili izjave i naslova iz australskih medija. Ja sam također taj problem uočio i postavio sam pitanje. Naime, broj stanovnika, turisti i sve ostalo što ste naveli nikakav razlog ovoj mojoj dilemi ne može biti, jer broj počinjenih kaznenih djela na 100000 stanovnika je na 100000 stanovnika. Ne vjerujem da je to za Istru, da su sve ostalo iza 2000. stranke počinile recimo u Istri. To naprosto sumnjam. Dakle, postoji tajna koju mi ne znamo i ja samo tražim odgovor ne tvrdeći ništa. Isto kao što nisam tvrdio ja da policija ništa nije učinila u Dubrovniku da nađe Australku, nego sam citirao naslove australskih medija i top vijesti s televizija interneta. Oni tako tvrde, ne ja. Pa kad me se drugi put ispravlja treba biti jako oprezan. Mene treba slušati, jer ne lupetam. **Jarnjak, Ivan Uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Nema ga. Gubi pravo rasprave. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre, ravnatelju, kolegice i kolege, državni tajniče, oprostite. Vidite, dok je moguće i dok se građani, tu i tamo bivaju pretučeni palicom usred bijelog dana i ispred državnih institucija, pače ministarstava usred bijela dana, mi ovdje u sumrak daleko od očiju javnosti raspravljamo o tome. Je li to malo apsurdno? Je li to normalno? Je li to groteskno? Pa onda se i ne čudim što i ministar pobrka što javno mora biti, što tajno. Sve se izmiješalo. Dakle, nisu baš stvari normalne kod nas u državi Hrvatskoj. Pitanje sigurnosti građana, nije samo pitanje njihovog osjećaja, pitanje njihove percepcije. To je pitanje dobrog vida njihovog. Oni su to vidjeli, ali gospodine ministre, gospodine ravnatelju, državni tajniče nisu vidjeli statistike ni brojeve vidjeli su ljude na podu oblivene krvlju i nije ukusno, nije pristojno da ne govorimo humano dok raspravljamo ovdje o ljudima, o ljudskim sudbinama, o ljudskim životima, o životima naših građana i sugrađana, a ne o brojevima. Pa hoćemo li mi, jer pitanje statistike pitanje podataka, pa nije to plivadon za umirenje naše savjesti. Hoćemo li mi tim ljudima koji su pretučeni jedva ako su i ostali živi u bolnice brže bolje dostaviti i primjerak statističkih podataka. Pa čujte, ćemo ih potapšati. Nije tako loše, pogledajte kako statistički podaci kažu, ništa to nije. Drugdje je još gore. Pa kakva je to poruka. Ali vidite kakvi su vam varljivi i ti statistički podaci. Slučajevi o kojima govorimo koji su zaredali u zadnje vrijeme koji se više ne događaju pod okriljem noći, nego usred bijela dana. Što govori o tim ne neposrednim izvršiteljima, nego naručiteljima tog posla? Nama nitko ništa ne može! Mi se ne bojimo vlasti! Možda moćan netko stoji iza nas! To su poruke koje ti monstrumi i ti plaćeni ubojice i te ubojice od zanata šalju i to je normalno da snosi, da kao poruka ide kod građana. I građani upravo zbog toga tako doživljavaju. Ovakva ubojstva, odnosno ubojstva koja su srećom ostala u pokušaju, pa nije to ubojstvo ili pokušaj ubojstva nekih pijanih u nekoj krčmi kojih je bilo i oduvijek će biti. Pitanje je ovo novovjekovne i zadnjih godina pošasti koja se u Hrvatskoj događa, a koje vlast ne želi posebno sankcionirati, niti distingvirati u kaznenom zakonodavstvu. Pitanje plaćenih ubojica, naručitelja, oni koji ubijaju kao da rade najbezazlenije poslove nije obično ubojstvo. Za takve je svugdje osiguran doživotni zatvor, a mi ih ne razlikujemo od običnog pijanog koji zna potegnuti nož ili vatreno oružje u krčmi. Ovo je puno opasnije ponašanje i svugdje se tako detektira i svugdje se tako s njim postupa. Zato pitanje sigurnosti nadilazi pitanje sposobnosti i volje policije, redarstvenih snaga, pa čak i jednog ministarstva. To je pitanje odgovornosti vlasti kao što je i pitanje i standarda građana. Zato je odgovorna vlast. A u ovo pitanje sigurnosti ulazi i pitanje sigurnosti prometa za koji počesto vidimo da i nije neko pitanje od naročitog interesa i poruke, jer privatni detektivi evo nedavno smo raspravljali o tom zakonu, mogu se zaposliti pa i onda, kada ne samo ugrožavaju sigurnost, nego kada ubijaju neki ljudi na cestama. Dakle, to je pitanje koje vlast treba riješiti, koje izvršna vlast treba riješiti. Pitanje progona i sankcioniranja ovakvih, pa onda ne bi imali skandalozno nešto što je zgrozilo našu javnost da izvršitelji posla, tog posla, kriminalnog, najkriminalnijeg, uopće teško zamisliti mogu dobiti 16 mjeseci zatvora. Jer je tako impostirano u zakonu, jer ste tako odbili naš prijedlog kad smo za takve, za plaćene ubojice, za ubojice policajaca SDP je predlagao doživotni zatvor. Sada to ponovo vidite s vremena na vrijeme dolazi aktualno. Jer smo uočili da je moguće, dakle da sa mnogobrojnim inovacijama dolazi nam i ovakva pošast. Prije nego europske plaće ovo je stiglo u Hrvatsku. Zato sigurno je da i tijela progona i oni koji poslije sudjeluju u procesu otkrivanja, pa i sankcioniranja mogu imati adekvatno oruđe u svojim rukama. Naravno da to otvara i pitanje efikasnosti, odnosno pitanje politizacije ili depolitizacije policije. Ovaj na valja, staviti ćemo drugog. Ovdje je već bilo govora da tu eksperimenti su pogubni. Što je više eksperimentiranja, žrtve su neminovnije. Kako je moguće da savjesni policajac koji otkrije … /Govornica se ne razumije./ … dug je put da bi to od policije otišlo u Državno odvjetništvo, pa onda i od tamo u istragu. Ali i obrnuto postoji, ja ovdje ne govorim o odgovornosti ovog ili onog koji sudjeluju u svemu tome, ali pitanje je dakle kada se provodi proces, kaže pomognite. Pomažemo, najprije smo pomogli prijedlogom ovog zakona. Odbili ste. Dajte još jedanput, ako smo izgubili neko vrijeme, razmotrite ovu novelu o čemu govorimo. Također u postupku je i Zakon o kaznenom postupku. Nije moguće da kad se dogodi zločin da u procesu otkrivanja, utvrđivanja tragova imamo i dalje dvije linije zapovijedanja. Dakle, Državno odvjetništvo će naređivati, ali izvršitelj neće odgovarati Državnom odvjetništvu nego će odgovarati ravnatelju, odnosno ministru policije. To nije dobro. Onaj tko daje zapovijesti njemu se i mora odgovarati. Odstupilo se od osnovnog načela u ZKP-u, ali mi smo upozoravali i bojali smo se da će se to dogoditi. Ali vlast koja je sigurna u sebe ne boji se dati takve ovlasti sudbenoj vlasti kao što je državno odvjetništvo u najširem smislu riječi. Ne zato što bi više vjerovalo njemu nego policiji jer se pokazala i praksa da nje dobro ako imamo dvije linije zapovijedanja. Redarstvene snage trebaju se staviti apsolutno u ovom segmentu zapovjedne odgovornosti Državnog odvjetništva koji će onda biti odgovoran za ishod postupka. Neće više biti moguće da se tako ustroji postupak od prebacivanja odgovornosti jednog na drugog. Ovdje je bilo govora i o korupciji i o gospodarskom kriminalitetu, pogubni su podaci. Najviše odbačaja ima upravo kod ovoga. Govorili smo upravo i kod toga. Tu je SDP također pomogao. Sačinili smo vam gospodarske inkriminacije koje su usko uvijek vezane sa korupcijom. Ne govorimo o korupciji, ovoj uličnoj i o korupciji plavih koverata, govorimo o onoj korupciji koja ne može stati u plave koverte, o toj korupciji govorimo, o političkoj korupciji. Je li moguće da gospodarstvenici koji su se suočili s tim, koji su upozorili, koji su bili prvo konfidenti, pouzdanici policije koji su to prijavili, nakon toga ništa se ne događa, ali što se događa? Događa se njima, dolazi financijska policija i porezna uprava i godinama stoji u tim poduzećima. I to ne jedno, to uvijek. Čak ljudi koji se prižale da im nije isplaćen novac od nekog posla dobiju poreznu upravu. Pa nije nitko imun od takvih inspekcija, ali je li to poruka da upravo oni koji traže ostvarenje svojih prava, koji ukazuju na korupciju da im vlast šalje financijsku policiju, to je poruka. I dok god se to tako događa, a događa se uvijek, nije samo puka slučajnost, uvijek i to jedan slučaj koji vam je prijavio korupciju dobio je financijsku policiju i poreznu upravu i upravu nakon toga. To je poruka onda koju građani shvaćaju da država se ne želi boriti protiv političke korupcije, nego tu i tamo u toj hobotnici otkrije koji krak, a ne želi joj dohvatiti glavu.

Iza brojke od 96% riješenih najtežih kaznenih djela stoje konkretni slučajevi. Želite li imena žrtava, imena ubojica koji su uhvaćeni? Želite li to možda? Druga stvar, kažete da policija nema želju obračunavati se sa korupcijom. To nije istina. Pa sve ovo što se događa upravo pokazuje da se policija želi suočiti sa tim problem i da stvarno želi riješiti aktualne aktualne i akutne slučajeve. To nema razloga da na takav način optužujete policiju. I izvješće itekako životno i itekako odražava stanje. Danas vam ove statistike ne odgovaraju, a kad govorimo o drugim statistikama, onda se na njih pozivate. Pa to je nevjerojatno.

kroz cijeli niz sugovornika spominju statistike kao statistike su dobre, ali i pogotovo evo, čuli smo i premijera Sanadera koji kaže da je bio u Americi, a u Americi su kao puno gore statistike, puno je nesigurnije nego u Hrvatskoj. Isto tako su takve statistike bile povoljne za Hrvatsku i 2003. godine i '90. godine, vjerojatno i '60. godine, a da li to znači da smo mi bili zadovoljni sa stanjem sigurnosti koje je koje je u Hrvatskoj? Ono što je puno bitnije o čemu ste sada vi govorili, a to je kakve poruke, ne bih ja rekao policija opet, kažem kakve poruke vlast šalje hrvatskim građanima? Slučaj Galinac? Prijavi kazneno djelo, ono će završiti u ladici dok ne dobiješ po glavi, da tako kažem, malo mi je krivo tu riječ koristiti jer čovjek je zbilja stradao. Slučaj Rađenović? Dobiti ćeš isto po glavi, počinitelji će biti nađeni, nalogodavci vjerojatno nikada ne. Slučaj "Brodosplit"? Prvo ćemo reći da nema nikakvih elemenata kaznenog djela, a onda će nam izvana netko reći pa tu se ipak nešto čudno dešava. Nešto nije u redu, dajte malo pogledajte, provjerite itd. Slučaj "Indeks"? Biti ćete osumnjičeni u suradnji sa određenim medijima i ako budete, a vjerojatno će među ovim ljudima i biti onih koji će biti oslobođeni, neću prejudicirati što će se desiti, ali vrlo vjerojatno neke od ovih stotinjak ljudi će biti oslobođeni, neće biti osuđeni, ali kome će oni onda kasnije objasniti da možda nije bilo elemenata itd. To je naravno uvijek moguće u tom poslu, ali puno je gore kada se radi sa medijima i kada se već unaprijed stvori takva atmosfera oko tih ljudi. Tako da ja bih rekao kolegice Antičević da je puno jača poruka vlasti hrvatskim građanima Gordan (SDP)** Evo privest ću, samo da me kolege ne isključe. Možda jednu rečenicu. Znači puno puno je bitnije kakvu će poruku vlast hrvatskim građanima nego da je statistika ovakva ili onakva. umanjivanjem njihovog značaja. Dapače ovakvim umanjenjem osmjehom na licima kada su ovakve grozomorne stvari na tapetu, šalje se jedna poruka, da se eto navikavamo na to, strašno je ovo što je premijer rekao, da eto i u Americi ima toga. Da ima toga i u Americi. Dakle i šalje se poruka kada se baš neki, kada se ne mogu leševi sa kada se ne mogu leševi sa cesta, pretučeni ljudi koji su pokušani ubiti, otkloniti, odnosno maknuti sa uvida javnosti onda se šalje jedna poruka ovakva, e da nije nas bilo bi još gore. I vidite to ohrabruje onda. Mi moramo učiniti sve, da se takvi oni, da se obeshrabre oni koji imaju naum ponovo ovako ili nešto slično ili još gore činiti. A ovako nešto, dakle umanjivanje značaja ovakvih stvari i problema u kojima se Hrvatska našla, šalje poruka i ohrabruje takve potencijalne počinitelje i to je ono opasno i moramo svi paziti onda kada govorimo upravo o ovoj temi i kako raspravljamo i kako se ponašamo. Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom. Uvaženi zastupnik Ranko Ostojić. **Ostojić, Ranko (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege zastupnici. Samo ću se malo osvrnuti oko upravo ovog korištenja pogrešnih podataka. Nisu najteži slučajevi riješeni sa 96% već imamo točno podatak da je u ovom statističkom izvještaju dato da su ubojstva riješena sa 96% kao što je i uvodno rečeno i to zahvaljujući tome što smo imali neke iz prethodnih razloga. Jer kada bi išli takvu statistiku uspoređivati, meni se jedanputa dogodilo da sam imao 106% upravo zato što smo imali neke riješene slučajeve od ranije. Međutim nije to ono šta bi trebala biti rasprava ovdje, nemojmo se nadmetati, jer onda ako ćemo ići vaditi tako izvješća iz 2000., 2003. šta je to bitno. Uostalom mogli bi uspoređivati izvješća u kojima smo imali situaciju prije 2000. pa šta će nam ona pomoći. Ja zaista plediram da ovdje razgovarajući pokušamo naći načina kako da ovaj Sabor pošalje poruku, znači svi zajedno, šta je to šta treba pomoći Hrvatskoj policiji i koji je to put da napravimo sigurnosno stanje bolje jer sam uvjeren da svi vi želite da imamo ono što sam na početku rekao, što bolju policiju i da ona što bolje funkcionira. Tako mogu recimo spomenuti dodatno krivi podatak, Ćaleta nije pretučen nego je gospodin Ćaleta propucan ako već hoćemo reći to je onda još gora stvar koja nije riješena u to doba. Zagorac je pretučen u to doba, a njega ne spominjemo ne znam iz kog razloga. Nemojmo ići u te varijante, ja mislim da ti slučajevi nisu dobri. Također isto tako ova igrica sa varijantom da je predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost stopirao valjda je svima nama ovdje jasno, kamere su se ugasile, nema potrebe iznositi ja mislim posebno detalje. Sve je to sastavni dio ovog našeg kako se kaže priprema za sjednicu, ali je činjenica da ako 9.7. je izvješće upućeno u 5. mjesecu smo to tražili, 14.7. nas je Ustav zaustavio i rekao da dva mjeseca moramo odmarati, 17.9. smo počeli, a onda smo imali bežaniju sa tog odbora. Prema tome mislim da nema potrebe u takve stvari ići kod ovako ozbiljne teme. Ono šta je po meni važno, a to je da smo mi zapravo svi skupa suočeni sa jednim dojmom koji imam oko Hrvatske policije i mislim da je tu potpredsjednik Jarnjak bio u pravu da se može steći dojam na neki način da sudjeluješ u nečemu što nije u interesu Hrvatske. Zapravo razgovarajući o tom problemu zaista je to tako, ali onda bi prvi mogli odgovarati hrvatski novinari, jer ja nemam sada namjeru vam ovdje čitati kako izgledaju naslovnice svih dnevnih listova, internetskih portala, televizije, sl. i šta je prva stvar. Svima je jasno da je to crna kronika, da je nasilje prva stvar koja se tamo događa i ono što ja mislim da bi bilo važno da se prisjetimo one rečenice 1% sigurnosti događaja je ono što utječe na stvaranje dojma nesigurnosti kod građana uz sve ostale elemente. Procjena stanja sigurnosti u društvu je rezultanta statističkih podataka, medijske slike toga stanja i subjektivnog osjećaja sigurnosti građana. Samo ove gole policijske statistike o kriminalitetu neću uvjeriti građane u dobro stanje sigurnosti. Drugo, neuspješni ishodi ono što nam fali, epilog pravosudni, jer matematika je vrlo jasna. Policija uhvati 30 tisuća počinitelja od toga neka ih je 20% recidivista, sudovi otprilike osude 12 tisuća ljudi godišnje, a u hrvatskim zatvorima na izdržavanju višegodišnje kazne zatvora se nalazi maksimalno 4,5 tisuće ljudi. Nešto u toj matematici ne štima. Prema tome ono što sam govorio o izostanku generalne prevencije tu nam nitko neće pomoći i taj ping-pong prebacivanja odgovornosti odnosno da je netko drugi kriv, uzajamne javne optužbe nisu dobre i mislim da je to ono o čemu bi trebali svi zajedno poraditi a to je da nađemo načina i rješenje jer ne možemo biti zadovoljni samo radom policije ukoliko na kraju nema sudskog epiloga za takvu osobu. Šta se tiče težine samo jedan primjer da vam kažem da u pitanju sigurnosti prometa na cestama, vrijedni su napori koji se rade ali nedovoljna je koordinacija sa svima drugima. Šteta koja nastaje iz tih događaja godišnje je vrijedna, znači godišnjem proračunu koji izdvajamo za Ministarstvo unutarnjih poslova. 4 milijarde su troškovi odnosno štete koje nastaju u saobraćajnim nezgodama ako već želimo i taj podatak koristiti. Ono što je bitno, po meni će stvari uspjeh policije ovisiti o odobravanju javnosti, a ne onim predodžbama kako to bude kreirano ili kroz statistiku i na tom planu medijske slike ja sam uvjeren da upravo upravljačka struktura Ministarstva unutarnjih poslova prije svega ministar u taktičnosti posebno kada se radi o žrtvi, iskrenosti, otvorenosti prema javnosti do one mjere koja normalno ne ugrožava policijski rad zajedno sa dobrom komunikacijom s medijima i partnerskim odnosom koji ja mislim da je dobar i poželjan može doseći ja mislim jednu veliku kako se kaže, i dobru stvar. Jer povjerenje građana u policiju je stalno na kušnji i tu sugestija, kažem ne kritika, mislim da tu nedostaje strategija. Vi imate glasnogovornika kojega nitko ne poznaje, to je ono šta nije dobro. Znači on mora imati proaktivan pristup, odnosno da pokušava graditi taj imidž za koji sam siguran da smo svi zainteresirani. Ono šta sam na početku govorio i stalno tvrdim, mi ipak imamo situaciju da ovaj servis košta 4 milijarde i 300 milijuna kuna je iznos koji izdvajamo za ministarstvo, neću ga sad …/Govornik se ne razumije./… policiju i na ostale dijelove. 2003. godine zadnje znam da je bio 3 milijarde i 100 milijuna kuna. Dobro je sve to skupa da raste i to podržavamo, ali s druge strane trebamo se odmaknuti od one situacije koju imamo, a to je da je jako mali iznos novaca koji se upotrebljava za opremu da fali onaj dio koji nam treba promijeniti odnos, a to je da 75% novaca ide na plaće, odnosno na nagrade zaposlenicima. Prema tome, nedostaje onoga prostora koji treba policiji. je li to situacija takva, je li nam fali policajaca ili se moramo bolje preorganizirati? Je li nam fali novaca pa da napravimo bolje rezultate? Ja sam spreman o tome uvijek ovdje u Saboru razgovarati, siguran sam da ćete tu naići na podršku i na strani lijevo i desno. Ono šta sam uvjeren i šta pokušavam poslati kao poruku je da je reforma u policiji potrebna radi nas građane Republike Hrvatske, nikakve Europske unije, jer sigurno okružje po meni ono šta je interes i mene, moga djeteta, siguran sam i vaših obitelji jednako tako. I zalažem se za onu sigurnu Hrvatsku u kojoj vlada pravo i pravda, u kojoj građani moraju vjerovati policiji i mislim da tu postoji prostor gdje se treba stvar dodatno napraviti. Nas tek čekaju problemi. Ulaskom u Europsku uniju mi dolazimo u situaciju da će doći novi kriminalci, oni koji će iskoristiti znači situaciju tko smo i što smo i da napokon Hrvatska kad uđe u tu zajednicu i ovo postaje prostor njihovoga rada i tu moramo dokazati da smo sposobni nositi se sa domaćima i onda nakon toga odrađivati one koji će nam tek stići. Ja zato mislim da je potrebna cjelovita strategija razvoja policije, tu sam siguran da tu Sabor može itekako puno reći, jer sutra u krajnjem slučaju treba biti taj koji će te novce dati. Također molim vas da razmislite oko plaća policajaca, oko varijabile, ne treba bježati od nekih rješenja koja su možda i nekad bila dobra, ali je činjenica da njih treba stimulirati. Nema sustava zaštite policijskih službenika od kriminalnih skupina. Mi očekujemo od njega da radi, da se bori s njima, a nije zaštićen. Treba jasno i transparentno riješiti kako ide promoviranje i da ne ponavljam diskusiju od prije, već je dobro znamo. Glavnom policijskom ravnatelju treba omogućiti da postane osoba sa pravima i odgovornostima, znači dovest ga u situaciju da bude biran na mandat. U policiji sad trenutno imamo situaciju da niti obrasci nisu isti, ali ono što je po meni bitno postoji ona situacija, a to je da ideje oko toga šta treba učiniti, siguran sam da možemo biti u prilici da to razgovaramo kroz strategiju. Ono šta ja želim poslat kao zadnju poruku, šta mislim da je važno. Vlada, prije svega, policiji treba omogućiti da radi, to je posao, ali s druge strane mora osjetiti puls isto tako građana koji u ovom trenutku i radi malih stvari mogu se osjećati nesigurno, to je dovoljan razlog da ne pišete da nije dramatično, nego da pokušate nać saveznike i u ovome Parlamentu da svi zajedno odgovorimo šta je ono šta treba učiniti. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. ne samo javnosti, nego prije svega ovim zločincima, prije svega neotkrivenim da država i društvo nisu i neće kapitulirati pred najtežim zločinima. Da se oštrica kaznenopravne represije mora posebno zaoštriti i dobiti na intenzitetu upravo za ta društvena, vrlo pogibeljna i opasna ponašanja, da dobije na oštrini, a ne na ekstezitetu čime se hrane statistike. Dakle, negacija činjeničnog stanja, negacija ovih najpogibeljnijih i uznemirujućih događaja nije put ka tome. Put je upravo daljnjem atrofiranju policijsko reprecijskog sustava koji se iscrpljuje, vidimo iz svih statističkih pokazatelja u bagatelnim dijelovima, ali zato što mu je to i stavljeno, ne i svojom krivnjom, da se i time bavi. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite. **Ostojić, Ranko (SDP)** Ja bih samo kolegici Ingrid Antičević odgovorio jednu stvar, a to je da dužno poštovanje prema svim kako se kaže našim prilikama i okružju u kojemu živimo, mi bi mogli svaki put poći od za koje ću vam i ja potvrditi da su puno bolji nego u nekoj drugoj zemlji, iako mi nije drago da smo na razini Bjelorusije pa se s njom uspoređujemo, jer mi taj sustav nije niti malo demokratski, pa ga ne mogu ni prihvatiti kao onaj sa kojim smo otprilike u istoj razini. Samo jednu bitnu rečenicu, a to je zalaganje za to da policija ima šta bolje uvjete, da bude šta bolja medijska slika, neće se dogoditi na način time da ćemo nagovoriti urednike u interesu da ne pričamo o sigurnosti ili da s njima razgovaramo, nego poboljšanjem i kvalitetom rješavanja svih onih slučaja koji su navedeni. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Ante Kotromanović. Izvolite.

Povod tome bile su teške pljačke, mafijaško ubojstvo, premlaćivanje novinara, poduzetnika i službenika. Javnost također čini mi se ne gleda blagonaklono na učinkovitost policije. Javnost rada jedno je od važnih karakteristika djelovanja policije u državama sa demokratskom tradicijom. Stvar i uspjeh policije ovisi o odobravanju javnosti, a ne o predodžbi koja policija stvara sama po sebi. Sprječavajući i razrješavajući najteže vrste kriminaliteta policija postiže i jača svoj ugled u javnosti. Procjena stanja sigurnosti u društvu rezultat je statističkih podataka, medijske slike tog stanja i osjećaja sigurnosti građana. Samo gole policijske statistike u kriminalitetu neće uvjeriti naše građane u dobro stanje sigurnosti. Ono šta ja mislim da policija mora uspješno razvijati komunikaciju sa javnošću i to preko svih vrsta medija, te neposrednog kontakta sa građanima policajac-građanin, da se ne bi desilo što ovih dana imamo na Dan policije kada ljudi imaju pravo na svoj dan, kada su maksimalno imali pravo biti opušteni taj dan naši novinari protestuju protiv rada Ministarstva unutrašnjih poslova. Ljubaznost policijskog službenika, taktičnost u pristupu građanima, spremnost na pružanje pomoći, pristojno i kulturno ophođenje, osobna urednost službenika samo su neki načini kako se pridobiva naklonost građana i stvara pozitivna slika o policijskoj službi i javnosti. Ja mislim da je većina naših službenika upravo takva. No što se dešava sa MUP-om u kakvom je stanju kakvi se procesi događaju unutar MUP-a na kakvom su stupnju obučenosti, opremljenosti, kakva je kadrovska politika, mi iz ovog izvješća, ja bar nisam mogao do kraja sve to dokučiti. Imamo samo mnoštvo statističkih podataka. Siguran sam da je svima nama u interesu, jakom interesu to da imamo dobru policiju, brzu, koja je efikasna učinkovita i koja će rješavati probleme. Ono što ja smatram da treba npr. popraviti i poboljšati je povećanje sigurnosti cestovnog prometa. … kriminaliteta, ugrožavanje sigurnosti cestovnog prometa po posljedcima je najopasnija pojava. Godišnje, to su podaci koje sam dobio, godišnje se na cestama RH od 85 do 90 tisuća prometnih nesreća. O prometnim nesrećama godišnje stradava više tisuća ljudi, ponekad to dosegne brojku višu od ukupnog broja policajaca. Petogodišnji prosjek iznosi 660 mrtvih., ja mislim da je to stvarno prevelika brojka, da je to užasan problem i koji nas tišti i sve nas. Također održavanje javnog reda i mira važna je stavka u radu policije. Kako je Hrvatska turistička zemlja, turizam je važan za gospodarski razvitak hrvatske, stavljanje reda i mira treba podići na višu razinu iako ja smatram da je zadovoljavajući. Neki dan sam na Odboru za unutrašnju politiku i nacionalnu sigurnost pitao ministra da li imamo, da li MUP ima sustav upravljanja kadrovima prema standardima To sam pitao zašto, zato što imam iskustva iz vojske i zato što smo svjedoci čestih nejasnih smjena visokih policijskih službenika. Nije dobro nekoga postaviti pa skinuti nakon tri mjeseca. Šaljemo krivu predodžbu krivu sliku o tim ljudima. To govori da nema planskog … sagledavanja na duže staze. U tom smislu ključno je kako odabiremo policijske službenike, kako ih obučavamo, kako osiguravamo njihov razvoj sukladan potrebama društva i promjenama koje se događaju u društvu. Dužni smo … sustav upravljanja kadrovskim resursima. U sklopu kadrovske politike, policijskim službenicima mora se omogućiti visoko obrazovanje. U modernom društvu policijski posao je sve složeniji jer bez stjecanja novih znanja uvođenja novih tehnologije teško praktički nemoguće se boriti protiv organiziranog kriminala. Sve dobro uređene i vođene policijske organizacija kao i vojne imaju pažljivo razrađene kriterije i mjerila za uređivanje svih vrsta poslova i sustav ocjenjivanja svakog pojedinačnog doprinosa na radu. doprinosa na radu. Mi za sada nemamo razrađen taj sustav do kraj, ni u vojsci, a mislim da u MUP-u još manje napredovao. To je temelj napredovanja na poslu. Znači mora se napraviti sustav odgovornosti za rezultate rada, zakonitosti postupanja, sustav savjetovanja i ocjenjivanja pojedinaca. Ono što mi nedostaje u izvješću su riječi modernizacija i informatizacija i povećanje plaća. Dobio sam podatak da se otprilike 5% sredstava izdvaja za modernizaciju što je ono možda premalo a opet mislim da bi to trebalo sigurno povećati na jednu veću razinu, zato što samo moderna dobro obučena, dobro opremljena interventna policija i specijalna policija i policijski službenici mogu biti uspješni na svom poslu. Plaće su premale. Prosječna plaća negdje oko 4 tisuće 900 kuna i ja mislim da policajac koji 8 sati provede dole na terenu, koji je prvi stup obrane od bilo kojeg oblika kriminaliteta u sustavu mora biti naprosto bolje i kvalitetnije plaćen. To je zadaća svih nas, to je zadaća ove Vlade, iduće Vlade, one Vlade gore da u svakom slučaju i svaki puta kada može tim ljudima popravi tu materijalnu situaciju. I na kraju da zaključim. MUP treba po meni … strateške smjernice. Ne znam da li je ima? Ja znam da u vojsci se grade strateške smjernice koje jasno planiraju. Imamo sa dugoročnim razvojem, ministar je bio u Hrvatskoj vojsci imamo dugoročni razvoj, petogodišnji razvoj Hrvatske vojske. Točno se zna i to je Sveto pismo kojeg se treba pridržavati i jako kvalitetno je napravljeno i samo treba usmjeravati energiju da se to izgura do kraja. Koji će potaknuti započete reforme, koji će osigurati plansko provođenje MUP-a bez obzira na politike vlade koje se mijenjaju i koje dolaze i odlaze.

vrlo kvalitetne analitike koja se naravno temelji na brojkama, jer analitika na brojevima ne bi bila analitika. Ovo nije kriva policija. Drugo što je netočno kaže nepovoljno izvješće o prometnim nesrećama. Nije isto točno jer da čitate analitiku vidjeli bi da je nepovoljno izvješće popravljeno u 2008. godini broj prometnih nesreća je manji za 9,3% možda baš zato što dobro radi policija, jer je povećan broj prijava prekršajnih i kaznenih. I druga stvar, da čitamo analitiku onda bi vidjeli da u tom razdoblju kupljeno 100 tisuća novih vozila od čega 20 tisuća mopeda i motora, a znamo koliko je to opasno prijevozno sredstvo i 45 tisuća novih vozača je u prometu. Dakle, nije dobro gledati samo brojke, treba zaista analizirati a to je u ovom izvješću vrlo kvalitetno priloženo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada je na redu uvažena zastupnica Gordna Sobol. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Danas raspravljamo o izvješću ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova na zahtjeva kluba SDP-a iz svibnja 2008. godine. Izvješće ima datum sa lipnjem 2008. sada smo početak 10 mjeseca 2008. godine i manje-više se u tom izvješću govori o onome što se dešavalo prošle 2007. sa jednim manjim djelom, pardon, prvih 4 mjeseca ove godine. Sam ravnatelj policije gospodin Benko je na jednom kolegiju načelnika policijskih uprava, krajem 2007. godine mislim da je to bilo u Opatiji rekao između ostalog da percepcija građana o policiji još uvijek ne zadovoljava i da se o tome u sustavu treba voditi računa. Pa i vi ministre Rončević u svojim zaključcima kažete da građani svoj osjećaj sigurnosti i kvalitete zaštite formiraju na osnovi informacija koje objavljuje policija te iz osobnog iskustva. Ali postavlja se ustvari pitanje, zar vas kao ministra ni malo ne zabrinjava činjenica da građani sve manje vjeruju statistikama i brojkama o kojima vi pričate, a sve više svojim iskustvima, svojim percepcijama koje su na žalost po vas ustvari negativne. Sviđalo se to vama ili ne vama kao ministru, vašim kolegama i kolegicama vladajućima u Hrvatskoj prevladava mišljenje o neučinkovitosti sustava u ovom slučaju policije kada je u pitanju borba sa organiziranim kriminalom, korupcijom, nasiljem na ulicama naših gradova. Vi se borite protiv brojki iz crnih i naslova iz crnih kronika na način da smjenjujete načelnike, rekao je netko kao po pokretnoj traci, a u isto vrijeme ne znate ili se možda još uvijek niste međusobno dogovorili koga ćete postaviti na čelo krim policije, upravo onog sektora koji je jedan od najodgovornijih za provođenje akcija kad je u pitanju organizirani gospodarski i svaki ostali kriminal. Premijer nas uvjerava i tješi valjda po povratku iz bijelog svijeta da šta bismo mi htjeli, eto pa i u Americi gdje je boravio nekakvih sedam, osam dana nije ništa bolje nego gore Ali ni vi gospodine ministre, ni ja, ni moji kolege saborski zastupnici, ni građani ove države ne žive u Americi. Mi svi skupa živimo u Hrvatskoj i crne kronike koje su prepune naše naše dnevne novine i ostale pune su vijesti o nasilju u Hrvatskoj. I šta bi mi sad trebali raditi. Zabraniti da se objavljuju crne kronike, zabraniti da se objavljuju naslovi tipa “tri dana smo uzalud zvali policiju“. Između ostalog i takav naslov koji je išao nakon što je banda huligana napala napala nedužne mladiće u pothodniku u Vrapču. Šta da radimo? Da to ukinemo takve naslove, novine najbolje da ne pišu o ničemu jer bi eto mi samo time uznemiravamo naše ministre. Sve akcije, antikoruptivne ili kako da ih već nazovem radili ste i vi iz policije i ne možete oprati odgovornost sa sebe zbog toga na spektakularan način.

pažnju medija uz samohvale, a u stvari nakon svega, nakon tih akcija šta je ostalo. Ostao je ispuhani balon. Od “Maestra“ je ostao raštimani orkestar, a “Gruntovnica“ na primjer šta se pretvorila nešto tipa gruntovčana. Danas smo svjedoci toga da se oni koji su tada na spektakularan način privođeni i oni o kojima se govorilo i uzimalo kao primjer istinske borbe protiv korupcije u Hrvatskoj danas su pred oslobađanjima iz pritvora i štoviše spremaju se na sudske tužbe protiv Hrvatske. Zadnji slučajevi, u stvari oni osnovni slučajevi koji su potakli i SDP da odreagira bili su slučajevi između ostalog, dakle kad kad je pretučen novinar Miljuš. Ja vam mogu oprostiti što je vaša prva reakcija tada bila tko je taj Dušan Miljuš? Mogu reći evo, eto bili ste novi ministar da tako kažem, pa je onda došao pretučen Rađenović, zadnji je pretučen Galinac i sad baš povodom slučaja Galinec stvarno je zanimljivo i istina jeste, vi ste suspendirali policajca koji je ustanovilo se nekakvih pet mjeseci izgleda ili on, da li netko drugi, mene sad zanima da li je još uz pomoć nekoga držao jednu prijavu kaznenu u svojoj ladici. I eto, taman onda kad je pretučen drugi dan ako se ne varam stiže ta kaznena prijava u Državno odvjetništvo. Mogla bih o tome pričati ne znam koliko, ali gospodine ministre iskoristit ću priliku to što ste ovdje u Parlamentu pa da pitam obzirom da sam imala prilike, u stvari na žalost i moja obitelj na neki način je bila i pod određenom istragom i bio je sudski proces itd. Kolege iz HDZ-a su znali to često puta iz ovih klupa spočitnuti, ali da ne kažem staviti pod nos. Ali gospodine ministre sad kad je praktički sve na kraju ja postavljam pitanje koliko se mogu osjećati ja na primjer sigurna, a još više koliko se može osjećati siguran obični neki drugi obični pod navodnicima građanin, kad je na primjer u ovom konkretnom slučaju se desilo to da je policija, MUP, netko u policiji, ja ne znam tko, skoro dvije godine zataškavao postojanje dokumenata i lagao pred sudom da dokumenti koji su u konačnici bili oslobađajući dokaz je tvrdio uporno dvije godine i to se onda i povlačilo po novinama da dokumenti ne postoje. Ja ne tražim da vi sad meni kažete ovdje tko je. Sad ćete vi reći, čudno me naravno gledate, kao pojma se o tome nemam. Ali vidite gospodine ministre, možda biste se i time trebali pozabaviti, pa shvatiti da očito da unutar sustava se rade neke stvari koje pomalo mirišu na politiku. U ovom slučaju je bilo u pitanju jedna obitelj slučajno poznata. A ja vas pitam, zamislite kad se tako nešto i kako me možete razuvjeriti da se takve stvari ne dešavaju i u nekim drugim slučajevima. To je krucijalno pitanje. Ne to što sam ja bila u pitanju ili moj suprug ili netko drugi u obitelji, nego kako vi sad možete razuvjeriti mene ili javnost ili ne znam koga da takvih slučajeva nema više. I kako vratiti povjerenje u vaš sustav kada su u pitanju i takve stvari, a gospodine ministre i to se dešava u policiji. A za to vrijeme dok je tekao, dok se to dešavalo možda neki drugi slučajevi su, apsolutno nisu rješavani, odnosno policija se očito u jednom dijelu nije bavila poslom kojim se trebala baviti. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Prijava ispravka netočnog navoda, uvaženi zastupnik Živko Nenadić. Izvolite. moram reagirati na žalopojku kolegice iz SDP-a, a i drugih njenih kolega nad sudbinom Rađenovića i prozivkom policije zbog toga. Ključ za brzo rješenje sudbine na žalost pretučenog Rađenovića nije u policiji već u SDP-u. Kada bi neki čelnici SDP-a surađivali sa policijom onda bi taj slučaj bio vrlo brzo riješen i znalo bi se i Josip (HSS)** Navod, navod kolega ispravite. Hvala. Prijava ispravka netočnog navoda Frano Matušić. Izvolite uvaženi zastupniče. Prosim malo kolege zastupnici!

izrekama što se treba izreći. Kolegica Sobol je netočno ponovo kao što je to već do sad bilo nekoliko puta iz redova SDP-a napala policiju za spektakularnost akcija koje su provodili zajedno sa druga dva državna tijela, sa USKOK-om i sa Državnim odvjetništvom. Jasno je rečeno da je policija isključivo servisirala i ne možete upirati prstom na policiju da je kriva za spektakularnost akcije. Ona to nije napravila. Netko drugi radi spektakularnost, ali policija ne. Policija je radila samo svoj posao. Ono za što je ona odgovorna jesam. To je jedino što je radila. Ako imate dokaze da je netko iz policije dilao sa ovim ili sa onim informacijama onda to recite. Onda to prijavite. Ali ne možete policiju optuživati za nešto što je sasvim sigurno da ona nije napravila. Hvala lijepo. Replika uvažena zastupnica Božica Šolić. Izvolite. **Šolić, Božica (HDZ)** Ne isključujete me. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo slušajući cijelo popodne rasprave o našoj policiji Hrvatskoj nisam mislila dići se na repliku gospođe Sobol ali kada je u svojoj raspravi spomenula slučajeve ove zadnje što oni kažu slučaj Galinec, slučaj Rađenović i tako dalje. Ja bih htjela samo jedno reći što logika stvari nameće? Slučaj Rađenović postavlja se na mjesto direktora Zagrebačkih cesta. Smjenjuje se u familijarnoj vezi čovjek sa gradonačelnikom. Dolazi do rotacije svih šefova na cestarija gradu Zagrebu. Što se događa? Poslije toga dolazi slučaj Rađenović. Gospodo iz SDP-a Hvala Popričajte sa onim običnim ljudima što rade u Zagrebačkim cestama pa će vam reći … /Govornica je isključena./ … sa imenom i prezimenom tko su ti ljudi koji naručuju takve slučajeve? Zar vas ovo ništa ne bode u oči? Bandić tražio nekoga da ga riješi toga gada. Dal' to što govori o vama? Dal' to što govori o vama? Da bi vi sakrili sve svoje poticaje na nasilje u Holdingu zagrebačkom stvorili ste napad na hrvatsku policiju. Pa pomognite, rekao je vaš kolega Ostojić, da treba pomoći hrvatskoj policiji. Pa ajde pomognite hrvatskoj policiji da se rasvijetli slučaj Rađenović. Bit ću vam zahvalna i ja. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite zastupnice. Ja vas nisam isključivala. Ovo o čemu govorite gospođo Šolić. Pa gledajte tu vam sjedi ministar policije. Pa zar nije posao ministra, ravnatelja policije da radi poslove o kojima vi tražite da ja radim? O čemu vi pričate? Kakav sustav vi želite stvoriti u ovoj Hrvatskoj? Ja hoću, ja tražim da policija istraži i da nađe ako je našla počinitelje neka izvoli naći i naručitelje. Pa ma tko on bio. O tome se radi. I tu se vi i ja razlikujemo. Šta? Da se mi međusobno razračunavamo ili vi da se međusobno razračunavate? O čemu pričate? Jeste vi svjesni toga što vi ovdje u ovom Parlamentu govorite? Kakav sustav vi tražite da mi stvaramo? Ja jedino što tražim kao zastupnica da policija u ovoj Hrvatskoj radi svoj posao i da bude što je moguće više učinkovita. Ako je to previše što tražim onda pretpostavljam da netko ovdje mora dati ostavku. To nije Gordana Sobol nego je onda valjda ministar policije ako na taj način ne može raditi. Što što nam je cilj? Tražimo da policija bude učinkovita. I kada je u pitanju Dušan Miljuš i kada je u pitanju Igor Rađenović i kada je u pitanju Galinec i kada su u pitanju svi oni koji će sutra, preksutra i ne znam kada biti prebijeni bejzbol palicama. A kako nam je krenulo bojim se da će toga izgleda biti još. I pitam se tko je uopće onda siguran. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Na redu je prema prijavama uvažena zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, ministre, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Ja u svojoj raspravi o ovom izvješću o sigurnosti neću uopće koristiti brojke, neću nijednom riječju spomenuti statistiku. Brojke iznosi ministar i izaziva nažalost opći revolt. Zašto? Zato što brojke ukazuju na trend smanjivanja broja kaznenih djela koja se prijavljuju i iz toga se izvodi zapravo zaključak o smanjivanju stope kriminaliteta u Hrvatskoj. Ovakvom zaključku utemeljenom na statistici suprotstavljam percepciju građana a percepcija građana je da je na djelu zapravo eskalacija nasilja, da je kaznenih djela sve više, da su građani sve ugroženiji, sve nesigurniji i to u svim aspektima svog života. Pa kako to da se onda unatoč eto takvoj percepciji brojke prijavljenih kaznenih djela smanjuju? Odgovor je jednostavan. Zato što su građani zastrašeni, zato što se ne usuđuju prijavljivati. Preveliki je broj neriješenih slučajeva i to je vrlo loša poruka našim građanima. Jer pronalaženje počinitelja kaznenih djela i prekršitelja i osiguranje njihove dostupnosti, citiram: «nadležnim tijelima jedna je od strateških zadaća policije». Naravno logikom stvari da nepronalaženje počinitelja navodi građane na zaključak da ih policija neće moći zaštititi a prijavljivanjem bi se zapravo izložili dodatnom riziku od ponovnih napada. Dakle doista je u ovoj zemlji sigurnije prešućivati odnosno ne prijavljivati kaznena djela. Sve ove gromoglasne operativne akcije, moji prethodnici su ih nazivali i spektaklima i kampanja od Maestra do Indeksa zapravo su na neki način u takvoj situaciji predstave s ciljem da se primarno zastraši, da se uvjeri ljude da svi mogu biti optuženi a bez stvarne namjere da se nađu pravi krivci. Nakon njih ostaje jedan gorak okus, jedan gorak osjećaj jer nema satisfakcije. Nema krivaca i nema kazne. Kazna je jedina satisfakcija za kriminal. Ovakvo stanje izaziva rezignaciju i apatiju. Jedan od objektivnih razloga nepovoljne efikasnosti policije je kadrovski deficit za kojeg iščitavamo to iz izvješća se okrivljuje a tko drugi nego dežurni krivac koalicijska Vlada od 2000. do 2003. Taj kadrovski deficit aktualna Vlada pokušava riješiti programom prekvalifikacije za zanimanje policajac. No, sigurno je da se ovakvim masovnim postupcima prekvalifikacije regrutira i određeni broj nekvalitetnih ljudi i zato ne čude slučajevi gdje su policajci suučesnici u razbojstvima i sličnim kriminalnim radnjama. Unatoč prekvalifikacijama jasno je da je policajaca premalo. Nema ih, ne vide se. Uz to nisu neadekvatno educirani, a nažalost ni opremljeni. Uvjeti za rad također nisu zadovoljavajući. Ja ću navesti primjer zgrade Policijske uprave međimurske koja od trenutka stavljanja u upotrebu, a to je bilo 1981. godine nije doživjela nikakva ulaganja, ni obnovu, što je neprihvatljivo. ja apeliram, evo koristim priliku da se u proračunu za sljedeću, dakle 2009. godinu iznađu sredstva, dakle da se predvide sredstva za jednu temeljitiju obnovu zgrade Policijske uprave međimurske s ciljem poboljšanja uvjeta rada. O sustavu nagrađivanja policajaca i potrebi zaštite od kriminalnih skupila govorio je kolega Ostojić, pa o tome ja neću trošiti dragocjeno vrijeme. Za razliku od većine segmenata ovoga izvješća koji govore o smanjenju stope kriminaliteta, u jednom se segmentu stopa neprijeporno povećava. To je obiteljsko nasilje, zatim nasilje na štetu maloljetnih osoba, ali i nasilje gdje su maloljetne osobe počinitelji. I ovo potonje, dakle porast nasilja nad maloljetnicima i nasilja maloljetnika je osobito zabrinjavajuće jer zbog tih podataka ne samo da se bojimo u ovom, dakle sadašnjem trenutku, ti podaci nas tjeraju da sa strahom gledamo i u budućnost kad će ova djeca postati odrasli ljudi. Ovu pesimističku viziju potvrditi ću jednim prošlotjednim iskustvom. Naime, kad sam se jedne večeri prošli tjedan vraćala iz Sabora u stan, išla sam tramvajem, na Jelačić placu je ušla u tramvaj jedna grupa, šestero, sedmero tinejdžera, prethodno su od kolportera pokupili novine, napravili su grude od tih novina i to su bacali ljudima u tramvaju u glave, pritom su se smijali, smijali, uživali su u predstavi. Zamislite, nitko od ljudi nije reagirao, nisu se usudili. Srećom, to je bila jedna nevina igra prema primjerice brutalnim kvartovskim obračunima klinaca ili masovnim tučnjavama pred školama koje postaju jedan novi nasilnički trend, nažalost i sa smrtnim posljedicama. Posljednja žrtva takvog uličnog masakra je Luka Ritz, a njegovi prijatelji, mladi ljudi kao i on također ne vjeruju da će ubica ikada biti pronađen i tu nevjericu iskazali su plakatima kojima su ovih dana oblijepili Zagreb s porukom: "Blago čovjeku kojeg ne optužuje vlastita savjest." I da zaključim, da sam ja ministar unutarnjih poslova ne bih se previše hvalila podacima da se smanjio broj prijavljenih slučajeva kriminaliteta. Ja bih se zapravo nad ovim podacima zamislila jer vjerujte mi kolegice i kolege saborski zastupnici, naši građani mnogo su manje opterećeni pitanjem hoćemo li u Europsku uniju ući 2009. ili 2014. i koja će to vlast uvesti nas u Naši građani daleko više su opterećeni svakodnevnim strahovima, strahom od visoke inflacije, strahom od ogromnog minusa na tekućem računu, strahom od gubitka posla, strahom od podcjenjivačkih i sramotno malih plaća, strahom od nebrojenih drugih oblika eksploatacije radnika od strane poduzetnika, strahom od nedostupne, a tako potrebne zdravstvene zaštite i dakako, ovime o čemu danas cijelo popodne govorimo, strahom od razbojnika na našim ulicama koji zlostavljaju bez bojazni da će ikada biti otkriveni i sankcionirani. Dakle, tek kad vidimo da su identificirani i kažnjeni počinioci kaznenih djela, tek tada će se vratiti povjerenje u redarstveni sustav, tek tada će građani doživljavati policiju kao sigurnog čimbenika odvraćanja potencijalnih počinitelja od počinjenja kaznenih djela. Josip (HSS)** Hvala zastupnici. Za ispravak navoda javio se uvaženi kolega Tomislav Čuljak. iznijela jedan navod, a to je da ministar iznosi brojke i izaziva revolt. Ja držim da je taj navod u potpunosti netočan ministar iznosi brojke koje govore o uspješnosti rada MUP-a i očigledno ti rezultati govore da je Hrvatska sigurna zemlja, a pitanje je što je za vas opći revolt? Je li to kada vi mislite da je nešto drukčije ili nešto što se vama ne sviđa? Da li to u vama budi osjećaj općeg revolta? Ja ne vidim ni u ovoj strani sabornice nekakav veliki revolt, ja ne znam gdje ste vi to našli opći revolt u svojoj raspravi. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala vam lijepo kolega Čuljak. Malo vidim da vrijeme radi svoje jer kada je završena rasprava i kada sam vama dao riječ, onda sam vidio da je i kolega Grubišić digao tablicu, ali je već po Poslovniku prošlo vrijeme za to, tako da ne možemo više replicirati, a isto tako i replicirati na ispravak navoda. I dalje je na redu uvaženi kolega Ivan Hanžek. Nema ga. Gubi pravo. Dalje, uvaženi kolega Josip Leko. Izvolite kolega zastupniče. **Leko, Josip (SDP)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Pa ja mislim da pitanje nacionalne sigurnosti ili pitanje javne sigurnosti jeste jedno od najvažnijih pitanja za građane Republike Hrvatske. Ali dozvolite mi da ja kažem svoje mišljenje. Izvješće ministra unutrašnjih poslova o obavljanju policijskih poslova nije izvještaj Vlade o stanju sigurnosti u državi. A nama je Vlada odgovorna za stanje sigurnosti u državi. To kaže Ustav, članci 112. i 113. Ustava Republike Hrvatske, prema tome ja bih da predložim dopunu zaključka koju su već ovdje čuli. Odmah. Zadužuje se Vlada da Hrvatskom saboru podnese izvješće o stanju sigurnosti u Hrvatskoj u roku od 3 mjeseca. Zašto? Pa mi ovdje čujemo da u akciji "Maestro" akciju nije odgovorna policija. Prebacuje se odgovornost na nekog drugog. Gospodo iz Vlade, vi ste odgovorni Hrvatskom saboru i građanima, dajte nam kompletan izvještaj o stanju sigurnosti pa onda neće ovdje biti prebacivanja koja je institucija odgovorna za što. To je jedna stvar što sam htio reći. A kad je riječ o statistici ili ocjeni stanja sigurnosti ovako bih rekao, a to bih podcrtao činjenicama. U Hrvatskoj su najprije bila ubistva u kriminalnom miljeu i ono ni jedno nije rasvijetljeno ili mali broj je rasvijetljen. Mi smo dobili uvjeravanja da se s time moramo pomiriti. Iza toga došli su napadi na gospodarstvenike, pa i ovdje ministar nabraja od Bože Prke do Galinca i opet nam kaže statistički se mi moramo sa time pomiriti. Sada je bio napad na novinara. Dakle spirala zločina raste i opet statistički se mi moramo pomiriti. Jer statistički je to sve u granicama. A sljedeća karga bi mogao biti ministar ili netko iz vlasti. Hoćete li ministre i tada reći da je to u skladu sa statistikom, prosječno stanje sigurnosti je dobro. Spirala zločina raste. Najprije se ubijaju međusobno kriminalci, pa kriminalci tuku gospodarstvenike pa onda počnu tući novinare i sad tko je sljedeći ili se možemo pomiriti da je statistika zadovoljila stanje sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Ne možemo ministre. Ponavljam, tko je sljedeći. Kada je Kada je riječ o konkretnoj akciji ako je vi sami nazivate, „Indeks“. To sam već rekao, ponoviti ću zašto tako mislim. Najlakše je opisati akciju „Indeks“ kao prekomjerno granatiranje Zagrebačkog sveučilišta. Naime ta akcija je bila demonstracija za javnost i za Europu. Možda vi to niste htjeli, ja ne znam tko je obavijestio novinare, ali to je strašno. To je strašno. Svaki onaj koji je pred kamerama uhvaćen i proveden bez da mu je netko kvalificiran utvrdio krivnju je kažnjen. Čak je to veća kazna nego da se džeparu odredi kazna od šest mjeseci ili godinu dana jer je i odgovornost i status društveni drugačiji. Već su ovdje govorili pa neću ponavljati. U demokratskim državama sveučilišta su najveći partneri vlade. Tamo je koncentracija znanja moći, ali su i najveći kritičari vlade pa se politika u tim državama ne vodi na razini priča ili priče ili retorike nego se vodi na temelju znanstveno utvrđenih problema u društvu i na tim temeljima se rade planovi. Mi smo osakatili Zagrebačko sveučilište jednom akcijom. A za potrebe čije? Tek ćemo vidjeti kada rezultati budu gotovi. Ja sam uvjeren da se kao i mnogi drugi, da se korupcija ne može riješiti nikakvim akcijama, to naše iskustvo pokazuje. Treba li reći da nismo završili akciju kako je opet vi zovete, kako je vi nazvaste, ni „Maestro“ ni druge koje su se nazivale lijepim imenima i sa puno očekivanja. Moje uvjerenje je da je u hrvatskom društvu još uvijek važnije biti prijatelj ili poznavati premijera ili nekoga iz Vlade nego biti učen, učen, poduzetan i sposoban da biste uspjeli u gospodarstvu pogotovo u poslovima sa državom. To nam prigovara i Europska unija. To je glavni prigovor Europske unije. Ako gospodine ministre imate problema u osiguranju uvjeta rada policije ili novčanim sredstvima, ja sam uvjeren bez obzira na političke boje ili orijentacije, da ćete dobiti potporu. Ja sam uvjeren da svatko od nas razgovara sa raznim policijskim službenicima i nisam jedan put čuo mi znamo puno više nego što se procesuira. To strašno optužuje političku volju, političku vlast, ali to dokazuju rezultati. To dokazuju rezultati. Policija otkrije razne akcije, razne kako se već zovu indekse, maestre ili kako već drugo, a onda na kraju nema ništa od toga. Nema ništa ili kasno. Pa „Maestro“ još nije ni jedna rasprava, nije ni optužen nitko. Ako se k tome još doda da afere koje se tako zovu i ne mogu se drugačije zvati, ni jedna nije završila sa odlukom nadležnog tijela da kaže, je t o smo provjerili, primjerice radi. Je li bilo logično očekivati da na pitanje saborskog zastupnika dajte nam ugovor o o javno-privatnom partnerstvu „Sunčanog Hvara“ da dobije to zastupnik na uvid jer je to imovina građana. Od koga se to krije? Od građana čija je to imovina. Je li logično očekivati da nam netko kaže kako je završila parnica ili koliko će koštati hrvatske građane „Liburnija Rivijera“ hoteli i slučaj sa … /Ne Je, to je logično očekivati. To je logično očekivati. Recite nam šta vas smeta u tome. Je li to državni odvjetnik kriv? Je li to sud kriv? Recite Saboru ovdje o čemu se radi. Pa zato tražim da Vlada ide sa kompletnom ocjenom javne sigurnosti i da da o čemu i gdje se stvari koče. Naravno da ministre i za vas ovdje nije čak ni stala Vlada. Ja bih za pametnog shvatio šta znači kada Vlade iza vas ovdje nema. Još samo jednu rečenicu. Kad se procesuiraju svi ovi viseći ili u toku slučajevi, iziđite pred hrvatsku javnost i pred Hrvatski sabor i recite da ste u akciji "Maestro" propustili napraviti prave poslove, jer one koje ste zatvorili i držali godinu dana u zatvoru očito po odluci Vrhovnog suda već su prevršili mjeru za ono što ih se opterećuje. Ako tako ne budete postupili ostat će sumnja i na vas i na Vladu da je to predstava, a ne prava borba protiv korupcije. Hvala lijepo. lijepo. Imamo jednu prijavu ispravka navoda, uvaženi zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa netočno ste kolega Leko rekli da mi pokušavao prebaciti odgovornost policije na nekoga drugoga. prebacujemo mi odgovornost, prvo mi uopće ne optužujemo policiju nizašto u ovom konkretno slučaju, ni u konkretnim slučajevima. Rekli smo da policija ne može biti i odgovorna za spektakularan način privođenja. Slažem se sa svima onima koji su govorili da nije trebalo izlaziti sa imenima, naravno to se treba rješavati na drugim razinama. To nije stvar policije. Ona je radila svoj dio posla. Drugo, nismo mi nazvali te akcije akcija "Maestro ili akcija "Indeks". Nazvao ih je državni odvjetnik i USKOK. Oni su ih vodili pod tim imenom i mjesecima provodili istrage. Dakle, nije to naša izmišljotina. To je njihov način rada i naziva određenih akcija. I treće, rekli ste da vas iskustvo uči da je bolje biti dobar poznanik sa premijerom, nego dobar poduzetnik. Očito ste to iskustvo stekli u razdoblju od 2000. do 2003. Hvala lijepo. Dalje slijedi rasprava uvažene kolegice Romane Jerković. Izvolite kolegice zastupnice. **Jerković, Romana (SDP)** Hvala lijepo uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, državni tajniče, kolegice i kolege. Pa Pa meni se čini da je svakom građaninu u ovoj našoj lijepoj Hrvatskoj već savršeno jasno da se baš ništa, ama baš ništa više ne može dogoditi a da naš aktualni ministar unutrašnjih poslova podnese ostavku. I stvarno se pitam gdje su granice i tko je te granice postavio? Što se to još može ili treba dogoditi pa da vi ministre kao čovjek, ne kao ministar, nego kao čovjek podijelite odgovornost za stanje u društvu danas? I nije mi jasno kojim to referencama, kojim to vještinama i kojim to znanjima se održavate na poziciji ministra uz istovremeno katastrofalno stanje u resoru koji vodite. Pa mislim da vi u HDZ-u zapravo i nemate nikog tko bi aktualnog ministra mogao zamijeniti. Ne bi bilo dobro da se kao magarac na batine naviknemo i naučimo da je nasilje svakodnevna pojava u našim ulicama. Ono se zaredalo na način da bi stvarno, da stvarno postoji realna opasnost da se takvo nešto i dogodi. Osobno držim da je temeljni problem spram, temeljni problem policije i njenog stava prema aktuelnim događanjima taj što se MUP zapravo ponaša jednako prema svim događanjima. Da. Svaka žrtva zaslužuje istragu i svaka agresija zaslužuje kaznu jer žrtva je žrtva, ali nitko me ne može uvjeriti da je svako nasilje isto. Postoji nasilje radi nasilja kojeg je oduvijek bilo, kojeg svugdje ima, kojeg nikako ne smijemo tolerirati, protiv kojeg se apsolutno moramo svi boriti, a postoji i nasilje s porukom. Postoji nasilje s porukom. Ono što nas u ovom trenutku, u ovom društvenom trenutku treba posebno zabrinuti jest upravo to nasilje s porukom. Kada se usred bijela dana netko usudi pretući javnog djelatnika, onda to u sebi sadrži snažnu poruku i moramo se pitati što iza te poruke stoji, a držim da je MUP institucija čija bi obveza trebala biti pronaći poruku nasilja. Mislim da se time mi kao društvo jednostavno moramo zabaviti, protiv toga se boriti i vi na vlasti i mi u opoziciji, ali u ovom trenutku vi ste na vlasti, vi ste odgovorni jer imate i sukno i škare. Javnost traži nalogodavce ministre. Javnost traži nalogodavce. Ali mislim da se javnost stvara kada misli da nalogodavci su uvijek osobe koje imaju ime i prezime. Gospodine ministre nalogodavci mogu biti i društveni odnosi koje vi svojom politikom, odnosno antipolitikom bolje da kažem stvarate. Ti društveni odnosi koje stvarate i podržavate ujedno su plodno tlo za nasilje, za korupciju i to su zapravo nalogodavci koji tjeraju marginalce da nekog slušaju i dižu ruku na pojedince. Mi u SDP-u se zalažemo za promjenu takvih društvenih odnosa o kojima mislim da treba učiti i našu vlastitu djecu, treba stvarati jednostavno nove vrijednosti. Koje vrijednosti mi danas promičemo svojim nečinjenjem, tolerancijom na premlaćivanja, šutnjom? Promičemo nasilje, promičemo modus operandi preko leševa do uspjeha, pretuci i poruči, premlati bez posljedica, a ovdje se radi o odgovornosti na najvišoj razini i zato je red da posljedice moralne i one druge snose upravo oni koji su neučinkoviti, koji su neodgovorni i neaktivni. I zato mi upiremo prstom u vas i vaše ministarstvo, nikako u rad policije kako nam je to pokušamo imputirati zastupnik Jarnjak. Ja ne znam ministre da li vas, ne slušate baš previše, a ne znam da li razumijete to o čemu govorim. Vi se pravdate da je istraga u tijeku, da traje proces istrage, rezultata nema i nema. Mislim da bi mudrost i odgovornost Ministarstva unutrašnjih poslova, s vama na čelu da procjenjuje koje je zlo veće, jer nije isto naselje u kojem usred bijela dana usred glavnog grada zemlje pretučen novinar i naselje tijekom kojeg netko ostane bez torbice ili novčanika da biste izbjegli odgovornost za svoje nedjelovanje strpali ste sve u isti koš. Ne radi se samo o odgovornosti funkcije na koju ste lijepo zasjeli nego se radi mislim i o moralnoj odgovornosti i zašto bi u nekoj civiliziranoj Europskoj zemlji ministar već davno odstupio. Znate zbog čega? To je moje osobno mišljenje ja imam pravo na svoj stav. Zato što poruke nasilja diraju u sam temelj hrvatskoga društva i one nisu zapravo usmjerene na žrtvu nasilja već na društvo u cjelini, jer se meni poručuje da ću ako budem kao Miljuš zabadala nos tamo gdje mi nije mjesto, proći isto kao on. To je poruka meni, to je poruka mojoj obitelji, to je poruka svima. I ja to ne mogu mirno gledati, a da o tome ne govorim i da o tome ne kažem svoj stav, jer to zadire u ono što vam je Ustavom zagarantirano u elementarne slobode, slobode da govorim u slobode da radim, da pišem. Ministar nije čovjek koji se može pravdati statistikom već općom klimom u društvu. O tome su govorile kolege prije mene. Vaša ključna krivica ministre nije u tome što ste pokrenuli postupke i istrage koje još nisu gotove, već zato što zbog neučinkovitosti i ne postajanja preventive stvarate takve društvene odnose u kojima se mi građani osjećamo nesigurno i neugodno. I naravno da nije argument za sigurnost u jednome gradu u jednoj zemlji broj nasilja i statistika, već kao što sam rekla opća klima, osjećaj slobode, mislim da je samo to logika realna i životna. I zato je doista i ponižavajuće i i poražavajuće kada nam i sam premijer kaže da je stanje u Hrvatskoj dobro, kao što smo čuli prije jel' u vašem tonu je i puno gore, nego u Hrvatskoj i sada bi se ja trebala osjećati bolje i lakše i bolje spavati. Hvala lijepo. lijepo. Za ispravak navoda javila se uvažena kolegica Nevenka Majdenić. Izvolite. netočan navod zastupnice Jerković koja je rekla da ovdje stvaramo društvene odnose koje su poruka za korupciju, dakle da nema zaštite građana i da se SDP zalaže za to. E to kolegice draga moja nije istina. Naprotiv, društveni odnosi koje stvara ova Vlada je da su to odnosi dakle protiv korupcije i da su za zaštitu građana, kada ste već spomenuli svoju stranku SDP, onda ću vas podsjetiti. Kada se govorilo 2002. godine o korupciji koja je uzela maha, ja to mogu reći zato što je to ona spomenula SDP, onda treba reći da je zakonom rečeno da će se osnovati povjerenstvo koje će provoditi mjere protiv u borbi protiv korupcije. Od veljače 2002. do kraja vašeg mandata 2003. godine bilo je SDP-ove vlasti teško osnovati to povjerenstvo, a što se tiče zaštite građana, **Friščić, Nevenka (HDZ)** Pa evo ispravljam. To je. SDP se ne zalaže za to. I još nešto kada govorimo o zaštiti građana, pitajte svoje bivše ministre iz SDP-ove Vlade zašto su tijekom 2001. godine oko j3 tisuće 500 policijskih službenika i namještenika udaljeno udaljeno iz sustava s obrazloženjem da su prekobrojni.

Dva puta sam upozorio. Ispravljajte krive navode. Uvaženi kolega Boris Matković javio se za ispravak netočnog navoda. **Matković, Borislav (HDZ)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče zahvaljujem. Moram ispraviti uvaženu kolegicu Jerković na neistiniti navod koji glasi, odgovornost je na najvišoj razini. Zapravo to je neistina. Istina je sasvim drugačija kolegice Jerković a to je da vi s lijeve strane sabornice stvarate sindrom unaprijed određenog krivca, a po vama to je Vlada i premijer, oni su krvi za sve probleme po vama jasno jeli, vi ste ti koji isto tako stalno govorite o poštenju pa evo ja vas sada recimo pokušavam pozvati na to da pošteno priznate da iskrivljavate istinu i stvarate percepciju narodu na način na koji vi to izražavate.

možda neke teze koje je nespretno možda rekla da ih i popravi odgovor na repliku. Naime, ne mogu vjerovati da vi vjerujete da postoji tolerancija na nasilje, pogotovo u instituciji ministarstva unutarnjih poslova čije izvješće danas ovdje imamo pred nama. Ta tolerancija je nula. Jednostavno tolerancija na nasilje je nula. Ne postoji nikakva tolerancija na nasilje u Ministarstvu unutarnjih poslova niti u Državnom odvjetništvu niti u USKOK-u, niti u drugim institucijama koje se bave ovim društvenim fenomenom i problemom. Isto tako politička volja apsolutno postoji za rješavanje svih tih problema i ona je jasno demonstrirana. Zašto prije prije par godina nije bio dovoljno snažan USKOK da bi mogao voditi akciju, to je drugo pitanje. Zašto je to čekalo mandat Hrvatske demokratske zajednice da bi 2004., 2005. da bi se osnažio USKOK kao institucija, to je drugo pitanje. U svakom slučaju mi smo i demonstrirali političku volju i u ovom Saboru, i kroz ministarstva, i kroz rad Vlade da se doista želimo uhvatiti u koštac i da smo se uhvatili u koštac sa najvećim problemima koji danas muče hrvatsko društvo. Druga stvar, ne možete govoriti neargumentirano o procesima koji se sada događaju. Konkretno o istragama o premlaćivanju ili o istragama o ubojstvima itd. Dakle morate imati konkretan argument da netko opstruira takvu vrstu istrage. Ne može ni ministar unutarnjih poslova govoriti o istrazi koja je u tijeku. A ne može tako govoriti ni o ovom slučaju koji sam danas više puta ponavljao ovdje u sabornici koji je prilično apostrofiran slučaj Rađenović. Mi doista sumnjamo danas nakon svih ovih rasprava temeljem vaših izjava iz SDP-a šta se tu stvarno događalo? Očito vi imate neka saznanja, vaši kolege, ne govorim konkretno vi ali vaši kolege očito imaju neka saznanja puno više od nas a izgleda i od represivnih aparata ove države. Dakle očito je da se nešto tu događa i krije u SDP-u u ovom konkretnom slučaju. Ja ne želim nikome imputirati da radi ovo ili ono, ali je sasvim jasno iz onoga što se može vidjeti kroz medije što se događa. Ne možemo za to krivicu prebacivati na Ministarstvo unutarnjih poslova. Ono radi istragu. Radi svoje, sve ono što je jasno propisano zakonom, ono što može raditi i ja sam uvjeren da će u konačnici doći do i onih konačnih rezultata kao što je otkrivanje onih koji su eventualni nalogodavci u ovom slučaju. Kolega Ostojić. Povreda Poslovnika.

da nadopunim ono što sam prije rekla iako zapravo nemam potrebu jer stojim iza svake riječi koju sam izgovorila. I što se tiče političke volje. Dalje tvrdim da za riješiti krucijalne probleme u ovom društvu, danas govorimo o sigurnosti građana, govorimo o radu Ministarstva unutrašnjih poslova treba postojati politička volja. I ja vjerujem da, ja bazirano na onome što se doista realno stvarno događa, ono što se događa u zadnjih 3 mjeseca, 6 mjeseci, godinu dana nemamo razloga biti optimistični da će se stvari u narednom periodu promijeniti drastično. Dakle i dalje tvrdim da političke volje za obračunavanje sa lošim stvarima u ovom društvu u ovom trenutku nema. I izražavam svoju sumnju da će je tako brzo i biti. **Friščić, lijepo kolegice. Na redu je uvaženi kolega Željko Jovanović. Izvolite kolega. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Pa evo prije nego što krenem sa raspravom da se osvrnem na replike, moja je rasprava pa to mogu, koje su sada kolegica Majdenić, Matković i Matošić na raspravu kolegice Jerković ponovo pokušali govoriti da zašto mi nismo više učinili u borbi sa korupcijom kao jednim bitnim segmentom kriminala. Pa ja ću ponoviti jednu poznatu izreku: «Svaka vlast korumpira. Apsolutna vlast korumpira apsolutno. U Hrvatskoj je od 18 godina samostalnosti na vlasti HDZ 14 godina.» Prema tome jasno je tko je kriv za stanje koje danas imamo i kad je riječ o korupciji i kad je riječ o organiziranom kriminalu. Stalno nam se spočitava 3 tisuće 500 otpuštenih policajaca u našem mandatu. Kolega Matkoviću koliko ste ih vi vratili na posao kad ste došli na vlast od tih 3 Kaže: «Zašto mi ovdje stalno govorimo da se građani osjećaju nesigurno?» Pa kolegice i kolege, prošli tjedan objavljeno je istraživanje na uzorku od tisuću građana Hrvatske koji su u velikom postotku rekli da se osjećaju nesigurno, a da su najveći problem u Hrvatskoj korupcija, organizirani kriminal i neispunjavanje obveza prema građanima.» To je objavljeno u svim medijima. To je istraživanje provela neovisna institucija. Dakle to nije rekao SDP. Da li je statistika dobar pokazatelj sigurnosti? Evoga izaslanstvo za procjenu u području prava, slobode i sigurnosti za Hrvatsku lipanj 2008. dakle još jedan neovisan čovjek je rekao: «Neovisno o statistikama koje pokazuju izvjesni stupanj profesionalnosti USKOK-a i MUP-a treba osjetno poboljšati borbu protiv korupcije na visokoj razini.» Tko je kriv? Da li je kriv USKOK? Da li je kriv MUP? To je rekao izvjestitelj Europske komisije za Hrvatsku a ne Đorđe Balašević i molim vas da mi ne dobacujete dok govorite gospodine Matušić. Gdje vam je kultura? Isti gospodin kaže: «Ponovo razmotriti preporuku iz izvješća iz 2007. o korupciji sa ciljem da se osnuje posebna međuresorna policijska jedinica kojom bi upravljao i bio nadređen USKOK kako bi se učinkovito povećala neovisnost i učinkovitost u borbi protiv korupcije na visokoj razini čime jasno govori što misli o učinkovitosti nacionalnog policijskog odreda koji je osnovan samo na papiru. Prema tome kolegice i kolege danas je nama ministar mogao kritički se osvrnuti na stanje i barem ponuditi viziju na koji način on misli da će se u budućnosti u njegovom resoru povećati povećati učinkovitost policije u rješavanju svih oblika kriminala u Hrvatskoj. Međutim što ja mogu iščitati iz njegovog govora? Kaže on: «Uvjeravam vas da mi svim snagama i dalje radimo na razrješavanju napada na gospodina Prku iz 2002. godine.» Kolegice i kolege to znači da će napad na Rađenovića, Miljuša, Galinca biti riješen negdje poslije 2014. U lipnju 2008. na sjednici Nacionalnog vijeća Sabora za praćenje programa o suzbijanju korupcije predstavnici novinara uručili su nam bijelu knjigu. Ta bijela knjiga govori o napadima na novinare i nažalost živi je dokument jer se stalno povećava. Ona govori o prijetnjama novinarima, članovima njihovih obitelji do slučajeva fizičkog napada, premlaćivanja pa konačno nažalost do pokušaja ubojstva … /Govornik se ne razumije./ … novinara Miljuša. Upravo je napad na Miljuša koji je uslijedio neposredno nakon premlaćivanja Igora Rađenovića bio povod ovoj knjizi. Što pokazuju ti podaci? Oni pokazuju da je u Hrvatskoj sustavan pritisak na novinare istraživače koji se bave otkrivanjem sprege gospodarskog lobija, organiziranog kriminala i političara. Pritisci i napadi koji su bili devedesetih godina bili su mahom vezani uz novinare koji su pisali o ratnom profiterstvu međutim danas se šikaniranje na novinare uglavnom odnosi na one koji pokušavaju razotkriti korupciju u gospodarstvu, pravosuđu ili državnoj vlasti od razine lokalne do razine državne vlasti. U čemu se ogleda neučinkovitost policije? Pa u tome što su novinari prijavili policiji sve te napade međutim niti jedan napad nije riješen niti procesuiran ako napadač nije otkriven na licu mjesta. Niti jedan napad a ja imam tu, 42 su navedena, nije razriješen ukoliko napadač ponavljam nije otkriven na licu mjesta. Zato moramo danas reći da građani Hrvatske se ne osjećaju sigurno i da prevladava razmišljanje da se sa kriminalom bilo da se radi o korupciji ili drugim oblicima organiziranog kriminala ne treba ni boriti. Treba ih pustiti. A to je upravo cilj organiziranog kriminala. Dakle, unatoč političkoj volji koja se navodi na papiru ja ne vidim snagu da se oduprem mafiji, a upravo to oni žele. Dakle, tko je najodgovorniji za to ako nije ministar Rončević i premijer koji ga štiti. Najveći dio policajaca radi odgovorno i požrtvovno svoj posao. Međutim, za organizaciju njihovog rada, za logistiku, za kadrovsku snagu, za edukaciju, za prioritete odgovoran je ministar i premijer. A kad je riječ o borbi s korupcijom i organiziranim kriminalom riječ je kod nas u Hrvatskoj previše, o previše nezavršenih predstava kojima svima fali završni čin a to je pravomoćna osuđujuća presuda, od “Maestra“ koji je ispao komedija za Europsku uniju, preko tragedije sa istragom i optužnicom kojom su napadači na Igora Rađenovića doslovno nagrađeni do pokušaja ubojstva Dušana Miljuša koji je sad siguran, ne mora se bojati, nema čuvare, nije praktično u kućnom pritvoru zato što je u Americi do “Indeksa“ koji je na žalost ispao jedan pravi reality show. Dakle, nižu se upitnici stvarne spremnosti rješavanja korupcije i organiziranog kriminala i upravo su zato pozitivni dijelovi tih akcija zahvaljujući policiji zasjenjeni svime što se događalo nazovimo ih maestralnih 17 antikorupcijskih akcija u Hrvatskoj. Od 2006. godine u tih 17 maestralnih akcija došli smo do samo jedne nepravomoćne presude, osobe koja je nedostupna hrvatskom pravosuđu jer je pobjegla preko granice koju su čuvali ti isti policajci. Borba sa korupcijom i organiziranim kriminalom traži apsolutnu i besprijekornu suradnju policije, odvjetništva i sudstva. Ukoliko se ne rješavaju napadi na građane koji u dobroj vjeri prijavljuju korupciju ili novinare koji otkrivajući trag prljavog novca pokazuju gdje je software i gdje je hardware organiziranog kriminala šalje se poruka da je kriminal pobijedio državu. Tko je za to odgovoran ako nije ministar Rončević? Zbog njegove neučinkovitosti građani i novinari koji su prijavili kriminalne radnje htjeli vi to priznati ili ne dobili su ne priznanje, nego batinu po glavi i žive danas u …/Govornik se ne razumije./… atmosferi. On je u kućnom pritvoru, a oni koji su ih napali, naručili napade slobodno se šeću u kafićima i restoranima. Prema tome, ja zaista smatram da je tužno da je ministar danas u svom uvodu ocijenio sigurnosno stanje dobrim samo zbog statističkih pokazatelja. Naime, ljudi nisu brojke, a papir trpi sve, pa tako i ovo izvješće koje kaže, pokazuje da se danas u Hrvatskoj ne događa ništa dramatično na planu javne sigurnosti i da nema ničeg što u većoj ili manjoj mjeri nismo iskusili u proteklih deset godina. Ali zato osobno iskustvo gospodine ministre naših građana kaže da je Hrvatska danas skupa, neefikasna, korumpirana država u kojoj je inflacija dvostruko veća od rasta od BDP-a, u kojoj građani žive sve teže i uz to se osjećaju nesigurno dok su kriminalci sve više bahati u odnosu na građane ukoliko im oni stanu na putu. I još jedna predstava režirana nakon premlaćivanja gospodina Galinca na sjednici Vlade, gdje je režiser glumio gnjev, ostale opet bez završnog čina – vaše ostavke.

je netočno ustvrdio da za korupciju u Hrvatskoj je odgovoran HDZ zato što je 14 godina na vlasti od 18 godina od kad je samostalna Hrvatska država. Pa gdje ste vi živjeli kolega prije 1990. godine? U totalitarnom režimu koji je inaugurirao ponašanje da su svi jednaki, samo da su neki jednakiji, gdje je cvjetala korupcija, gdje se upropaštavalo svako zajedničko dobro zahvaljujući partijskom ponašanju vaših prethodnika čije ste boje naslijedili i dobrovoljno preuzeli na sebe. Ili da vas podsjećam na slučajeve od 2000. kad ste rasprodavali dubrovačke hotele za bagatelu vašim prijateljima. O kojoj korupciji vi to optužujete HDZ? O čemu vi to pričate? I o drugo kulturi nisam čuo koga ste citirali, pa sam vas zato pitao koga ste citirali. Gospodin Hane Svoboda je prije par dana napisao da Hrvatska nije bila nikad bolja. To je taj isti gospodin na kojega se vi pozivate. A citiranje o ribama citira ono što pišu hrvatski mediji i ono što neki političari koji sjede u oporbenim klupama govori.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, nisam mislio večeras zbog vremena više govoriti. Ali moram odgovoriti uvaženom kolegi Jovanoviću jer je izrekao jednu neistinu, ali usput i potvrdio jednu od malo prije moju istinu. Vi ste naime spomenuli nešto što ja nisam rekao, a odnosi se na 3000 potpisanih policajaca. Očito je uvaženi kolega Jovanoviću da vi ne slušate što drugi govore, ali time zapravo potvrđujete i to je istina da vi iskrivljivate stvari kao što sam to malo prije i kazao. Istina je također da je to vama kao djetetu domaći uradak, očekujem uskoro da ministra i premijera proglasimo i krivima za stanje na američkoj burzi u najmanju ruku. **Friščić, Josip (HSS)** Navod. Navod treba ispravljati kolega. Ovo sve sa američkom burzom stvarno dalje se za riječ prijavio uvaženi kolega Deneš Šoja. Izvolite kolega zastupniče. **Šoja, Deneš (Nezavisni)** Naravno kratko. Hvala lijepo potpredsjedniče, gospodine ministre, državni tajničke, kolegice i kolege. Dozvolite mi da sa nekoliko rečenica se osvrnem na sadržaj ovog Izvješća. Naime, sebi sam notirao dosta toga, međutim već je o tome bilo riječi u ovoj raspravi, pa ću doista nastojati biti vrlo kratak. Prvo, nisu mi jasni ovi podaci koji ovdje govore o kaznenim djelima na 100000 stanovnika. To je nešto izgleda nevjerojatno ako se uspoređuje 2007. i 2006. prema podacima Interpola da i u Njemačkoj gotovo za 6000 ili 7600 kaznenih djela na 100000 stanovnika, a kod nas je to 1730. Ako gledamo te podatke i ako je to evidentirano po istoj metodologiji ili sličnoj, onda naprosto ne mogu zamisliti raspravu u njemačkom Parlamentu, odnosno Bundestagu kako oni raspravljaju o sigurnosnoj situaciji ako je vjerovati tim podacima, a vjerojatno to sve skupa stoji. Dalje, u ovom poglavlju terorizam i ekstremno nasilje dana je jedna konstatacija gdje su motivirani, kaznena djela motivirani mržnjom 46 takvih kaznenih djela. Od toga 41 djelo je prema etničkom pripadnošću, ali nije dat komentar o etnikumu što je vjerojatno i u redu, ali niti je lociran geografski gdje se to desilo, je li to u ruralnim sredinama ili u gradovima, pa vi mi eto ako imate taj podatak, to me zanimalo prije svega radi Baranje i sredine u kojoj i ja živim. Dalje, ima interesantna konstatacija što je posve i logička da je smanjen broj prometnih nezgoda, nesreća kao i lako i teško ozlijeđenih, ali istovremeno je povećan broj poginulih, a poginulih najviše ima u automobilima i u motorima, u motorkotačima, to također ovdje stoji, što apsolutno nameće jedan zaključak, da paralelno sa modernizacijom naših prometnica, to je u redu za što se zalažemo. Mislim da se malo ulaže u edukaciju svih onih koji su u prometu jer naravno, naši su automobili i ti motori sve brži i brži jer su bolje prometnice i dolazi do smanjenja prometnih nesreća, ali ako do toga dođe, onda je neminovno da ima i poginulih, je li. Dalje bih još dvije stvari iznio ovdje, prije svega jednu sugestiju, odnosno zamolbu ministru. Radi se o sljedećem. Ocjenjujem za ruralne sredine, ne znam kako je to u gradovima, da je dobar potez bio, da tako kažem angažiranje tzv. kontakt policajca ili kako ga mi zovemo na terenu bobija, mislim da u ovim ruralnim sredinama apsolutno je to opravdano, bar tamo gdje ja živim i surađujemo dobro. No, međutim i tu moramo malo sa načelnicima uspostaviti određenu suradnju jer moram reći da njegovo prisustvo često puta, ako je to moguće takvu preraspodjelu napraviti više pomoglo i značilo da je on na terenu prisutan preko vikenda, što kažemo u sitnim satima poslije 22 sata, možda pola sata ili sat vremena u nekoj sredini, nego da nam cijelo prijepodne ponedjeljkom ili utorkom obilazi teren i gleda kako umirovljenici piju kavi itd. jer onda očito nema u tim malim sredinama nikakvih problema, nego samo u tim kasnim satima i to vikendom. I još jedna zamolba da se to čuje i registrira u zapisniku, to bih molio, mi smo to i pismeno već inicirali da se granični prijelaz u Batini u idućoj godini planira u ozbiljnu rekonstrukciju, posebno da se osiguraju uvjeti rada graničnoj policiji koja radi na Dunavu, koji sada imaju sjedište u Batini na Zelenom otoku koje je, moram reći prilično jadno izgleda, u lošem stanju. Bojim se da ne bi naši turisti to naslikali i publicirali, to nikako ne bi bilo dobro ni za tu lokalnu zajednicu, a najmanje za Ministarstvo unutarnjih poslova. Ne moramo svi iskoristiti ovih 10 minuta, je li? Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Slijedi dalje rasprava uvaženog kolege zastupnika Borisa Šprema. **Šprem, Boris Pa razmišljao sam o tome. Dakle, kada su ovako široke rasprave, kada su ponavljajuće stvari onda, poštovani gospodine potpredsjedniče i ministre i uvaženi kolege i kolegice, razmišljam kako da ne ponavljam stvari. Pa ja neću ponavljati, zato ću reći sljedeće. Metoda rada nije dobra. Zašto? Zato što se s ovim izvještajem zapravo ostvario i to fragmentarno, djelomično uvid u samo jedan segment cjeline koja se u širem smislu zove pravosuđe, makar policija u užem smislu ne spada u taj pojam. Ali u širem smislu spada jer sve počinje od policije, pa ide Državno odvjetništvo, policija, sud i treba se završiti na sudu. Kako mi nemamo taj pregled, a još se onaj tko je formulirao prijedlog dnevnog reda, ne znam da li je to sam predsjednik radio, znam da po Poslovniku to on radi, ali vjerojatno ima i suradnike. Točka recimo Izvještaj o radu državnih odvjetništava koje je podnio glavni državni odvjetnik isto je stavila negdje, ovo je bila, ne znam 56. točka, a ovo je bila 49. točka. Dakle, umjesto da se to barem spoji i stavi pod zapravo jednu cjelinu barem ta dva dijela, to se naravno ne čini. Zašto to govorim? Jedan argument tome u prilog. Zanimljivo je da je, meni je sad žao što nema ovdje potpredsjednika Sabora gospodina Jarnjaka koji je ne jedanputa ma znate, ali policija je, kad je tu bilo nekih argumenata koji su išli u tom pravcu da se kaže kako je izvedena spektakularna akcija "Indeks", pa nije to policija odlučila. Policija je bila sastavni dio tima, to je bila jedna teza. A druga je bila policija je zapravo odradila ono što je reklo Državno odvjetništvo. U tom samo dijelu dakle govorimo o ta dva organa. Tako na primjer isto i premijer Sanader negdje na ljeto kad su bile neke druge akcije u pitanju, ili su se pripremale, ili su bila pitanja novinara, ma dobro što se događa, hoćete vi nešto napraviti da se ta korupcija riješi? On je rekao otprilike ovako slušajte, to je stvar pravosuđa. Da, točno. Ali sad ću reći jednu stvari koju se nadam će biti nešto novo, kad se kaže institucije pravne države trebaju raditi svoj posao, onda valjda netko se treba pobrinuti da doista institucije pravne države rade svoj posao, a ne samo same institucije, nego i onaj tko govori kao institucija, a koji je na vrhu, recimo izvršne vlasti. Što se tiče samog izvješća ministra htio bih kazati i naglasiti da po Zakonu o policiji izvještaj ili izvješće ovome Saboru daje ministar. Ne daje Ministarstvo unutarnjih poslova. Time se naglašava položaj ministra, ali i njegova odgovornost. Strateška zadaća policije je da sprječava i suzbija … /Govornik se ne razumije./ … Iza toga je zadaća da pronalazi počinitelje kaznenih djela kad je već djelo počinjeno. Mislim da je ova rasprava danas ovdje u ovoj sabornici išla aposteliori, a ne apriori. I one ideje i one akcije koje su bile predlagane od strane mojih kolega zastupnika SDP-a i zastupnika iz nekih drugih klubova su išle za tim da se nakon analize povodom ovog izvješća pridonese da zaključci povodom ovog izvješća Sabora kao zakonodavnog tijela budu takovi da poboljšaju stanje sigurnosti u ovoj zemlji. Tezom da je zapravo stanje sigurnosti povoljno kao što piše u izvješću koje koje ste vi gospodine ministre potpisali, ne idemo u tom pravcu, ne idemo u susret tome da Sabor, dakle kao zakonodavno tijelo pridonese i da se stvara takva podloga i ozračje u tom cilju da se dakle stvari poprave na bolje. Evo recimo jedan primjer. Korupcija se spominje često kao najmasovnija pojava u kojoj sudjeluju ne samo mnogi organi koji trebaju raditi svoj posao na način da ga rade zakonito i da pritom ne bave se koruptivnim dijelom. Nigdje se npr. ne spominje, a da to bude u preventivnom smislu, da policija i njezine službe i njihovi kako kojih ima i na akademiji i izvan akademije itd. rade na edukaciji mladih. Pa recimo tako su mogli i na sveučilištu, još uvijek mogu, dakle studenata i drugih naših društvenih skupina o tome što je korupcija, o svijesti te korupcije i kako se ona suzbija, a za to se ide uglavnom na represiju. Ono što također želim upozoriti da je u ovome izvješću čini mi se na str. 3 navedeni su preduvjeti da bi se osnovne zadaće i ciljevi policije mogli izvršiti, a to su: profesionalizacija, modernizacija, racionalizacija policije, demokratizacija, transformacija, integracija. O tome se u izvještaju dalje ne govori, a to su doista ključni pojmovi koji u ovom izvještaju trebaju biti sadržani pa barem na kraju kao jedna sinteza što činiti, ali preko ovih točaka koje sam sada spomenuo. Na žalost izvještaj je kontradiktoran između ostalog. Tako se na stranici 4 kaže, citiram: „Opasnost od kriminaliteta teško da može biti prenaglašena.“ Točno. O tome smo mi cijelo vrijeme govorili. Ali onda zaključak na stranici 6, citiram: „Stanje kriminaliteta u 2007. godini bilo je povoljno.“ I nema nikakvog relativnog odnosa. I tu je opet, vraćam se opet što sam rekao prije 2-3 minute, tu je taj odnos između izvršne vlasti i zakonodavne koja bi trebala korespondirati u nastojanju da nakon rasprave povodom jednog ovakvog izvještaja dođe do jedne sublimacije, jednih mogućih rješenja koja vode ka popravljanju stvari. Jedan od argumenata za ovo što govorim, za ovu tezu je recimo poglavlje koje govori o sigurnosti u prometu. Onda se isto tamo relativizira stvar pa se kaže da je broj prometnih nesreća manji ukupno što je točno. Da je broj teških i lakših prometnih ozljeda manji što je također točno, ali ne možemo zanemariti da je broj poginulih veći i da je to tendencija i da i sami kažete u izvještaju to je najvažniji cilj da postignemo, a onda isto nemojmo relativizirati stvar na način da kažemo da je to manje važno od onog, važno je i jedno i drugo ali ovo je najvažnije. Pa prema tome, prihvaćam one dijelove te te glave o sigurnosti prometa, tu se nešto malo popravila stvar da ste ocjenu relativizirali, ali ju treba zaoštriti baš oko tih poginulih. Zašto? Zato što je to najvažniji cilj, sami ste napisali. Evo i na kraju predlažem predsjedniku i Predsjedništvu Sabora da ubuduće barem kada budu izvještaji o radu policije, o radu državnih odvjetništava, predlažem da razgovaramo o stanju našeg sudstva, jer mi svi pričamo o tome kao da zakonodavno tijelo nema pravo o tome raspravljati. Itekako ima pravo raspravljati o tome i da to onda u jednoj cjelini raspravimo i da onda možemo doći do jednih suvislih zaključaka kako da poboljšamo između ostalog i stanje sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Hvala lijepo. Iscrpili smo prijave za pojedinačne rasprave. Za završnu riječ u ime kluba zastupnika, u ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite.

ovo izvješće činila zapravo neprihvatljivim, za nas je bila ona rečenica, a to je da ona pokazuje da danas u Republici Hrvatskoj se ne događa ništa dramatično na planu javne sigurnosti, da nema ničega što u većoj ili u manjoj mjeri nisu iskusili u proteklih 10 godina. To je bio razlog zašto smo na neki način pokušali objasniti i pozvati ministra da percepcija javnosti i osjećaj ugroženosti od građana ne ovisi samo o statistici i u tom dijelu ukoliko se pokaže razumijevanje mislim da bi to bilo dosta dosta bitno, jer ovakva ocjena zapravo šalje jednu poruku u kojoj bi se trebali naviknut na nasilje u kojem smo u situaciji da se uspoređujemo sa nekim sredinama i da kažemo pa kad je kod njih tako grozno zašto i kod nas ne bi bilo i da to treba biti normalna stvar. Ja samo znam jednu sličicu, a to je da je Clark Nobl bio kod mene, šef interpola 2003. godine, tada me upozorio na jednu stvar i rekao je, kaže dobra je ona zemlja u kojoj se ljudi još uvijek okreću kada prolaze auto sa sirenom. Ja na žalost više nisam siguran da li ćemo biti u toj situaciji da na to reagiramo ili ćemo se na to naviknuti i iz tog razloga mislim da je zajednički interes da se te stvari promijene. Dužan sam jedan odgovor jer mislim da je puno puta bilo potezano to pitanje pa ću ipak iskoristiti ovu prigodu u završnoj riječi, da od 3985 policajaca koji su u 8. mjesecu 2001. godine stavljeni na raspolaganje, 1541 je raspoređen na upražnjena radna mjesta u MUP-u. Od 2444 policajca 233 su prestali službu s umirovljenjem, 133 su premješteni u druge službe to znači carinu i sl. a 1893 prestankom otkaznog roka, za njih je isplaćena otpremnina koja je za 10 godina bila cca 40 tisuća kuna i kroz rad povjerenstva vraćeno je 154 službenika u MUP. Ono što je bitno 2000. godine u MUP-u je radilo 2065 ljudi sa osnovnom školom, 2003. 928. Mislim da ne treba dodavati razloge zašto i kako se to dogodilo, odnosno koji su ljudi na žalost morali napustiti tu službu, s tim da moram napomenuti da u razdoblju od 96. godine do 2000. godine 7 tisuća ljudi je primljeno u MUP protivno zabrani Vlade, tadašnje Vlade Republike Hrvatske o zabrani prijema u državnu službu. A zašto je to bilo potrebno napraviti, znači iz kojih razloga, jer i dan danas Hrvatska zapravo ima isti problem. Želi se približiti europskim standardima, želi doći do toga da bude cirka jedan policajac na 350 ljudi, a mi smo svjesni situacije da to nije zapravo moguće i da naše brojke sad nešto više od 200 ljudi, odnosno jedan policajac na 200 stanovnika Republike Hrvatske je daleko od europskog standarda. Zato ću samo pročitati da hrvatska Vlada ima zadaću osigurati stabilan sustav financiranja policije, tu zadaća Vlada ispunjava sukladno gospodarskoj moći društva. Raspoloživa proračunska sredstva ministarstva mogu biti dostatna za ostvarenje strateških ciljeva samo ako su precizno planirana i dosljedno realizirana. Budući se tri četvrtine tih sredstava troši na nadoknade zaposlenicima, poboljšanje socijalnog statusa policijskih državnih službenika, moguće je jedino sažimanjem broja radnih mjesta u ministarstvu postići te ciljeve. Iz tog razloga pošto Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske u svom sustavu ima za 10 do 15% veće brojke od europskog prosjeka, u obavezi smo te brojke hormonizirati prema europskim standardima, smanjenje broja radnih mjesta u ministarstvu, a povećanje profesionalnih sposobnosti zaposlenika moguće je postići dva cilja, održati povoljno stanje sigurnosti u društvu zaposlenicima poboljšati socijalni status. To je odgovor zašto se to dogodilo, s tim da moram napomenuti da ove rečenice nisu rečenice koalicijske Vlade, već su to strateške odrednice 2004. do 2008. godine potpisane od na žalost pokojnog ministra Mlinarića. Reforma u policiji je potrebna radi nas, ne radi Europske unije i ja ću sad ovaj zadnji dio priče iskoristiti pokušaj da neke nadam se pametne stvari budu napravljene u cilju poboljšanja, a to znači evo vrlo kratko više novca za simulirane pravne osobe, simulirane poslovne aktivnosti, pojačat rad s informatorima, Agenciju za istraživanje pretvorbenog kriminala, promjenu Uredbe o unutarnjem ustroju po principu mobilnosti policijskih službenika, a s obzirom da mi ističe vrijeme, nadam se da ću biti u prilici gospodinu ministru reći te stvari, jer sam uvjeren da to sve skupa može i pomoći. I moja zadnja rečenica je, kažem ono šta je najbitnije molim vas da Vlada mora osjetiti bilo puls javnosti, stvoriti

Iscrpili smo sve prijave za raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu uvjeti. Prije nego što zaključim ovu točku, za riječ se još javio gospodin ministar Rončević. Izvolite gospodine ministre. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici, nekoliko završnih razmišljanja nakon provedene rasprave o izvješću o obavljanju policijskih poslova. Nekoliko puta sam čuo gospodina Ostojića koji se zalagao za to da bi izbor glavnog ravnatelja policije trebao biti transparentan, da on ne bi trebao biti rezultat izbora političke većine, odnosno Vlade, vladajuće koalicije. I mi smo dijelili to mišljenje i proveli smo prvi puta u Hrvatskoj javni natječaj za izbor glavnog ravnatelja policije. Danas gospodin Ostojić govori o tome da glavni ravnatelj policije mora imati status državnog tajnika, da bi imao status državnog tajnika da ide u red dužnosnika koje postavlja Vlada, pa mi je to malo kontradiktorno, pa se nadam da ćemo imati prilike i raspraviti ovo malo neusklađeno razmišljanje ili bar krivo poimanje onoga što ste rekli. Dopuštam i to. U 2007. godine prosječno je dnevno u Hrvatskoj počinjen 207 kaznenih djela i nema što se tiče policije i bilo bi nedopustivo razvrstavanje na velike i male. Svi građani Republike Hrvatske i sve osobe koje su oštećene nekim kaznenim djelom, koje su žrtve nekakvog kaznenog djela imaju pravo na reakciju države, na reakciju policije i nastavno drugih tijela koji sudjeluju u ovome lancu, od otkrivanja do istražnih radnji, predaje Državnom odvjetništvu, podizanja optužnice ili optužnog prijedloga i kasnije rasprave pred prekršajnim i Kaznenim sudom. Svatko ima pravo na isti stupanj odgovornosti, isti stupanj angažmana. Čovjek koji je bio žrtva ili oštećenik nekakvog kaznenog djela na to ima pravo i ne možemo gradirati nekakve bitnije, nebitnije, zvučnije ili manje zvučne događaje, nekakva kaznena djela. Ponavljam, svjestan sam činjenice da se pod razno raznim utjecajima nekima daje veća medijska pozornost, nekima se daje manja. Žao mi je što gospođa uvažena saborska zastupnica Jelaš nije ovdje, policija nikad nije bila bolje opremljena nego danas. To je rekao i glavni ravnatelj policije. Da li je to dovoljno? Nije. Ali dopustite, zatekli smo kao ova Vlada u prethodnom mandatu budžetski deficit od 6,3%. Želimo da on bude na nuli i za to dovođenje na to stanje treba i vremena i novaca i jedan dio toga tereta podnijet će i Ministarstvo unutarnjih poslova. Ja sam toga potpuno svjestan. Ne znam da li je prijavila policiji nedopušteno i ružno ponašanje mladeži u tramvaju, bila bi to gesta građanske hrabrosti i odgovornosti, jer ne može u svakom tramvaju u ovoj državi se voziti jedan policijski službenik i ako će ostaviti da samo policijski službenici prijavljuju kaznena djela ili prekršaj, a to neće učiniti građani kao dio svoje građanske obveze, ako će iza svakog sudionika u prometu postoji potreba da ide jedan prometni policajac ili policijski službenik, onda neće biti boljih pomaka. Sigurnost je jedan širi segment. On nije samo djelatnost rada policije. Sigurnost je i pravo studenta koji zna da dobije zasluženu ocjenu. Njegovo je pravo da ga se ne tjera na posrednika koji će mu omogućiti da prođe i da bude njegovo znanje adekvatno vrednovano. To je pojam i to je sav sukus operacije "Indeks" da onaj tko je pokazao znanje ne bude vraćan na ispitu da bi ga se prisililo da plaća. I po time idu istrage i predistražne radnje. Nadam se i uvjeren sam sa dovoljno dokaza će biti omogućeno Državnom odvjetništvu da optuži one koji su ukaljali ugled sveučilišta. Hrvatska Vlada je jasna u tome, nisu svi sveučilišni profesori ti, presumpcija nevinosti vrijedi, ali trebalo je reagirati. Pravo je svakog građanina da ide liječniku i da mu za to ne mora plaćati dodatnu naknadu. Pa smo čuli i neke riječi i plakanja za sudbinom i ugledom jednog liječnika koji je napustio Hrvatsku. Isto tako i pravo i onoga tko se ogriješio i onoga tko ima potrebu kontaktirati odvjetnika da odvjetnik i svaka javna služba konkretno i korektno i profesionalno, a da ne … svoje klijente, pa se i to događalo. I na kraju ove rasprave žao mi je što uvažena saborska zastupnica Jerković nije došla ranije, pa bi možda kraće trajala, pitala je što bi se to trebalo dogoditi da vi gospodine ministre podnesete ostavku. A ja vas pitam gospođo saborska zastupnice, a što se to dogodilo u Hrvatskoj u ministarstvu u kojem sam ja na čelu da bih trebao podnijeti ostavku. Kada bi u vašim riječima prepoznao i malo političke vjerodostojnosti ne vas osobno, nego političke stranke kojoj pripadate jel' vi tada niste sjedili u ovim klupama, isto to pitanje trebalo je onda postaviti i uvaženom saborskom zastupniku Lučinu, ovdje nazočnome gospodinu Ostojiću koji je tada bio glavni ravnatelj policije kada su premlaćivani Prka, Šimleša, Kuljiš i ostali. Tada se to nije potenciralo. Tada se to nije potenciralo. A jednako su tada građani bili uznemireni. Obitelji, susjedi imali su pravo na sigurnost kao i danas, zbog toga smo stavili u ovom izvješću, nismo rekli da smo sretni. Stanje sigurnosti u proteklih 10 godina ništa se točno danas dramatično ne događa što nije, događa se u nekakvim trendovima ali smo jasno rekli, ništa ne može biti tako dobro da u ovoj Hrvatskoj ne može biti bolje. U tom kontekstu će biti i naš daljnji rad. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo tri prijave za ispravak navoda. Najprije uvaženi kolega Ranko Ostojić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine ministre. Ja se nikada nisam zalagao da glavni policijski ravnatelj bude, znači ispravak krivog navoda se zalagao da on bude državni tajnik. Moje zalaganje je bilo sljedeće, a to je da bude biran na isti način kao što je to ravnatelj sigurnosno obavještajne agencije, time bi mu se dao mandat, time bi mu se dalo pravo na odgovornost. Nadam se da ovo pojašnjenje sada razumijete. Drugo, 2003. u doba kada su to bili događaji ja nisam bio član SDP-a pa bih vas molio da ne vežete danas ove iste ljude sa mnom iz tog doba. Hvala. lijepo. Dalje, ispravak navoda uvaženi kolega Boris Šprem. Izvolite. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dakle, gospodin ministar je rekao u jednom trenutku da se ne može u svaki tramvaj postaviti policajac da bi sigurnost ljudi koji se prevoze tramvajem bila veća. Gledajte ali već kada je to gospodin ministar rekao, recimo onda u noćnim satima svi vi koji imate djecu i živite u Zagrebu ili možda u Osijeku ne znam da li noćne linije postoje u Osijeku, sigurno strepite kada vam sigurno strepite kada vam dijete koje ima 15 ili 17 godina ide u disco i vraća se kući. Dobro ona sa 19 godina. A nije to točno, ali nema veze sada, ide na zabave kod prijatelja, opće nije važno, putuje iz Dubrave na Jarun, bilo bi dobro ja to predlažem da ministar i ravnatelj policije i njeni suradnici razmisle da u te 4 linije koje postoje u Zagrebu, za to znam sada da su 4 linije noćne, puta dva tramvaja. E ja bih baš u svaki taj tramvaj postavio jednog policajca, pa bi sustavno djelovao da sigurnost djece koja se prevoze i drugih ljudi bude veća. Ali ne samo u tramvaju, nego u nekim autobusima. Pokušajte to, moj prijedlog. Hvala.

kako se stalno volite pozivati na bivšu Vladu i što je bivša koalicijska Vlada pokojnog Račna činila i nije činila, nije točno da se slučajevi koje ste spominjali od Prke i ostalih nisu u to vrijeme potencirali, ali između ostaloga zanate u to vrijeme ste vi bili oporba, pa ako ste vi i vaša stranka to tada propustili, ja pretpostavljam, odnosno sigurna sam da je to zato što ste u to vrijeme o sigurnosti hrvatske brinuli berući kestene, okivajući sa lancima i organizirajući skupove na rivi. To je bio tada u to vrijeme vaš doprinos sigurnosti zemlje. Da, da jako. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Evo ja zaključujem drugu točku dnevnog reda. Najavljujem sutra nastavak od 9,30 na dnevnom redu će biti Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o trgovini. Svima skupa pozdrav. Laku noć.